Kohalolijaks registreerus 56 Riigikogu liiget, puudub 45. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole. Aitäh! Saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu 309 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva. Lugupeetud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Teie ees on 2022. aasta majandusaasta koondaruanne. Sellest aruandest saate ülevaate, milliseid samme astus valitsus 2022. aastal maksumaksja raha kasutades meie majanduse, inimeste heaolu ja julgeoleku kasvatamiseks ning kuidas selle tulemusena muutus meie riigi varaline seis.2022. seis.2022. aasta oli vastuoluline aasta. Meie majandus sai COVID‑19 kriisist taastuma hakata ja kadusid kõik kehtinud koroonapiirangud. Teisalt seisime silmitsi uue, julma ja taas kord maailma mõjutava kriisiga. Sõda Ukrainas ja Venemaa soov lõhkuda senised Euroopa julgeolekupõhimõtted seadis Eesti lähimateks aastateks kõige keerulisemasse julgeolekuolukorda peale teist maailmasõda. Julgeolek ja oma riigi sõjaline valmisolek said koheselt prioriteediks.Selleks, et saaksime oma riiki parimal võimalikul moel kaitsta ning kaitsekuludeks täiendavaid vahendeid eraldada, peab olema riigi rahandus korras. Eelarve tasakaalu suunas liikumiseks hakati esimesi samme tegema 2021. aastal ning valitsussektori eelarvepositsioon paranes majanduse kiire taastumise tulemusel võrreldes 2020. aastaga oluliselt, ulatudes –2,5%‑ni SKP‑st. 2022. aasta valitsussektori defitsiit oli 1% SKP‑st. Defitsiit oli prognoositust väiksem peamiselt tänu väiksematele kuludele. Kaasa aitasid ka head maksulaekumised. Tugev tööturg ja palgafondi kiire kasv toetasid tööjõumaksude tasumist ning oodatust suurem inflatsioon tõi kaasa käibemaksu parema laekumise.Paraku algas sõda ja oli vaja teha täiendavaid kulutusi, millele lisandusid ka uue valitsuse otsused tõsta laste‑ ja perehüvitisi ning tulumaksuvaba miinimumi, muuta keskmine pension tulumaksuvabaks, kasvatada investeeringuid kõrgharidusse ning teadus‑ ja arendustegevusse võimaldada õpetajatele, päästjatele ja politseinikele märkimisväärne palgatõus. Võrreldes aasta varasemaga kasvas varade maht 12% võrra ning kohustiste maht 20% võrra. 2022. aasta lõpus oli valitsussektoril varasid kokku 23 miljardi euro väärtuses ning kohustiste maht oli 13,92 miljardit eurot. Võrreldes 2021. aastaga kasvasid [tulud] 11% ja kulud 7%. Valitsussektori tulud moodustasid 2022. aastal 13,7 miljardit eurot ning valitsussektori konsolideeritud kulud

Riigikogu võib otsustada selle kandmise stabiliseerimisreservi, kui riigi konsolideerimata tulem on positiivne ja korrigeeritud konsolideerimata rahavoog on ülejäägis. 2022. aastal oli riigi konsolideerimata tulem 6,8 miljonit eurot ja korrigeeritud konsolideerimata rahavooline puudujääk 583,4 miljonit eurot. Tulenevalt 2022. aasta rahavoolisest puudujäägist ei saa stabiliseerimisreservi suurendada. Majandusaasta koondaruanne läbib enne Riigikogule esitamist Riigikontrolli auditi. Riigikontroll leidis, et riigi 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid, kui jätta arvestamata märkus tööjõukulude saldo kohta summas 304,28 miljonit eurot. Riigikontrolli arvates on riigi majandustehingud olulises osas sooritatud kooskõlas riigieelarve seaduse, 2022. aasta riigieelarve seaduse, riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse ning 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega, kui jätta arvestamata märkus Siseministeeriumi valitsemisala tööjõukulude eelarve kasutamise kohta. Riigikontroll ei andnud hinnangut Siseministeeriumi valitsemisala tööjõukulude kajastamise ega eelarve kasutamise seaduslikkuse kohta, kuna Siseministeerium ei andnud Riigikontrollile nõusolekut auditeerimiseks vajalike andmete kogumiseks ja kasutamiseks X‑tee kaudu ega olnud andmeid nõus andma ka ühelgi teisel Riigikontrolli pakutud alternatiivsel viisil. Riigikontrolli peamised tähelepanekud olid järgmised. Kuigi Kaitseväes on vara arvestust parandatud, tuleb jätkata vara arvestuse ja inventuuriga seotud protsesside parandamist. Sotsiaalkindlustusamet ei teinud ka 2022. aastal pensionide, sotsiaaltoetuste ja hüvitistega seotud nõuete ja kohustiste inventuuri. Nõuete ja kohustiste inventeerimisega seotud probleemidele ning inventuuri olulisusele on Riigikontroll tähelepanu juhtinud alates 2018. aastast. 2022. aastal jätkati Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamist ettenähtavate kulude tegemiseks ning rahastamisotsuseid tehti tagasiulatuvalt juba lõppenud eelarveaastasse. 2022. aastal uusi eelarvestamise põhimõtteid ei rakendatud. Kinnitan, et Rahandusministeerium arvestab edasise töö korraldamisel Riigikontrolli soovitustega. Rahandusministeerium jätkab riigi eelarvestamise metoodika ülevaatamist riigieelarve seaduse muutmise töögruppides ning ka uue eelarveinfosüsteemi väljatöötamist. Koostamisel on Vabariigi Valitsuse reservist vahendite taotlemise juhis ning reservi arvestuse probleemidega tegeldakse ka riigieelarve muutmise töörühmas. Jätkame tööd riigieelarve läbipaistvuse suurendamise ja arusaadavuse [parandamisega] ning hea tasakaalu otsimisega tegevuspõhise eelarve ja raamatupidamisliku vaate vahel.

näitab tegevustepõhiselt, kuhu riigi raha läheb. Mis puudutab majandusaasta koondaruannet, siis eks see on tagasivaatepeegel, ka selles vaates, et et see on valitsuse poolt Riigikogule esitatud, täna me seda siin arutame. Mõõdikud on eelarvest tulenevad ja need, mida täna Statistikaamet näitab, on värsked andmed statistilises vaates. Nende [küsimustega], milline on statistika ja millised on sealt edasi poliitilised otsused,

Aitäh! Te mainisite ka seda juhtumit, et Siseministeerium keeldus Riigikontrollile auditi jaoks andmeid andmast. See on täiesti pretsedenditu juhtum. Vähemalt mina ei mäleta küll ühtegi varasemat sarnast juhtumit. Riigikontroll kommenteeris seda nii, et siseministri selgitused, millega põhjendatakse Riigikontrolli töö takistamist, on asjakohatud ja otsitud. Riigikontrolli seisukoht on pikem, aga see üks lause võtab [seisukoha] väga hästi kokku.

kättesaadavaks teha need andmed, mida Riigikontroll oma töös vajab. Kui seda ei ole tehtud, siis on see kahetsusväärne ja kindlasti tuleb edaspidi need andmed anda. Miks seda täpselt tehti või õigemini see

Aivar Sõerd, palun! Aitäh! Austatud minister! Riigikogu teatavasti seda aruannet muuta ei saa. Me saame muudatusi teha ainult sellesse

2022 on 15,5%. Nüüd on ametlikud andmed tulnud Statistikaametist, et tegelik number on 22%. 15% ja 22% on ikkagi väga erinevad. Kas nüüd aruandesse jääbki see vale number sisse? See sihttase 15% on vale, sellepärast et Statistikaamet on öelnud täpse numbri – see on 22%, suhteline vaesus. Absoluutse vaesusega on sama probleem. Kas jäävadki siia koondaruandesse valed numbrid sisse, kui me selle kinnitame? Tegemist on, veel kord,

See oli sihttase. Kui nüüd statistika näitab, et elu on läinud teisiti, siis peame me tegelema selle küsimusega eelarves ja oma järgneva poliitika kujundamisel, et

Minu küsimus on natukene teoreetiline ja puudutab tulevat aastat, kui kirjutatakse selle aasta majandusaruannet. Siin on peatükk "Üldine makromajanduslik areng ja mõju finantstulemustele", kus öeldakse, et Eestis eelmise aasta majandust mõjutasid kiire inflatsioon, intressimäärade tõus ja ebakindlus. Kas need kolm hinnangut tulevad ka järgmise aasta aruandesse selle aasta kohta? Mida te arvate? Aitäh! Väga hea küsimus. Kui vaadata 2023. aastat, siis inflatsioon on meil pidurdunud. Ma usun, et saab kirjutada seda, et inflatsioon on pidurdunud.

Suur tänu, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Palun nüüd kaasettekandeks Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjonipoolse esindaja. Rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd, palun!

2022. aasta tulemustest ja vastas komisjoni liikmete küsimustele. Istungil osales ka riigikontrolör Janar Holm, kes andis ülevaate Riigikontrolli arvamusest 2022. aasta koondaruande kohta ja vastas küsimustele. Aruande sisu ma ei hakka enam käsitlema, sellest andis minister ülevaate. Sisu oli selles, kui suured olid riigi varad 2022. aasta lõpus, millised olid kohustiste mahud, millised olid muutused kohustistes ja varades, milline oli rahavoog, mis oli konsolideeritud tulem. Komisjon langetas järgmised otsused ja need olid konsensuslikud. Kõigepealt, võtta eelnõu päevakorda 8. novembril, aga on juhtunud niimoodi, et asjaolude tõttu on see lükkunud 15. novembrile. Teiseks, esimene lugemine lõpetada.

Meile andsid minister ja Riina Senipalu samamoodi ülevaate nagu tänagi, võib-olla meile natukene detailsemalt. Ja tõepoolest, nad märkisid seda, et 2022. aasta riigieelarve on kolmas tegevuspõhine eelarve. Eelarves on 17 tulemusvaldkonda ja kaks kõige suuremat tulemusvaldkonda on teatavasti heaolu- ja tervisevaldkond. Eelarve koostati programmide lõikes. Muu avaliku sektori alla kuuluvad ka mõned ettevõtted, nagu Eesti Energia ja Elering.

täitmise olukorda, kas need näitajad on adekvaatsed ja kas riigi juhtimisel keegi neid näitajaid ka vaatab. Ministeeriumi esindaja selgitas, et tegevuspõhise eelarve käsitlemist tutvustati pikemalt järgmise aasta ehk 2024. aasta riigieelarve esimesel lugemisel ja ikkagi tulemuste andmeid kasutatakse eelarveprotsessis. Tõepoolest, majandusaasta aruandes on eraldi tulemusnäitajate peatükk, kus on kirjeldatud, milliseid tulemusi on saavutatud. Selline üldine vastus. Kolleeg Jaak Aab küsis omavalitsuste kohta, kas Rahandusministeerium plaanib laenukoormuse ülempiiri langetada.

Minu hinnangul on see asjalik näitaja, mida ei peagi tingimata tegevuspõhise eelarvega seostama. Seda saab kasutada ka klassikalises eelarves, see on väga hea näitaja. Aga selles aruandes

koostati juba varem.Meie komisjoni esimees Annely Akkermann käsitles mitmes küsimuses eelmise aasta eelarve ülejäägi ülekandmist järgmisesse aastasse:

alusel. Pikk selgitus oli ka selle kohta, kuidas neid ülekantud summasid aruandes kajastatakse ja kuidas neid eelarves kajastatakse.

Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 309 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. november kell 17.15. Läheme teise päevakorrapunkti juurde, mis on ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2022.–2023. aastal, Eesti elektrisüsteemi valikud. Ettekandeks palun Riigikogu kõnetooli riigikontrolör Janar Holmi. Ja nii palju tutvustuseks, et ettekanne [kestab] kuni 30 minutit, kõigil on õigus esitada üks küsimus ja läbirääkimised on avatud fraktsioonidele. Palun, auväärt riigikontrolör! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Tutvustan täna teile Riigikontrolli kahte aruannet, mis on piltlikult ühtede kaante vahele koondatud ja moodustavad parlamendi jaoks omamoodi mõttelise ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta, nii nagu seda aastaid tehtud on. Käsitlen eraldi paari-kolme teemat, mis on meile auditeerimise käigus silma hakanud. Teie arvutites või laudadel oleva aruande punase kaanega poolel on ülevaade, mis traditsiooniliselt käsitleb põhjalikumalt probleeme ühes või teises riigieluvaldkonnas. Käesoleval aastal on teema elektrisüsteemi valikud ja järgmise kümnendi väljakutsed. Elektrist räägin hiljem. Esmalt pisut rahajuttu.Raporti sinise kaanega poolel on audit riigi 2022. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta, mis käsitleb põhiliselt riigi raha ja tehinguid. Riigi majandusaasta aruandest rääkis äsja rahandusminister. Saan ka sellel aastal Riigikogule kinnitada, et möödunud aasta riigi raamatupidamise aastaaruanne oli olulises osas õige ehk see kajastab õigesti ja õiglaselt riigi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.Sellel korral paraku ühe pretsedenditu agaga, mis on Riigikontrolli ajaloos esmakordne. Nimelt, Riigikontroll ei saanud anda hinnangut Siseministeeriumi valitsemisala tööjõukulude summa õigsuse ega tööjõukulude eelarveraha kasutamise seaduslikkuse kohta. See rahahulk, mida ei olnud võimalik auditeerida, on üle 300 miljoni euro ja see moodustab ligikaudu 25% kogu keskvalitsuse tööjõukuludest. Siseministeerium ei edastanud auditiks vajalikke personalikulude andmeid, tuues muu hulgas ettekäändeks, et sel moel oleks Riigikontrolli kätte võinud sattuda riigisaladusega kaitstud julgeolekuasutuste töötajate Tugiteenuste Keskuse andmebaasis, mida Riigikontroll auditeerimisel kasutab, riigisaladusega kaitstud ametikohtadel töötavate inimeste andmeid tegelikult ei ole. Isegi kui oleks, poleks see samuti takistuseks, sest Riigikontrolli ametnikel on õigus audititoimingute tegemisel tutvuda ka riigisaladust sisaldavate teabekandjatega. Kõnealuses auditis ei olnud see Siseministeeriumi puhul vajalik ning riigisaladus ei puutu siinkohal üldse asjasse.Siseministeeriumi tegevus oli veelgi arusaamatum, kui võtta arvesse asjaolu, et Riigikontroll on auditeerinud eraldi nii Kaitsepolitseiametit kui ka Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevat Välisluureametit. Ja kuigi Siseministeerium põhjendas Riigikontrolli töö takistamist isikuandmete kaitse ettekäändega, ei võtnud ministeerium vaevaks seletada, miks ta venitas ka valitsemisala majandamiskulude investeeringute andmete edastamisega Riigikontrollile. Selle info saime ligi pooleaastase hilinemisega, alles auditi lõppjärgus. Auditeerimata jäänud personalikulude andmed eelmise aasta kohta saabusid pärast auditi valmimist, lõpuks oktoobris.Loodan, et tänavuse riigi majandusaasta aruande auditeerimine kulgeb tõrgeteta ning see juhtum Siseministeeriumiga jääb ajaloos nii esimeseks kui ka viimaseks. Siseministeeriumi kantslerilt saabus eelmise nädala lõpus kiri, mis annab teatud lootust, et Riigikontroll saab edaspidi kõik andmed, mida ta vajab, nii nagu siseminister ja kantsler on lubanud ka riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil septembris, kui Riigikontrolli töö takistamist arutati.Head Riigikogu liikmed! Kirjeldatud juhtum on vaid üks, Riigikontrolli puudutav tahk riigiasutuste laienevast praktikast katta kinni ja peita täiesti tavalist teavet. See teeb murelikuks, sest avaliku sektori avatus ning lahenduste lihtsus ja praktilisus erinevate riigielu küsimuste lahendamisel on olnud Eestile alates 1990. aastatest omane. Vähemalt oleme soovinud ennast sellisena ette kujutada. Aga see tung ja see hoiak on paraku kadumas, kohati geomeetrilises progressioonis. Karikatuurseid näiteid selle kohta, kuidas dokumendid kaetakse pikkadeks aastateks asutusesisese kasutamise piirangu templiga, oleme päris palju kuulnud.Oleme Oleme saanud isegi Riigikogu liikmetelt pöördumisi, kus soovitakse andmeid lepingute ja dokumentide kohta, millele ei ole Riigikogu liikmetele juurdepääsu antud. [Arusaamatutel] põhjustel. See, et Riigikogu liikmetele ei anta tööks vajalikku infot, on ennekuulmatu käitumine. Rõhutan, nagu olen kinnitanud ka vastuses Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Riigikogu liikme õigus teavet saada toetub otseselt põhiseadusele. Riigikogu liikme puhul ei saa vastamisest keeldumise aluseks olla piirangud, mis on kehtestatud avalikkusele. Samas on ka Riigikogu liikme puhul oluline, et oleks tagatud selgelt nii õigus teabele ligi pääseda kui ka usalduse hoidmine. Ka ajakirjanikud on väljendanud teinekord nõutust, kuidas täpselt ministeeriumile esitatavat andmepäringut sõnastada, et lõpuks ka küsitud infot saada. Muidu saadetakse midagi muud. Olen korduvalt olnud tunnistajaks olukordadele, kus Riigikogu komisjonis lepitakse ministeeriumide esindajatega kokku, et konkreetseks kuupäevaks esitatakse komisjonile soovitud materjalid, kuid lõpptulemusena ametnikud neid ei esita. See on käitumine, mida ma sellel ajal, kui veel haridusministeeriumi kantslerina töötasin, hästi ette ei kujutanud. Või siis, eelmisel aastal, kui oli vaja vastata Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele koroonavaktsiinide kohta, täpsustasime mõningaid vastuse olulisi asjaolusid Sotsiaalministeeriumiga. Riigikontroll sai vaktsiinilepinguid puudutava info kohta ministeeriumist tagasiside, et me ei tohiks teatud andmeid Riigikogu liikmetele saadetavasse vastusesse panna, kuna need olla konfidentsiaalsed ning võivat kaasa tuua suisa rahvusvahelise probleemi ja kahjunõude. Samas oli Euroopa Kontrollikoda kõnealuse info mõni aeg varem samasuguses samasuguses sõnastuses juba maailmale teatavaks teinud. Seda kuuldes leidis ka Sotsiaalministeerium, et võime soovitud andmed siiski Riigikogu liikmetele saata. Aga esimene reaktsioon oli see, et ei või rääkida ja keegi teine ei või teada. On arusaamatu, kust see suhtumine küll tuleb. Nii mõnegi asutuse ametniku jaoks näib ilmselt kindlam valik andmeid mitte jagada, sest jagamine tundub neile riskantsem. Info avaldamise hirmul võivad olla kriitilistel hetkedel rasked tagajärjed. Hindasime käesoleval aastal valmisolekut täita riigi kaitsetegevuse kava. Ühe tulemusena selgus, et kuna ministeeriumide alamkavad on salajased, siis mitmed ministeeriumide allasutused või elutähtsate teenuste osutajad, kes peaksid riigikaitseliseks kriisiks valmistuma ja kriisi puhkedes kokkulepitud ülesandeid täitma, ei tea, mida neilt oodatakse, sest see on salajane. Nad ei tea, milleks nad peavad valmistuma, milleks valmis olema ning kuidas kriisi puhkedes oma ülesandeid eesmärgipäraselt täita. Absurdne olukord. Riigikantselei ja ministeeriumid peavad leidma kiiresti viisi, kuidas edastada asutustele, kes riigikaitseülesandeid tegelikult [täidavad], vajalikus üldistusastmes juurdepääsupiiranguga infot. Ilma ei saa. Vastutajatele ei saa jääda nende kohustused saladuseks. Riigi kaitsetegevuse kava auditist ilmnes ka, et enamiku auditeeritud ministeeriumide valmisolekus täita neile määratud riigikaitseülesandeid on olulisi puudusi. Neist mitme lahendamiseks ei ole tegelikult vaja lisaraha, vaid lihtsalt paremat koordineerimist ja koostööd. Kuna ministeeriumide riigikaitselise kriisi alamkavad on salajased, on Riigikantselei ainus, kellel tekib ülevaade valitsemisala ühistest puudujääkidest ja kes saab neid kriisideks valmistumisel sisukalt toetada. Head kuulajad! Rahast. Euroopa Liidu ühiskassast saadava toetusraha kasutamise tempost rääkides tuli Riigikontrollil hiljuti nentida, et neli kuud enne tänavuse aasta lõppu ootas Euroopa Liidu lõppeva eelarveperioodi rahast väljamaksmist veel mitusada miljonit eurot. Rahandusministeeriumi ametnikud on Riigikogu erikomisjoni arutelul rõhutanud, et tegelikkuses olulist probleemi ei ole ja raha saab välja makstud, sest makseid saab teha veel järgmise aasta kevadeni. Oluline on, et objektid valmiks ja projektid lõpetataks tänavu. Loodan väga, et nii ka läheb. Nii mõnigi kord tuuakse lohutuseks, et tegelikult meil ei lähe toetusraha kasutamisel üldse mitte halvasti: oleme Euroopa Liidu riikide seas raha kasutamise edukuselt viiendad. Aga arvan, et me võiksime olla pigem nagu Kaido Kaaberma, kes ütles pärast neljanda koha [saamist] olümpiamängudel, et neljas koht on jama. Kaido Kaaberma neljas koht ei ole jama, aga meie rahulolu viienda koha üle on küll jama. Möönan, et taustsüsteem on oluline ning see näitab, et oleme võrreldes paljude teiste riikidega raha kasutamist paremini juhtinud. Aga selle viienda koha taga on tegelikult teadmine, et alates 2017. aastast on meil optimistlikult prognoositu ja kavandatuga võrreldes jäänud kasutamata ja majandusse toomata keskmiselt 318 miljonit eurot aastas. See ei tähenda, et see raha kuskile oleks kadunud – ei ole –, kuid hilinenud kasutamise ja edasilükkunud projektide tagajärg on see, et me saame perioodi lõpuks vahepealse kiire hinnatõusu tõttu sama raha eest vähem koolimaju, tervisekeskusi, teid ja muud tarvilikku. See viivitus tähendab reaalset rahalist kahju, sest need objektid tuleb lõpuks ikkagi ehitada. Teiste riikidega võrdlus on oluline, kuid võistlus ja võrdlus iseendaga on veel olulisem. Kui eelmisel rahastamisperioodil – 2007–2013 – oli kaheksanda rakendusaasta lõpuks kasutatud 89% toetussummadest, siis lõppeval rahastamisperioodil ehk 2014–2020 oli sama ajaga kasutatud 70% toetussummadest. Muret süvendab toetusraha kasutusse võtmise tempo. Oleme iga uue perioodi korral teinud kordades aeglasema stardi kui eelmistel perioodidel. Arvudes see väljendub nii: kui perioodil 2007–2013 oli esimese kolme aasta jooksul tehtud väljamakseid 13% ulatuses perioodi 2014–2020 esimese kolme aasta jooksul 8% ulatuses, siis nüüd, aastal 2021 alanud perioodil on tehtud esimese kahe aasta ja 10 kuuga väljamakseid 1,7% ulatuses. Üle-eelmine periood 13, eelmine 8, see periood 1,7. Rahas on see 1,7% ehk 60 miljonit praeguseks perioodiks eraldatud 3,4 miljardist eurost. Jah, oma mõju on küllap olnud koroonakriisil ja muudel teguritel, kuid kasutusse võtmise tempo on paraku selgelt perioodide võrdluses üha langenud. Et kasutada maksimaalselt ära võimalusi Eesti majandusele tõuget anda, on viimane aeg tegelda viivituste juurpõhjustega, bürokraatia vähendamise ja reeglistiku lihtsustamisega. Head kuulajad! Nüüd Eesti elektrisüsteemi valikutest. Aruandest oli eelmisel nädalal avalikkuses palju juttu ja seetõttu ei hakka ma seda uuesti ümber jutustama, vaid teen paar rõhutust. Riigikontrolli peamine sõnum oli, et Eesti vajab konkreetset ja realistlikku vastust küsimusele, kuidas on tagatud, et meil oleks tulevikus kodu‑, aga ka äritarbijatel vajalikul hulgal, igal ajal ja ühtlasi ka vastuvõetava hinnaga elektrienergiat. Tulevikuvalikute tegemisel vajab senisest palju suuremat tähelepanu elektrienergia hind. Eesti elektrisüsteemi operaatori Eleringi ülesanne on seni olnud jälgida vaid seda, et elektri tootmine ja tarbimine oleksid igal hetkel tasakaalus. Edaspidi peaks Kliimaministeerium energiapoliitika kujundamisel rohkem seisma selle eest, et lisaks elektrienergia piisavuse tagamisele oleks tähelepanu all ka elektrienergia hinna aspekt. Pikaajalist kokkulepet on vaja juhitavate tootmisvõimsuste ja tuuleparkide ehitamise kiirendamise, elektri salvestamise võimaluste laiendamise ning riigisiseste elektrivõrkude ja välisühenduste rajamise kohta. Jah, valikuid ei ole lihtne teha, sest muutujaid on palju. Valikuid on erinevaid, igal neist oma plussid-miinused. Olukorra muudab eriti komplitseerituks see, et erinevaid elektrisüsteemi osi ja valikuid tuleb vaadata koosmõjus. Rääkides meretuuleenergiast, tuleb rääkida ka ühendustest. Rääkides taastuvenergiast, tuleb rääkida ka juhitavatest võimsustest, investeeringutest elektrivõrku ja nii edasi. Valikute tegemisel tuleb leida tasakaalupunkt, sest kui me teeme midagi liiga palju, on tagajärg liiga kõrge elektrienergia hind, ning kui teeme liiga vähe, on samuti tagajärg liiga kõrge elektrienergia hind. Eesti peab oma asukoha ja julgeolekuolukorra tõttu olema valmis ka selleks, et mingi osa elektrisüsteemist võib rivist välja langeda. Siis peab olema võimalik asendada süsteemi üks element teisega. See tähendab, et peab arvestama ka energiajulgeolekut tagavate täiendavate kuludega elektrisüsteemi arendamisel. Energeetikaarendused on aja‑ ja rahamahukad. Otsuste tegemist nii võimaliku elektrinappuse kui ka äkiliste hinnatõusude riski maandamiseks pole võimalik edasi lükata. Selgem perspektiiv ja tegevuskava energeetika vallas on lisaks kodutarbijatele vajalikud ka majanduse, tööstuse ja eriti suurtööstuse arengu jaoks. Järgmisel nädalal avaldab Riigikontroll elektriteemalise arutelu toetamiseks veel ühe auditiaruande. Selle fookuses on lisaks elektrivõimsuste piisavusele ka Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimine Mandri-Euroopa sagedusalaga ning riigi ja elutähtsa teenuse osutajate Eleringi, Enefit Poweri ja Elektrilevi – võimekus lahendada hädaolukorda, mille on põhjustanud elektriga varustamise katkemine. Selle järel avaldame ilmselt veel detsembrikuus auditiaruande, mille fookuses on veelgi konkreetsemalt tuuleenergia olulisemad arengutakistused ja nendega tegelemine ning taastuvelektri tootmiseks vajaliku elektrivõrgu rajamine. Lõpetuseks. Tulevikust rääkides, järgmistel aastatel kavandab Riigikontroll rohkem auditeid rohepöördega seonduvatel teemadel. Näiteks on järgmisel aastal plaanis lühiülevaade olmejäätmete ringlussevõtu eesmärkide täitmisest. Eesti on endale võtnud rohepoliitikas ambitsioonikaid eesmärke, mis paljudes aspektides eeldavad sisuliselt mõne valdkonna ümberpööramist. Samal ajal ei ole me aastate jooksul hakkama saanud jäätmete sorteerimisega. Rohkem kui 10 aastat tagasi võttis Eesti endale kohustuse, et aastaks 2025 läheb olmejäätmetest ringlusse 55% ning aastaks 2035 koguni 65%. Aga eelmisel, 2022. aastal võeti olmejäätmeid ringlusse kõigestcirca30% ja see on püsinud samal tasemel alates sellest ajast, kui rohkem kui kümme aastat tagasi riigile see kohustus võeti. Trahvid lähenevad, aga trahvidest olulisemgi on teadmine, et me ei ole selle eksamiga aastate jooksul hakkama saanud. Samal ajal oleme eesmärke ja kohustusi üha juurde võtnud. Ja kõige lõpuks. Viimastel aastatel on minu aastakõnes juttu olnud ka riigieelarve arusaadavusest ning sellest, mis on seotud tegevuspõhise eelarve päriselus rakendamisega. Mul ei ole täna mitte midagi lisada sellele, mida ma varem olen välja toonud. Olukord on suures plaanis sama. Aga järgmisel aastal umbes samal ajal siin teie ees olles loodan tutvustada aastaaruannet, mis on pühendatud just riigieelarve arusaadavusele ja tegevuspõhise eelarve rakendamisele. Siis ehk saab lõpuks ka avalikuks saladus, kuidas kasutatakse selle eelarveformaadi põhjal sadade ja sadade töötundide käigus loodavat tegevuspõhist juhtimisinfot, ning püüame üles leida ka ametnikud, kes seda infot tegelikult kasutavad.

Ma saan aru küll, et see raport käsitleb möödanikku mõnes vaates, aga te osalete teatavasti vastavalt seadusele nii-öelda sõnaõigusega ka valitsuse istungitel teemade puhul, mis teie töövaldkonda puudutavad. Kui palju te olete näinud, et Vabariigi Valitsus on tegelenud just nimelt Eesti energeetika tuleviku aruteluga, tulevikku puudutavate otsustega, puudutab see siis euroraha kasutamist, teatud investeeringuotsuseid, arengukavasid, mis tahes selliseid valdkondlikke töödokumente, tegevusi või ka juba selgete õigusaktide väljatöötamist? Esiteks, kui palju te olete näinud, et praegune valitsus tegeleb Eesti energeetika tulevikuga? Ja teiseks

Valitsus on eriti viimastel aastatel selle teemaga väga palju tegelenud. Nagu te viitate, nendel koosolekutel, kus ma käin, on tõepoolest seda temaatikat palju arutatud. On otsitud lahendusi selleks, selleks, et tuuleenergiale [rohkem] võimalusi anda. Nii et ma julgeks öelda, et viimastel aastatel on päris palju sellega tegeletud. Probleem on lihtsalt see, et kaotatud aega on väga raske tagasi teha ja energeetikavaldkonnas on investeeringu tegemiseks nelja-aastane perspektiiv või seitsmeaastane

Umbes kümme aastat tagasi või pisut varem ühinesime me [avatud] elektrituruga ja hetkel me seal oleme. Reeglid on sellised, et me seal oleme. Aga ma juhin tähelepanu sellele, et selles süsteemis olek on andnud meile suurema osa ajast, kui me oleme selle süsteemi osa olnud, väga mõistliku hinnaga elektrienergiat. Nii et alati tuleb vaadata nii head kui ka halba. Jah, tõepoolest, kui pidime

ütleb see ülevaade järgmist: "Pikaajalist kokkulepet on eelkõige vaja juhitavate tootmisvõimsuste, tuuleparkide ehitamise kiirendamise ning riigisiseste elektrivõrkude ja välisühenduste rajamise kohta." Kas ma saan õigesti aru, kui ma teen järelduse, et kuigi siin numeratsiooni ei ole, siis olete te need asjad pannud siia tähtsuse järjekorras, mitte võrdselt olulisena? Kuna juhitavad tootmisvõimsused on siin tehtud teist värvi, siis kas Riigikontroll püüab meile öelda, et eelkõige peaks lahendama ära juhitavate tootmisvõimsuste mure ja siis tegelema järgmiste küsimustega? Aitäh! Tegeleda tuleb kõigi küsimustega. [See on] seesama tasakaalupunkti leidmine.

Teiselt poolt, kui me vaatame, kas ja millal neid investeeringuid tehakse … Investeeringukindluse kontekstis on vaja teatavaid poliitilisi otsuseid, sest lõpptulemusena – ükskõik, kas me räägime suurematest projektidest – kajastub projekti maksumus ennekõike raha hinnas.

ei ole. Ma arvan, et nende aruteludega ei tohi ka tormata, sellepärast et, veel kord, tehes valikuid, ka tuuleenergia puhul, ühes või teises suunas, ei ole küsimus mitte ainult rahas,

tutvustavad omalt poolt nii ühtesid kui ka teisi valikuid, aga valitsus ja Riigikogu peavad siin kindlat meelt säilitama, et lõpuks me maksumaksjate või tarbijatena kõiki neid kokkuleppeid kinni ei maksaks. Pigem

tõdes, et valitsusepoolne valitsuse reservi kasutamine on läbipaistmatu ja reservi on kasutatud ka sellisel otstarbel, milleks valitsusel õigus

tõdes, on siseministri toodud selgitused Riigikontrolli töö takistamise kohta asjakohatud ja otsitud. Kas te oleks nii hea ja kommenteeriks seda? Aitäh! Aitäh! Reservist. Reservi puhul me tõime tõesti välja probleemi, et valitsuse reservi maht on aastate jooksul oluliselt kasvanud. Aastal 2022 oli see juba 436

Mis puudutab teist küsimust, andmete mitteandmist, siis jah, tõepoolest, see on uskumatu. Päris viimase hetkeni ei tahtnud uskuda, et see nii lähebki. Võib-olla oleks mingil hetkel osanud teistpidi käituda, aga see tundus uskumatuna. Mina arvan, et seal on pigem juhtimisprobleem, kuidas info liigub või ei liigu, sellepärast et kui mul ühel hetkel õnnestus rääkida otse, selgelt ja fokusseeritult sellel teemal [kantsleri] ja ministriga, siis küsimused lahenesid. Nii palju ma saan öelda, et me need andmed nüüd lõpuks saime ja kindlasti me ei jäta vaatamata, mis seal oli, ja kindlasti vaatame neid väga põhjalikult. Andres Metsoja, palun! Aitäh, austatud riigikontrolör! Esmalt, suur tänu selle ülevaate eest ja selle töö eest, mida te oma meeskonnaga olete teinud. Ma usun, et see on suureks abiks riigi juhtimisel tervikuna. Me elame ajal, kui ettevõtjad on mures. Puidutöösturid ütlevad, et ebakindlus on suur. Otsustamatus pärsib. Teedeehitussektor ütleb, et meie teid ja teedeehitust juhitakse nagu EMO‑t: peatatakse verejooks ja asetatakse plaaster.

Te olete juba pikaaegne riigikontrolör. Kas te oleksite valmis ütlema oma arvamuse, mis on Eesti riigi reiting täna juhtimusliku poole pealt punktiskaalal 1–10? Aitäh, Aitäh! Ei, ma ei ole seda valmis ütlema, sellepärast et nii tõsistele küsimustele ma saan vastata alles pärast valdkonna auditeerimist. Ma küll ei tea, kuidas seda täpselt auditeerida, aga on kindlasti asju, mida saab paremini teha.

päriselt teha ettepanekuid ja tunda, et nad on osa riigist nendel hetkedel, kui väga olulisi valikuid tehakse. Lauri Laats, palun!

Kokku võib võtta seda sellisel viisil, et ega kümne aasta jooksul midagi suurt ja murrangulist ei ole energiamaastikul toimunud. See on ju tegelikult ka siin välja toodud. Aga ma küsin seda.

Mida ma tean, on see, et Eleringi varustuskindluse analüüs ei näe ette seda – õigemini, selles analüüsis arvestatakse fakte, mis

ettekande eest. Mul on küsimus raamatupidamise aruande punkti 18 kohta. Tsiteerin: "31.10.2022. aasta seisuga jäi Kaitseväe andmetel inventeerimata kaitseotstarbelist põhivara eelmise aastaga võrreldes sarnases suurusjärgus (ligikaudu 100 miljonit eurot)." Siis tuleb lõik inventeerimata mittekaitseotstarbelise vara kohta ja järgmine lause on: "Nende varaobjektide puhul ei ole Kaitsevägi suutnud veenduda, kas need on olemas, milline on nende tegelik seisukord

küsimus on natuke isegi tehniline, kuidas raamatupidamise andmed ja varaarvestus täpselt kokku klapivad. Seal on jätkuvalt teatavaid probleeme. Aga ma siiski saan öelda, et areng selle keerulise probleemi lahendamisel on siiski positiivne. Probleem on, aga areng on positiivne. Ma arvan, et võib-olla järgmisel aastal ma saan öelda, kas see on jätkunud. Siis ma julgen vastata ka [küsimuse] sellele poolele, kas tuleks midagi riigikaitsekomisjonil teha. Hetkel ma arvan, et ei ole põhjust.

Seadusemuudatust ei ole vaja. Riigikogu liikmetel, nagu ma viitasin ka oma kõnes, on õigus tööks vajalikule informatsioonile juurdepääs saada. Seal on teatavad erandid, mis puudutavad rahvusvahelist suhtlust ja nii edasi. Aga need Riigikogu liikmed, kes selle valdkonnaga tegelevad, peavad vajadusel ka sellele informatsioonile ligi pääsema. Nii et see õigus on olemas. Öelda seda, et ei saa, sest seadus ei luba, ei ole [võimalik]. Seadust muutma ei pea. Ma arvan, et ka üldrahvalikku arutelu või laiapindsemat arutelu ei ole vaja, sest ma tajun, et tunnetus, nagu te ka praegu viitate, ongi selline, et me oleme liikumas liiga kiiresti vales suunas. Ma arvan, et üks asi, mida teha saab, on Riigikogu enda nõudlikkus täitevvõimu suhtes nii juhatuse kui ka komisjoni tasandil. See on mu mõte, aga ma ei ole kindlasti see inimene, kes peaks Riigikogu õpetama.

ilmneb. Mina loen sotsiaalhoolekande seadust ja mulle tundub, et sellises olukorras osa kohalikke omavalitsusi rikub seadust, kui nad ei kata nii-öelda õigustatud mahus inimeste elektrikulusid, sest neile siis inimväärseks eluks sellest ülejäänud rahast ei piisa, mis see toimetulekupiiri kontekstis on. Kas te olete minuga nõus, et tegelikult on siin ka õiguslik aspekt, millega võiks tegeleda? Teine küsimus puudutab varustuskindlust. Auditis, selles paberis õigemini, on vähe juttu sellest, et tegelikult on ühiskonnas läbi rääkimata varustuskindluse norm ehk see, näiteks mitu tundi on ühiskond valmis taluma taluma teatud tingimustes või olukordades elektrikatkestusi. Sellest tulenevalt investeeringud reserv-, avariivõimsustesse võivad kümnetes ja kümnetes kordades erineda. Kas te sellega varsti avaldatavas auditis tegelete? Aitäh! Mis puudutab toimetulekutoetuse puhul elektrikomponendi erinevat arvestust, siis tegemist on ju riikliku toetusega, mida maksavad kohalikud omavalitsused. Nad ise määravad erinevate komponentide osakaalu. Me Me tegime sellel teemal ka aasta alguses auditi, kus me seda teemat põhjalikumalt käsitlesime. Seal oli meie järeldus selline, et ma ei ütleks, et kohalikud omavalitsused midagi seadusvastaselt teevad, aga kuna tegemist on riikliku ülesandega ja elektrienergia hind või vähemalt paketivalik elektri hinna mõttes on igal pool sama, siis see oleks see koht, kus riik peaks riikliku toetuse loogikas kohalikke omavalitsusi selgemalt suunama. Sotsiaalkaitseminister kinnitas tollal, et selle aasta jooksul üritatakse probleemile lahendus leida. Hetkel ma ei tea, et oleks leitud, aga aasta ei ole läbi. Ja teine [küsimus], mis on seotud varustuskindluse normiga.

Urve Tiidus, palun! Aitäh teile! Lugupeetud riigikontrolör! On ülimalt idealistlik arvata, et ükskord tuleb päev, mil riigikontrolöril kriitikaks üldse ainet ei ole. Konstruktiivne kriitika viib elu edasi, nagu me teame, ja aitab protsesse paremini juhtida. Aga kui te nende kahe aruande kriitilised seisukohad kokku võtaksite ja sõnastaksite ühe üldistatud soovituse, siis mis see oleks? Ma ei tea, kas on idealistlik seda eeldada, aga eks Riigikontrolli roll ongi tuua välja riskid ja probleemid ning üritada tekitada ühiskonnas debatti ja teha omapoolseid ettepanekuid, kuidas olukorda lahendada. See ei ole Eestis teistmoodi kui mujal. Ma arvan, et see ongi see roll. Ja kindlasti on asju, mida ka mina igapäevaselt näen kas kodaniku või riigikontrolörina, mis on päris hästi, kui sellest kriitika poolest rääkida. Riigikontrolli roll on on tuua välja riske ja näidata, mida saaks [teha] paremini. Kindlasti ma jätan meelsamini selle, mis hästi on, eelkõige koalitsioonipoliitikutele rääkida.Aga see, mis puudutab ühte lauset, siis mul on väga keeruline neid

Riigi raamatupidamine kui selline on Eestis küll väga heas korras. Ma arvan, et selle üle võime uhkust tunda. Aastate jooksul on see tõesti korda tehtud. Aga seal kõrval on finantsplaneerimine, ka eelarvestamine, millega maksab veel kõvasti vaeva

Minu arusaamine on see, et kahe erineva ministeeriumi asekantslerite vastutöötamise või tegemata töö tulemusena me tegelikult räägime miljardites kahjumist.

ma ei tahaks küll öelda, et Eestis on ühes või teises valdkonnas üks inimene, kelle tõttu kas kõik asjad liiguvad või kõik asjad seisavad. Ma arvan, et siin tuleb ikkagi laiemalt vaadata. Me räägime ministeeriumide asekantsleritest, meil on ka kantslerid, meil on ministrid, ka Riigikogu. Nii et tegelikult ei ole päris nii võimalik, et kõik jääb ühe inimese taha kinni. Kui on erinevad arusaamised, siis see on arusaadav, aga aga ministeeriumi juhib ametkondlikul tasemel kantsler, poliitilises mõttes minister ja on ka Riigikogu, kes teeb suuri valikuid, valitsusest rääkimata, kes seal vahepeal on. et ühe isiku suunas näpuga näitamine või ka ühe ministri suunas näpuga näitamine ei ole õige selle teema puhul, sest siin on osalisi palju ja aeg on olnud pikk. aseesimees! Austatud riigikontrolör! Oma ettekande viimases osas te puudutasite riigieelarve ülesehituse teemat. Mul on küsimus ühe aspekti kohta, mille te olete välja toonud meie rahanduskomisjoni aruteludes. Asi on selles, et Riigikontrolli enda kui asutuse eelarve on veel klassikaline, vana, kulupõhine, mitte tegevuspõhine nagu ülejäänud eelarve. Sellega seoses oli teil tähelepanek, et kuna teie eelarves on majandamiskulud ja tööjõukulud piiritletud seaduse tasemel, siis teie palgakulude kasv on olnud 4–5%, aga samal ajal on ministeeriumides olnud palgakasv oluliselt kiirem. Ma järeldan, et see tuleneb sellest, et ministeeriumi eelarved on tegevuspõhiselt üles ehitatud, laia haardega programmide ja tulemusvaldkondadena. [Sellise eelarve puhul] on palju vabamad võimalused palgatõusudeks. Ma

teoorias kui ka põhiseaduse mõtte kohaselt peaks olema nii, et põhiseaduslikud institutsioonid teevad ise oma eelarve sees valiku personalikulude

Ministeeriumidel seda ei ole. Tõepoolest, seal lähtutakse sellest, et eelarve on tegevuspõhise loogikaga. Tegevuspõhine loogika samas ei välista seda, et kui on tahet, on tahet, on võimalik panna riigieelarve seadusesse, vastava aasta riigieelarve seadusesse, selge punkt iga valitsemisala või ministeeriumi kohta, kui palju kogusummast on mõeldud tegevuskuluks, personalikuluks või majanduskuluks. Aga praegu on tõepoolest niimoodi, et kui näiteks valitsus ütleb seda, et me kärbime tegevuskulusid 5%, siis see ei tähenda mitte midagi ühegi õigusakti mõttes, mis on siin Riigikogus, sellepärast et seda rida, mis on tegevuskulu, personalikulu, ei ole. Seda ei saa kärpida, sest ei ole seda baasi, millelt kärpida. Kui mulle tegid parempoolsed ükskord ettepaneku, et palun öelge, kust saaks tegevuskuludest 10% maha võtta, siis seadust vaadates [tekkis] küsimus, aga kus on see baas, millelt seda 10% võtta, et saaks selle kätte. See on see küsimus. See on poliitilise valiku küsimus, kas Riigikogus kinnitatav riigieelarve seadus peaks sisaldama

Kui õiglaselt on teie arvates Eestis hinnatud tegemata otsuste keskkonnamõju? Aitäh,

Aga kui ma loen teie pöördumist alguses, leheküljel 4 ja leheküljel 2 koostoimes, siis minule jääb selline mulje, justkui oleks siia ridade vahele kirjutatud, et plaan loobuda põlevkivienergia kasutamisest ei ole tegelikult realistlik. Selle elluviimine ei ole realistlik, ilma et juhtuks see, mille eest te hoiatate. Kui Eesti tootmisvõimsuste ja välisühenduste piisavuse probleeme ei lahendata, on risk, et elektri hind tõuseb tasemele, mis on siinsele ühiskonnale vastuvõetamatu.

Annely Akkermann, palun! Suur tänu, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma tahan omalt poolt ka tänada tänase ettekande ja nende paljude väga põhjalike ja huvitavate auditite eest, mida te igal aastal oma majast välja annate. Neist on Riigikogu liikmetele suur abi. Aga ma küsin, et kui varasemalt on Riigikontroll hinnanud, kui palju soovitusi mõne aasta jooksul arvesse võetakse, kas te ka viimasel ajal olete seda teinud. Kuidas teile tundub, kas teie auditid leiavad kasutamist riigielu paremaks muutmisel? Suur Meie fookus on olnud soovituste kõrval pigem vaadata seda, kas see probleem on lahendatud. Kui te olete märganud, siis ka selle lühikese aja jooksul – Riigikontrolli tervet lähiajalugu silmas pidades –, mis ma olen seal töötanud, me oleme mõne teema juurde tulnud tagasi, selleks et fikseerida olukord järgmisel hetkel. Mõnikord me näeme, et debatt aitab edasi, ja mõnikord ka auditiprotsessi käigus me näeme, et teatud asjad hakkavad muutuma. Nii et ei ole sellist asja, et kui Riigikontroll on ära käinud, siis on mõnda aega kõik. Kindlasti me vaatame seda, mis selle probleemiga toimub, ja tuletame ennast meelde. Väga paljud asjad, mida me sellel aastal käsitleme, leiavad kindlasti käsitlemist mõnel järgmisel aastal. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud riigikontrolör! Ma arvan ka, et see aruanne on meile väga vajalik töövahend. Samas, mul on küsimus. Me tihtipeale näeme, et riigiettevõtteid, riigiettevõtteid, riigi omanduses olevaid ettevõtteid, juhivad inimesed, kelle otsustest sõltub väga palju meie majanduse ja riigi jaoks. Kui nad teevad valesid ja halbu otsuseid, püsivad nad pikalt ikkagi oma [ameti]kohtadel. Isegi kui neid sealt välja vahetatakse, siis leiavad nad endale uue sooja koha järgmises riigiettevõttes. Küsimus on selline: kas te tulevikus või praegu oma auditites saate ka sellele aspektile pöörata tähelepanu

[ei olnud] mitte see, kui tehakse valesid otsuseid, vaid kui üldse otsuseid ei tehta. On näha, et on üks eesmärk, mida ei ole võimalik täita antud juhul. Äriühing on loodud selleks, et lennukid Tallinnast lendaksid erinevatesse sihtpunktidesse. Seda ei ole. Juhatus ütleb, et võtame midagi ette,

Ma küsiks pisut hüpoteetilises plaanis, kas te seda aastaaruannet koostades mõtisklesite ka selle üle, mis oleks Eesti energeetikas juhtunud siis, kui Auveresse oleks ehitatud ka teine põlevkivienergiaplokk. Kas see oleks pilti muutnud, kas me oleks täna [ühel] moel või teisel teises olukorras? Ja kas see olukord oleks olnud halvem või parem sellest olukorrast, mida te aastaaruandes kirjeldasite? Ma arvan, et kui oleks olnud teine [plokk], siis see oleks saanud elektrienergiat anda sellel hetkel, kui esimene ei tööta. (Naer.) Ma arvan, et see oleks olnud lahendus. Kas see oleks rahalises mõttes mõistlik lahendus olnud? Ma arvan, et mitte. Pigem võiks nii olla, et see, mis ehitatud on, on, töötab. Küsimus on selles, miks selline jama ehitati, millele loota ei saa, aga mis õnneks rasketel hetkedel mingites olukordades, ka eelnevatel aastatel, on aidanud meie tipukoormusi katta.

siis ma usun, et paljud küsimused saalis võib-olla lõpevad, aga teistpidi tekib hästi palju küsimusi, mida peaks erakondades, fraktsioonides, valitsuses, koalitsioonis ja opositsioonis arutama.Ma

ja kohe väga palju, kogu elektriturul. Me räägime taastuvenergiast, alustame sellest. 2011 võttis valitsus vastu otsuse, et me rajame tuulepargid, olgu see Aidu või Tootsi. Selleks tehti otsus Kaitseministeeriumis, et tuleb osta radarid. Sel hetkel maksid radarid 6–8 miljonit. See otsus oli tehtud, aga neid radareid lihtsalt ei ostetud. Nüüd me saame Euroopa Liidu rahaga need radarid osta, aga radari tänane maksumus on kümme korda rohkem. Üks pool on radarite hinnavahe – kusagil 70 miljonit vastu pükse – ja teine on tootmata elekter.

Siin on üks oluline asi, mille on meie riik ära unustanud: varustuskindluse juures peab olema oluline ka hind. Me võime ju rääkida, et meil on kaableid igal pool, aga me nägime kriisiolukordi: iga riik kõigepealt lahendab oma mured ja siis hakkab lahendama teiste muresid. Me räägime elektrikaabliühendustest. Me teame, et odav elekter on siiamaani tulnud meil Põhjamaadest, Soome poole pealt. Ja siis, kui mõned aastad tagasi

ei räägi seda, et Narvas tuleb ka põlevkivitootmises gaasi ja see kasutatakse seal ära. Aga kui mõned aastad tagasi eraettevõtjad olid valmis LNG-terminali rajama ja palusid riigi käest ainult ühte otsust,

Aga mis siis juhtub, kui me Inčukalnsist ei saa gaasi? Mängida ühe ühenduse peale on väga suur

Kõik poliitikud, kes sellist juttu ajavad, peavad kooli minema, et aru saada, kuidas elekter liigub, kust tuleb, kas päike paistab ka öösel ja kas tuult on 24/7. Me kõik teame, et nii ei ole. Ja rääkida täna, et on halb, et meil on põlevkivielektrijaamad – ma pean tunnistama, jumal tänatud, et 2020. aastal oli selline valitsus, kes tegi otsuse, et põlevkivikatlaid kinni ei panda. Kurdame küll Auvere üle, aga me peame tunnistama, et see on maailmas ainulaadne. Sealt on palju õpitud. Väga palju vigu on ära lahendatud ja palju vigu on veel alles.

nõuet täitma. See on täna meie oluline otsus. Ja teine pool [on see, et] me ei istuks siin ja ei räägiks mingitest maksutõusudest ja rahapuudusest, kui meil oleks energiahinnad samad, mis kaks aastat tagasi.

ja saab kahest kohast palka. Selliseid asju ei tohiks olla. Meie ülesanne siin saalis on anda meie inimestele julgustunne, et meil on mõistliku hinnaga energiat pakkuda. Ja kui me ei suuda seda mõistliku hinnaga pakkuda, siis tuleb leida kompenseerimislahendused, et meil tööstus toimiks ning kodud saaksid elektrit ja sooja mõistliku hinnaga tarbida. Ma ei tea, kui paljud teist teavad siin saalis – siin on palju uusi

Kohe kolm minutit juurde. Austatud istungi juhataja! Lugupeetud riigikontrolör! Head kolleegid! ühinen tänuavaldustega selle ülevaate eest, mille Riigikontroll on teinud. Mina loen küll sellest välja keskse ja kriitilise tähtsusega mure, mis meil Eestis on, ja see on ikkagi seotud juhitavate elektritootmise võimsustega.Tuginedes Eleringile, ütleb Riigikontroll, et juhitavaid võimsusi ei ole enne 2037. aastat meil lisandumas. Ühe põhjusena tuuakse välja see, intervjueeritud eksperdid pidasid ebatõenäoliseks, et erainvestorid sooviksid ilma riigi toeta Eestisse uut juhitavat tootmisvõimsust tuua. Selle põhjus on investeeringu mittetasuvus, kuna juhitav tootmisvõimsus pääseb turule eelkõige siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista või kui muu taastuva elektri toodang on vähene.See põhjus tegelikult päris lõpuni õige ei ole. Tuumaenergeetika arendamise töörühm on Eestis juba mõnda aega koos käinud. Nad peaksid oma järeldustega jõudma ka siia saali enne aasta lõppu. Praegu paistab, et läheb veidi pikemalt. Loodame, et aasta alguses me seda raportit kuuleme. Tuumaenergeetika on ka Euroopa Liidu taksonoomias loetud taastuvaks. Nii et selle puhul ei tohiks turule pääsemisega probleeme tekkida. Kui nüüd pisut kriitiline olla, siis mul on kurb näha, et Riigikontroll on paljuski läinud kaasa üleeuroopalise ja võib-olla ka üle terve progressiivse lääne levinud ideoloogilise lähenemisega energeetikale ja leiab, et üks probleemidest, millega peaks tegelema, on tuule‑ ja päikeseenergia tootmise vähene edendamine. Siin ma vaidlen küll vastu, et see tegelikult ei ole probleem. Ja kindlasti ei ole see selline probleem, millega riiklikul tasemel peaks tegelema. Kui mõni ettevõtja arvab, et tuulest ja päikesest peaks energiat tootma, ja ta usub, et tema äriplaan selles osas vett peab, siis ma arvan, et takistusi ei ole põhjust teha. Aga ekstra ei peaks riik selle puhul pingutusi tegema. Toon ka mõned põhjendused oma eelnevale jutule. Kõigepealt, energeetiline tasuvus: mitu ühikut energiat peab sisse panema, et saada mingi hulk energiat vastu.

15–16, kivisöel 30, tuumaenergeetikal 75 kuni isegi 100. Ja miks see oluline on?

Sellist häma ja valeinfot on muidugi palju. Ma lugesin hiljaaegu uudist, et Eesti Energia hakkab ehitama vesinikuelektrijaama. Nüüd tasub küll tähele panna, mida nad ütlevad: see on selline vägev jaam, mis kasutab vesinikku, biometaani biometaani või vajadusel ka maagaasi. Noh, maailmas on näiteid, kus vesinikujaamu on tehtud ja nad maagaasi kasutavadki. Me siin vist möödunud nädalal arutasime Eesti sõdurite missioonidele saatmist. Muu hulgas üks Euroopa Liidu missioon, kus osaleb ka Eesti sõdur, on Mosambiigis. Seletuskirjas räägiti meile, et Mosambiigis on vaja inimõigusi edendada, haridussituatsiooni parandada, naiste valimisõigusega tegeleda ja nii edasi. Tegelikkus on see, et seal avastati suur gaasimaardla. Mosambiigis on Aafrika suuruselt kolmandad gaasivarud.

Me jõuame jälle ringiga tagasi suurepärase Saksamaa energiapöörde juurde. Seal tehti justkui roheenergial põhinevat majandust. Paraku lagunes see koost siis, kui Venemaa gaasikraan kinni keerati. see on üks pool. Teine asi on ikkagi sõltuvus ilmastikust ja ka hind, kui me räägime tuule‑ ja päikeseelektrist. On saanud lugeda tuuleenergia arendajate mõtteavaldust, mis kõlab umbes nii, et nad tahaksid pakkuda inimestele odavat elektrienergiat, aga riik ei anna raha. Ma soovitaks tuuleenergeetika arendajatel võtta see lause, minna peegli ette, vaadata endale otsa ja öelda seda lauset. Ma arvan, et selle lause absurdsus tuleb nii hästi välja. Siis räägitakse veel, et on vaja energiaintensiivset tootmist Eestisse [tuua]. Täna me oleme situatsioonis, kus meie energiaintensiivne Estonian Cell tõsiselt kaalub, kas tootmine siin Eestis ära lõpetada. Ja teiseks, mis on oluline meeles pidada, on see, et kui püüda siia meelitada mõni tootja, kes tõesti kasutab palju energiat, siis tema esimene küsimus on, millist energiat me kasutame siis, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. me võime küll tuulikuid püsti panna, aga me peame oma tipuvõimsuse jagu juhitavat energeetikat ka installeerima. Räägitakse ka ekspordimajandusest. Me oleme tuule mõttes samas regioonis Soome ja Rootsiga. Kui tuul puhub, siis nad ei taha meilt seda energiat osta. Ja kindlasti ka julgeolekuaspekt. Kui see gaasitoru ankru ülelibisemise tõttu hiljaaegu [katki läks], siis näiteks Poola-Leedu elektriühenduse mõttes hakati kohe plaani ringi tegema ja mõtlema sellele, et tõsta [ühendus] merelt ikkagi maale.

On näiteid, kui rootslased ei anna soomlastele elektrit, kui neil endal on puudu. Seda ei tohi reeglite järgi teha, aga öeldakse, et alajaam on remondis või midagi muud sellist. Kui me nüüd vaatame perspektiive, siis tuumaenergia arendusega tuleks kindlasti jõuliselt tegeleda. Aga ei tuuma‑ ega tuuleenergiat ei tule meil piisavas mahus, ma julgen öelda, lähima 10, 12 või isegi 15 aasta jooksul. See tähendab, et me peaksime täna olema ausad ja ütlema, et et põlevkivi on see, mis hoiab meil nina vee peal, toad soojad ja tuled põlemas. Kui tuuleenergeetikud räägivad täiesti häbenemata sellest, et riik peaks neid toetama, siis ei tohiks me ka häbeneda, kui näiteks riik paigutab raha sellesse, et moderniseerida olemasolevaid tootmisvõimsusi, võib-olla vajadusel ehitada ka midagi uut juurde. Seni, kuni me jõuame uute tehnoloogiliste lahendusteni, me peame ära elama. Ja ma arvan, me kõik tahame hästi elada. Põlevkivi on meil endal olemas. Aitäh! Aitäh! Eesti 200 fraktsiooni nimel Igor Taro, palun! Austatud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Hea riigikontrolör!

nii oma keskkonnamõju pärast kui ka pikas perspektiivis ressursi lõplikkuse tõttu. Riigikontrolli raport on osundanud väga selgelt kahele vajadusele. Esiteks, teha pika plaani otsused õigel ajal, ja selleks on Eesti 200 tulnud parlamenti. Need tegemata otsused, mille õiglase hinnangu kohta ma riigikontrolörilt küsisin, on väljendunud meie jaoks väga selges kulus. Need on väljendunud väga sügavas energiakriisis ja energiakriisiga võimendatud inflatsioonis, mis on teinud meie majapidamisi vaesemaks. Need on väljendunud meie majanduse konkurentsivõime languses. Igaüks, kes vaatab elektrienergia börsihindasid ja võrdleb neid Soome omadega, võib ise arvata, kui palju konkurentsivõimelisem oleks meie majandus, kui meil oleksid Soome või Rootsiga sarnased energiahinnad. Teiseks, see osutab vajadusele tegeleda personaalse riigi arendamisega. Personaalne riik on vajaduspõhine toetamine. Meie elektrituru olukord ja elektritoetuste ümber kujunenud olukord on ju väga reljeefselt välja toonud, kuidas me oleme kümneid miljoneid kulutanud enam, kui oleks võinud kulutada siis, kui me oleksime andnud abi ainult konkreetselt nendele inimestele, kes abi vajavad, mitte kõigile ühtlaselt. Mul oleks üks soovitus ka Riigikontrollile: kõnelda vähem stigmatiseeritud rohepöördest ja kõnelda rohkem sellest, kuidas tagada eluks eluks vajaliku keskkonna puhtana hoidmine. See on küll semantiline küsimus, aga see on väga oluline selleks, et inimesed saaksid aru, mille nimel me tegelikkuses teatud otsuseid teeme.

on lahendamisel, nii strateegilise reservi kui ka taastuvenergeetika puhul. Me kindlasti hoiame näppu peal nii keskkonnakomisjoni poolt kui ka Eesti 200 fraktsiooni poolt sellel, et taastuvenergeetika vähempakkumised oleksid läbiviidud võimalikult kiiresti mõistlikes mahtudes, et mitte ajada hinda meie inimeste jaoks liiga kalliks. Tegelikult on rõõm ka tõdeda, et valitsuskoalitsioon on teinud väga selge kokkuleppe ja pannud selle ka kirja, et taastuvenergeetika on ülekaalukas avalik huvi, ja selles suunas me tegutseme. Ma usun, et puhtam Eesti ja jätkusuutlikum Eesti peaks olema meie kõigi huvides. Aitäh!

väga põhjalik raport, osundab väga õigetele asjadele ja seal on palju asju, millega tuleb nõus olla. Loomulikult on meil vaja piisavas koguses elektrienergiat õigel ajal ja soodsalt, aga natukene kipub olema see klassikaline asi, et tahaks midagi kiirelt, odavalt ja kvaliteetselt. Valida [tuleb] kaks. See ei pruugi olla niisama lihtsalt võimalik.Meil

– [gaasist] sõltus enamus juhitavast võimsusest regioonis – hüppelise tõusu läbi tegi. Sellele ei jõudnud süsteem reageerida. Ehk siis rohkem panustamine soodsale elektri hinnale on vägagi adekvaatne, seda võiks teha turu abil, aga see ei tähenda, et me ei peaks tegema tegema 10–30 aastat ettevaatavaid selgeid plaane ja nägemusi, mis annavad meile ja tegelikult ka erasektorile investeerimiskindluse ja selgema tellimuse, mis suunas me tahame liikuda. Selles suunas, ma arvan, me oleme ka liikumas. Osa sellest on kindlasti 100% 100% taastuvat [energiat] aastast 2030, mille all ei ole mõeldud, et me igal tunnil tarbime 100% taastuvat elektrit, vaid selle mõte on see, et aasta jooksul on summaarne energiatarbimine kaetud meie oma taastuvenergia tootmisega. Meil on igal juhul vaja selle kõrvale süsteemi stabiliseerimist ja meil on igal juhul vaja sinna kõrvale juhitavaid võimsusi. Selles osas ma kindlasti kuidagiviisi vastu ei vaidle, see on väga loogiline. Need juhitavad võimsused peavad seal olemas olema nii 2030 kui ka 2040. Tuul, vesi ja päike on asjad, mis on väga soodsad teatud tingimustel, aga need ei ole alati olemas. Seetõttu meil on vaja nii salvestust kui ka kõike muud. on ka see Eleringi väide, et võiks olla umbes 1000 megavatti juhitavat võimsust, selleks et see süsteem ära stabiliseerida. Kui vaadata praegust prognoosi, siis

See on üks võimalik vastus sellele, miks seal oli toodud välja mitu erinevat varianti. Valitsus on tegelikult teinud mitmeid häid samme. Näiteks on üle vaadatud linnukaart, mis oli meil suureks [blokiks] maismaatuule[parkidele]. Nüüd on uuendatud linnukaarti, enam ei ole nii suur [blokk], on võimalik ka maismaatuule[parke] rohkem teha. Aga üldises mõttes vaataksin ma ringi. Meil on vaja välisühendusi, tuult,

see] vaadata üle selles kontekstis, et kui meil on baasvõimsus mingisuguses mahus tagatud, puudujääv kogus seal on umbes 600, siis on lihtsam seda ülejäänud osa stabiliseerida. Samamoodi peaks minu arust vaatama meretuult, peaks vaatama ühenduskaablit Saksamaaga.

See võib olla Eesti Energia – või pakkujana Elering Power –, kes pakub põlevkivi baasil seda, see võib olla mingisugune järgmine hübriidjaam. Me täpselt ei tea. Mina isiklikult näen,

Suur tänu! Lõpetuseks Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Jevgeni Ossinovski, palun!

süsteemse käsitlemise eest! Ma arvan, et see on kahtlemata üks valdkondadest, mis on riigi ja ühiskonna jaoks kriitilise tähtsusega. See, et meil tegelikult pikemas vaates terviklikku visiooni või plaani ei ole, on kahtlemata oluline puudujääk, mis tuleks kiiresti lahendada.Aga

Sellest tulenevalt on väga paljud riigid, ka meie piirkonnas mõned, sisuliselt tasuta sõitu nautinud olukorras, kus teised riigid on tootmisvõimsuste investeeringuid teinud. Pean ütlema, et ka meie oleme seda osaliselt nautinud. Kui vaadata meie viimase kümne aasta elektritarbimise bilanssi, siis need madalad hinnad, millest kolleeg Kadastik rääkis, on suuresti olnud ju selle arvel, et me oleme saanud nautida odavamat taastuvenergia võimsust Põhjamaadest, ja selle tõttu on olnud tunne, et ise ei peagi midagi väga tegema. [Meist] ekstreemsem näide on Leedu,

ainult teatud ulatuses, sellepärast et need, kes võtavad tasuta jänesepileti, saavad tegelikult osa sellest hüvest. Ma arvan, et järgmises etapis oleks väga oluline, et ühtses ühtses energiapiirkonnas lepitakse kokku ka selles osas, kuidas taastuvenergiat ühiselt erinevates riikides arendataks, et seda efekti vähendada ja et kõik panustaksid sellesse, et oleksid täidetud nii keskkonnaeesmärgid kui ka [oleksid] madalamad hinnad, mis sellega kaasnevad.Teine Teine pool on loomulikult meie enda kallis vabariik. Ma olen Eesti energiapoliitikaga servapidi olnud seotud üle kümne aasta. Kui siin IRL-i esindajad rääkisid kaunist juttu sellest, kuidas üks või teine asi on läbi kukkunud, siis see on erakond, kes on aktiivselt takistanud seda, et me õigeaegselt vajalikud otsused teeksime ja et me need vajalikud võimsused välja arendaksime. Olen ise pidanud väga palju vaidlusi valitsuse tasandil selle erakonna esindajatega ja nad on olnud fundamentaalselt vastu sellele, et seda plaani, millest me täna räägime, oleks väga vaja ja et see õigel ajal oleks tekkinud. Ehk siis see, et kümne aasta jooksul ühtegi tuulikut ei tekkinud, ei olnud juhuslik. See oli tegelikult teatud erakondade otsus, teadlik otsus, mille puhul oli erinevaid kaalutlusi. Mõned tahtsid öelda, et põlevkivi on armas. Siin mõned räägivad täna veel seda, et paneme põlevkiviga edasi, pole ühtegi probleemi sellega. Teine pool on loomulikult see, et siis olidki elektrihinnad madalad ja ka ühiskonnas oli laiem arusaam, et miks me peaksime panustama taastuvenergia võimsuste arendamisse, kui elektri hind on niigi soodne, Aga loomulikult oli ju ette näha seda, mis realiseerus meil nüüd viimase paari aastaga, et see pidu lõpmatult jätkuda ei saa. Õnneks oleme nüüd lõpuks ühiskonnana jõudnud sinna, et selles elektritootmise trilemmas, kus on varustuskindlus, hind ja keskkonnasõbralikkus, kõik saavad aru, et me peame selle võrrandi lahendama sellisel viisil, et kõik kolm on tasakaalustatud.

Aga kui me vaatame, kui vaevaliselt me sinna jätkuvasti liigume, siis aeg hakkab otsa saama, et seda eesmärki tegelikkuses ka oleks võimalik saavutada. Me tõesti ootame, et Kliimaministeerium lähiajal selle kohta ka tervikliku plaani meile esitaks. Aga muus osas oleme me ausalt öeldes suhteliselt algusjärgus. Oleme algusjärgus selles osas, mismoodi need erinevad tükid peaksid kokku tulema, et need valikud oleks võimalik päriselt ära teha. Me teame, et puhttehnoloogiliselt energiasüsteemi mõttes on kõik tööriistad olemas. Nüüd on vaja need õiged tööriistad laua pealt välja valida ja ilusti ära komplekteerida. Aga meie teeme ikka niimoodi, et võtame ühe tööriista, [tõstame] üles, vaatame, kas on ilus tööriist või ei ole. tundub ilus, võtame, ei tundu ilus, paneme kõrvale. Aga tegelikult me peame seda võrrandit lahendama terviklikult. Näiteks konkreetselt, mis puudutab reservvõimsusi, siis mina arvan, et olukorras, kus me täna oleme, on täiesti adekvaatne öelda,

defitsiit terves piirkonnas, siis me paneme need käima ja saame varustuskindluse küsimuse lahendatud. Ma arvan, et see on oluline osa sellest kaalutlusest, mida võiks teha. Vastavad otsused jätkuvasti, nagu öeldud sai, on tegelikult tegemata. Kui rääkida sotsiaaldemokraatide vaatest, mis meie jaoks terviklahendus on, siis see terviklahendus on väga lihtne ja on olnud muutumatu viimased kümme aastat: taastuvenergia võimalikult suur arendamine. Taastuvenergia 100 on üks osa lahendusest, teine pool on salvestus, mis sinna juurde tuleb. Tehnoloogia areneb päris kiiresti. Veel kõiki lahendusi käegakatsutavalt ei ole, aga põhimõtteliselt nad on juba olemas ja tulemas. Ja kolmas on ühendused. Need kolm aspekti koos tegelikult lahendavad ära elektrimajanduse trilemma aktsepteeritaval viisil, välja arvatud siis, kui tõepoolest midagi läheb katki. Selleks ajaks, kui midagi läheb katki, peab vastus [olemas] olema. Meie vastus on, et lähima kümnendi jooksul kasutame rahulikult oma põlevkivikatlaid, mis meil on täna olemas, paneme need [rasketel] perioodidel käima ja tegelikult [niimoodi] suudame selle küsimuse ära lahendada.

kus [küsitakse], miks siis eelmise kümne aasta jooksul midagi ei tehtud. Ei tehtud sellepärast, et seda otsust ei langetatud õigeaegselt. Me väga ootame seda, et valitsuse poolt vastav visioon tuleks, ja kindlasti oleme valmis seda ka toetama. Aitäh!

asjakohane. Head kolleegid, sulgen läbirääkimised ja oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 332

Austatud juhataja! Hea Riigikogu! Teie ees on valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 332. Esimene lugemine. Ma annan siin ülevaate selle seaduse sisust ja põhjustest ja olen valmis vastama kõikidele küsimustele. Rahvusvahelise sanktsiooni seadus jõustus 1. jaanuaril aastal 2020 ja seda on seejärel muudetud kolmel korral. 2022. aasta veebruaris alanud Venemaa laiaulatuslik sõjaline sissetung Ukrainasse ja pärast seda kehtestatud Euroopa Liidu sanktsioonipaketid on muutnud rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise olukorda Eestis. Seaduse kehtiv tekst koostati olukorras, kus viimase pooleteise aastaga saadud majandus- ja finantssanktsioonide ja isikuliste sissesõidupiirangute rakendamise teadmisi ja kogemusi meil Eestis ei olnud. Selle eelnõuga esitatud regulatsioonid võib jagada tinglikult kaheks. Esiteks, eelnõuga täpsustatakse sanktsioonide riigisisese rakendamise küsimusi ja teiseks nähakse ette uus regulatsioon niinimetatud külmutatud varade kasutamiseks sõjakahjude ettemaksuna. Kõigepealt esimese poole kohta selgituseks, et rahvusvaheline sanktsioon oma olemuselt on üldine õiguskorras olev keeld või piirang. Sellega soovitakse eelkõige välispoliitiliselt mõjutada riikide, ühenduste ja isikute tegevust. Sanktsiooni rakendamisel peaksid erinevad asutused saama hakkama õigusruumis juba kehtivate normidega, kuid rakendamise erisusi reguleeribki rahvusvahelise sanktsiooni seadus ja see käesolev eelnõu. Eelnõuga täpsustatakse ministeeriumide ning asutuste ülesandeid sanktsioonide riigisisesel rakendamisel. Probleem, mida me lahendame, on see, et meil on tulnud juurde erinevaid sanktsioone, aga meil on vaja põhjaliku analüüsi tulemusel ka seaduses fikseerida, kuidasmoodi erinevad ministeeriumid, erinevad järelevalveasutused omavahel tööd koordineerivad, millist vastutust kannavad ja kuidasmoodi see lõpuks sanktsioonide võimalikult efektiivseks elluviimiseks suurimat kasu tooks. Näiteks kehtestatakse kõikidele asutustele kohustus jagada teiste asutustega sanktsioonidega seotud teavet. Registripidajatele pannakse kohustus keelduda sanktsioonikeeluga seotud kannetest ning teavitada pädevat asutust. Krediidiasutusi kohustatakse sanktsiooni rikkumisest teavitama pädevat asutust, sest pankadele laekub kõige enam infot kavandatavatest tegevustest ja tehingutest. Pädevaks asutuseks määratakse ministeeriumide valitsemisalas tegutsevad asutused, nagu näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Transpordiamet, Kaitsevägi, sealhulgas merevägi ja nii edasi. Need asutused vastavad isikute päringutele ja annavad erandite lubasid. Täiendatakse erikohustusega isikute loetelu, kellel on sanktsioonide rakendamisel täiendavad hoolsus- ja teavitamiskohustused. See loetelu on samasugune kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses. Täpsustatakse Vabariigi Valitsuse õigust määrata sanktsioonisubjektid kas isikute nimekirjaga või üldise tunnuse, näiteks kodakondsuse alusel. Riikliku järelevalveasutusena lisanduvad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Transpordiamet ning Maksu- ja Tolliamet, kellele antakse õigus kasutada järelevalveks erimeetmeid. Erimeetmed on küsitlemine ja dokumentide nõudmine, kutse ja sundtoomine, isikusamasuse tuvastamine, vallasasja läbivaatus, valdusesse sisenemine, valduse läbivaatus, vallasasja hoiulevõtmine.

See puudutab karistusseadustikku, krediidiasutuste seadust, kriminaalmenetluse seadustikku, maksukorralduse seadust, riigihangete seadust, riigipiiri seadust, välismaalaste seadust, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust, väärtpaberite registri pidamise seadust. Teine pool sellest eelnõust on selline, et see loob pretsedendi vähemalt Euroopas. See on siseriiklik regulatsioon, mis baseerub rahvusvahelisel õigusel. Uue regulatsiooniga näeb eelnõu ette riigisiseseid reegleid rahvusvaheliste sanktsioonidega külmutatud varade kasutamiseks kahjuhüvitise ettemaksuna. Praegune varade külmutamine on vaid üks ajutine meede, mille eesmärk on sundida Venemaad lõpetama rahvusvahelise õiguse rikkumine. Pärast vara vabastamist sanktsioonide alt peab vara omanikul olema võimalik oma vara ise kasutada. Uue regulatsiooni kehtestamise vajadus tuleneb sellest, et Venemaa on süstemaatiliselt rikkunud rahvusvahelise õiguse ja sõjapidamise reegleid ning põhjustanud teadlikult ja ulatuslikult kahju tsiviilobjektidele ja keskkonnale. See kahju on arvestatav ja sissenõutav. Venemaa Föderatsioonil on kohustus tekitatud kahju hüvitada. Rahvusvahelist sunnimehhanismi selleks ei ole ning seega jääb küsimus, kuidas kahju hüvitada, kui kahju tekitanud riik ei ole nõus tekitatud kahju hüvitama. Ena kui aasta on Euroopas arutatud selle üle, kas ja [kui, siis] kuidas saaks külmutatud varasid sõjakahjude katmiseks kasutada. Ja just seetõttu on see regulatsioon Eesti seadusesse lülitamiseks ette valmistatud, et olla välispoliitiliselt eeskujuks ning ärgitada eelkõige Euroopa Liidu riike, aga ka teisi riike otsima täiendavaid lahendusi külmutatud ja tõkestatud varade kasutusele võtmisel. Kuna Eestis on külmutatud varasid vähe ja üksi tegutsedes on meie mõju kogu suures pildis väike, oluline, et Eesti annab sellega heidutussignaali, et agressioon ei jää karistamata ja agressiooni tagajärjel tekkinud kahjud korvamata ning et agressorriigi piirinaaber ei jäta agressioonile reageerimata. Nüüd sellest mehhanismist, mille me oleme välja pakkunud. Eesti välja pakutud mehhanism näeb ette võimaluse kasutada eraisikute külmutatud vara agressori võlgnetava kahjuhüvitise ettemaksuks. Meetmete rakendamise eelduseks on, et välisriik, näiteks Venemaa on õigusvastaste tegudega tekitanud kahju, mis tuleb rahvusvahelise õiguse kohaselt hüvitada. Teine eeldus: kahju olemasolu on tõendanud kahju kannatanud riik, konkreetsel juhtumil näiteks Ukraina, muu riigi kohus või rahvusvaheline kompensatsioonimehhanism. eeldus: kahju kannatanud riik on esitanud kahju põhjustanud riigile nõude kahju hüvitada, kuid nõude saanud riik ei ole seda täitnud mõistliku aja jooksul. Ja neljas eeldus: kahju kannatanud riik või rahvusvaheline kompensatsioonimehhanism on pöördunud Eesti poole palvega aidata kahjude hüvitamisel ning Eestis on olemas mehhanism võtta agressiooniga seotud isikute Eestis külmutatud varasid hüvitise ettemaksuna kasutusele. Need on eeldused. Kogu selle eelnõu väljatöötamine ei ole ainult mitte Välisministeeriumi töö, vaid me oleme teinud koostööd väga erinevate ministeeriumide, aga ka erinevate ekspertidega. Külmutatud varade kasutamise regulatsiooni koostas Välisministeerium eelkõige koostöös Justiitsministeeriumiga. Selle tegemisel analüüsiti põhjalikult selle kooskõla põhiseadusega ning arvestati rahvusvahelisest õigusest, Euroopa Liidu õigusest ja siseriigilisest õigusest tulenevate võimaluste ja piirangutega. Samuti oleme selle eelnõu koostamisel konsulteerinud Kanada ja Suurbritanniaga. Esimeses on sarnane regulatsioon vastu võetud ja rakendamisel, Suurbritannias on regulatsioon väljatöötamisel ja see lähenemine on sarnane meie eelnõus esitatud regulatsiooniga. Eesti loob praegu pretsedendi, olles eeskujuks muu hulgas ka Euroopale, luues õigusliku mehhanismi Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtuks Ukraina ülesehituses. Näitame oma tegudega ka üldsusele laiemalt. Meie sõnum on lihtne: agressor, kui ta on tekitanud kahjud, peab nende eest maksma. See on see väga lihtne ja põhimõtteline seisukoht, millest need seadusemuudatused on lähtunud. Peale sõja võitmist on Ukrainal vaja taastada ja üles ehitada normaalset elukeskkonda. Ja selle eest ei pea maksma mitte demokraatlike riikide maksumaksja, vaid agressor. See eelnõu loob eeldused, et oleks võimalik seda protsessi ellu viia. Seadus jõustuks üldises korras. Jõustumise erisäte on ette nähtud rahapesu andmebüroo küsitava teabe regulatsiooni rakendamiseks 1. jaanuarist 2025. Rakendusaktid on väljatöötamisel. Aitäh!

Jätkuks infotunnis käsitletule ma mõtlesin teie käest küsida seda. Ehk te selgitaksite meile, kuidas see mehhanism, mis on mõeldud konfiskeeritud vara eest kompensatsiooni maksmiseks, on ikkagi kooskõlas põhiseadusega ja vastab põhiseaduses sätestatud nõudele, et vara võib konfiskeerida üksnes õiglase ja kohese hüvitise eest. Minule jääb paraku selline mulje – ma lihtsustan seda argumendi huvides –, et see skeem on umbes selline, et mina võtaksin ära teie auto, annaksin teile ühe paberi, kuhu on kirjutatud, et te võite selle eest küsida kompensatsiooni näiteks härra Ratase käest. Siis te lähete selle paberiga härra Ratase juurde, ütlete, et kuulge, makske mulle nüüd kompensatsiooni, näete, mul on paber.

räägingi ära selle, kuidas see mehhanism töötab ja mis osa sellest on Eesti põhiseaduses ja Eesti regulatsioonis ja mis osa tegelikult toetub rahvusvahelisele õigusele, mis on universaalne ja tunnustatud vähemalt demokraatlike riikide ja õigusriikide poolt.Kogu poolt.Kogu algus on selles, et räägime siin tinglikult Venemaast, kuigi kõigile on selge, et see regulatsioon on universaalne. Konkreetsel näitel, juhul kui seadus meil jõustub ja kõik on korras, kuidas see olukord võiks välja näha? Kõigepealt on see, et Venemaa viib läbi agressiooni Ukraina vastu. See on tänaseks otsustatud nii laial pinnal, kui on üldse võimalik, ehk ÜRO Peaassamblee poolt: Venemaa on agressorriik, mis viib läbi agressiooni Ukraina vastu.

Need sanktsioonid on kehtestatud riikide kaupa, on kehtestatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide poolt ja nii edasi. Nende sanktsioonide puhul on igal korral dokumentaalselt tõestatud, et need isikud või see riik kas viib läbi otseselt agressiooni või need isikud on seotud agressiooni elluviimisega või väga otseselt selle toetamisega. Ehk siis me ei saa suvaliselt valida isikuid, kes meile ei meeldi, ja hakata siis seadust rakendama. Eeldus on, et need isikud on või see riik on sanktsiooni all. Ja see iseenesest on dokumenteeritud ja rahvusvaheliselt tunnustatud. Näiteks Euroopa puhul Euroopa Komisjon hoiab sanktsioonidokumente ja iga riik saab ka veel eraldi kehtestada sanktsioone. Aga kõik peab olema tõestatud, dokumenteeritud, et need et need isikud on seotud agressiooni läbiviimisega või selle väga otsese toetamisega. Teine pool sellest rahvusvahelise õiguse mehhanismist on Haagis loodud rahvusvaheline kahjude register. Eesti

Nüüd siit edasi. See kõik on siis, kui meil on see seadus juba jõustunud. Ukraina ja Eesti vahel sõlmitakse omavaheline leping, kui on selline soov olemas. Ukraina esitab teatud kahjude hüvitamiseks nõude Venemaa vastu, toetudes sellele kahjude registris dokumenteeritud kahjude mahule või objektidele või mis iganes. Need peavad olema konkreetsed nõuded. Kui Venemaa tunnustab seda nõuet, siis see on juba iseenesest tohutu suur saavutus kogu selles agressioonis. Aga me eeldame, et Venemaa neid nõudeid ei tunnusta, ei reageeri või reageerib negatiivselt. Siis selle meievahelise lepingu alusel Ukraina annab Eestile selle nõude

kes on tegelikult agressoriks kuulutatud, kes agressiooni läbi viib, kes on selle kahju tekitanud. See nõue on tema vastu. Agressor peab selle hüvitama. Sealt tulebki see juriidiline aspekt, et tegelikult ei võõrandata vara selles klassikalises mõttes ja järgides ka põhiseadust, antakse talle kohene võimalik hüvitis. Ehk siis see isik ei ole suvaline isik, vaid ta on tegelikult sanktsioonide all, sest ta on tõendatult seotud või viib ise läbi agressiooni teise riigi või rahva vastu. See on see skeem.

Hea ajaloohuviline, kes sa loed seda stenogrammi näiteks 2073. aastal! Meil on 15. november 2023. aastal ja kui sa oled jõudnud stenogrammiga kusagil 16.05 juurde,

Aitäh! Noh, loomulikult, Venemaa on agressorriik ja peab kõik need sõjakahjud kinni maksma, kompenseerima. Selles ei ole kahtlustki. Aga see teie kirjeldatud konstruktsioon ei kannata ju kõige väiksematki kriitikat. Jah, on register, kus on need kahjud sees, ja Ukrainal on õigus saada kompensatsiooni, aga meie võime teha Ukrainaga ükskõik milliseid kokkuleppeid, see ei maksa Venemaa silmis mitte midagi. Ja kui me Vene kodanikelt need külmutatud varad ühel või teisel

riigi vastu. Nõudeõigus tekib vastavalt sellele konstruktsioonile ja juriidilisele alusele, mida ma just kirjeldasin – ma ei hakka seda kordama –, just nimelt agressorriigi vastu ehk konkreetsel juhul Venemaa vastu. Selle eeldused on kõik need, mida ma olen siin korduvalt loetlenud, pluss ka rahvusvaheline õigus ja ka dokumentatsioon. Ja kõige suurem eeldus on see, et see konkreetne isik on ise olnud seotud

et seadusemuudatusega kaasneb positiivne mõju Eesti riigi välispoliitilisele veenvusele agressiooni ohvriks langenud riigi Ukraina abistamisel ja sõjakahjude hüvitamisel. Me teame, millist kahju tekitas peaminister Kaja Kallas Vene-suunalise äriga. Kas ei oleks selle seaduse asemel mõistlik hoopis piir sulgeda

ei juhtu, et keegi üritab seda torpedeerida. Mu küsimus on selline. Kuidas te hindate Eesti eeskuju? Kuidas see võiks mõjutada laiemalt liitlaste sanktsioonipoliitikat ja kui tõhus oleks majandushoobade mõju Venemaa Venemaa sõjalise agressiooni tõkestamisele? Aitäh! Kui alustada praktilisema poole pealt, siis

et debatt on aus. See on juriidiline debatt, debatt põhiseaduse üle, see on debatt Eesti riigi ja õigusriigi huvidest lähtudes. Kui siin on kellelgi mingi varjatud agenda, soov tegelikult tõkestada ühe väga efektiivse, vahest ühe mõjusaima seadusemuudatuse vastuvõtmist mitte ainult Eestis, vaid Euroopas laiemalt ja võib isegi öelda, et võib-olla maailmas, siis mina loodan välisministrina, et seda välispoliitilist eriseisukohta siin selle eelnõu puhul ei rakendata, vaid debatt jääb ikkagi selle sisu juurde.

Putini sõjamasinat. Ma loodan, et seda siin saalis ei soovita. Nüüd, kui tulla mõjude juurde tagasi, et mis see positiivne efekt on, siis tõepoolest, me oleme rakendanud pretsedenditult

Aga oleme ausad, Venemaa ei ole ümbritsetud ainult meiega sama meelt olevate riikidega. Ja Venemaa saab tuge, et transiiti, kaubandus- ja majandussidemeid

eelnõud on menetluses, on ka mõte täpselt sama skeemi kasutada, et selgitada eelkõige oma valijatele, oma inimestele, oma maksumaksjatele, et nemad ei pea Venemaa asemel maksma Ukrainale tekitatud kahju, seda peab tegema agressor ise. see on konkreetne mehhanism ja eeskuju, et seda on võimalik teha, lähtudes õigusriigi põhimõtetest. Senimaani ei ole seda lahendust vähemalt Euroopas laual olnud. laual olnud. Ja mõnikord on olnud ettekääne, et retoorikas öeldakse, et jah, Venemaa peab maksma, me peame külmutatud varad kasutusele võtma, aga me ei saa seda teha, kuna meil ei ole õigusriigis õigusriigipõhist regulatsiooni. Nii et see on üks. Ja teine on otsene mõju Vene sõjamasinale ja Venemaale kui agressiooni läbiviivale riigile, tema majandusele. Ma arvan, et need oligarhid, kes on sanktsioonide all

ettevõtete ja isikute varasid Eestis hakatakse võõrandama, siis missugune saab olema Venemaa reaktsioon Eesti ettevõtete ja Eesti inimeste varade suhtes. Kas me oleme arvestanud, et tegelikult nemad maksavad need sõjakulud kinni? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Ega ma ei oodanudki mingit muud stiili kui kõigepealt sildistamine ja siis küsimus. Ma saan aru või õigemini ma ei saa aru teie murest Venemaa pärast. Seda on ka varem märgata olnud, kui te olete üles kutsunud Eestit lõpetama Ukraina toetamist ja nii edasi. Aga see on teie poliitiline valik. Mina ei ole siin kui poliitik, vaid ma olen siin kui välisminister, kes on tulnud valitsuse eelnõuga. Ma selles debatis osaleda ei taha. Minu enda seisukohad on väga selged. Ukraina peab selle sõja võitma, Venemaa kui agressorriik peab need kahjud kandma ja me peame sellega tegelema. Nii et mina selles debatis hea meelega ei osale. Kui te soovite tõesti koos mõne oma liitlasparteiga Euroopas takistada Vene sõjamasina pidurdamist, see on teie otsus.Nüüd, kui tulla meie ettevõtete juurde, siis ma

kuidagi ei muuda ei halvemaks ega paremaks äriajamist Venemaal. Ja me oleme ammu välja öelnud ka Eesti riigina, et äriajamine Venemaaga ei ole vastuvõetav.

Minu eelmisele küsimusele te vastasite hästi pikalt ja põhjalikult, aga mitte sellest aspektist, millele mina tahtsin tähelepanu juhtida. Te kirjeldasite neid registreid ja kõiki neid mehhanisme, mis nagu laiemal taustal on. on. Mina juhtisin tähelepanu sellele, et meie põhiseadus ütleb §-s 32, et vara võib konfiskeerida üksnes kohese ja õiglase hüvituse eest. Kui inimesed või ettevõtted ei saa reaalselt hüvitist, vaid saavad mingi paberi, millega neil on õigus nõuda hüvitist kolmandatelt isikutelt, kellel ei ole mitte mingit juriidilist kohustust seda paberit tunnistada, siis tegelikult nad ju mitte mingisugust hüvitist ei saa. See on lihtsalt fiktsioon. Ja ma ütleksin kolleeg Igor Tarole, kes ütles, et ta loodab, et Riigikogus ükski jõud ei hakka Venemaa-vastaseid sanktsioone torpedeerima, et me kõik oleme andnud siinsamas puldis alles kevadel vande jääda truuks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Ükskõik kui headest eesmärkidest kantud projekte me ei saa toetada, kui need on põhiseadusega vastuolus. see on fiktsioon või ei ole fiktsioon? Aitäh! Ma ei oleks välisministrina seda eelnõu esitanud Eesti Vabariigi valitsusele ja Eesti Vabariigi valitsus ei oleks otsustanud algatada seadusemuudatust ja tuua selle Riigikokku, kui me oleksime veendunud, et see on põhiseadusevastane, või tegelikult vastupidi, kui me ei oleks veendunud, et see on põhiseaduspärane.

Ja nüüd on teema, mida tuleks tegelikult ühtse Euroopa Liiduna arendada, sellega tegeleda. Hetkel on positsioon selline, et Eesti üksi teeb midagi ja ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid ütlevad selle kohta, et me mõtleme, me vaatame. Ja teie ütlete siit puldist: me loodame. Mul on nüüd küsimus, õigemini kaks küsimust. Kõigepealt see: kus on see ühtne Euroopa Liit? Ja teine: kus on kindlus, et Eesti ei jää selles aktsioonis üksi? Aitäh!

Venemaa on agressorriik, viib Ukrainas läbi agressiooni, sõjakuritegusid, inimsusevastaseid kuritegusid, genotsiidi,

Ma arvan, et see lähtub nendest põhimõtetest, milles senimaani vähemalt siin saalis on olnud üksmeel. Venemaa peab maksma. Venemaa peab maksma oma agressiooni eest.

Lihtsalt Eesti on suveräänne, iseseisev riik. Meil on õigus otsustada, mida meie teeme, aga selles tegevuses me peame lähtuma oma põhiseadusest, õigusriigi põhimõtetest, ja kuna me oleme Euroopa Liidu liikmesriik, siis ka Euroopa Liidu õigusest, mille isikuõiguste kaitse mehhanismi kuulub ka see, et on võimalik pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtu poole. Nii et me ei ole siin üksi, aga me oleme vaba Eesti riik, mida teile väga meeldib rõhutada ja millega ma olen sada protsenti nõus. See on meie suveräänne õigus, see on Riigikogu otsustada, see ei ole Vabariigi Valitsuse otsustada. Ants Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Teadupoolest eksisteerib rahvusvahelises suhtluses ja ka diplomaatias selline põhimõte nagu retsiprooksus.

Milline on Venemaa vastus? Meie oma väärtuspoliitikas ei lähtu sellest, mis võiks olla Vene poole vastus. Ma ei kujuta ette, mis saab olla veel suurem vastus sellele, kui Venemaa viib läbi täiemõõdulist agressiooni, hävitab inimesi, hävitab rahvast, küüditab lapsi, ründab kõiki neid põhimõtteid, mille peal meie enda vabariik ja iseseisvus püsib,

Mina olen seisukohal – see on minu isiklik seisukoht, aga ma olen ka Eesti Vabariigi välisminister –, et meie sanktsioonipoliitika, meie väärtuspoliitika, kõige selle, mis me teeme, eesmärk on kaitsta rahvusvahelist õigust, kaitsta rahvaste enesemääramise õigust, seista vastu agressioonile. See on meie ülesanne, see on meie kohustus. Me lähtume sellest, et rünnak Ukraina vastu on ka rünnak meie vastu. See on asi, kus ma ei näe detailse analüüsi kohta, sest Venemaa on nii või agressorriik. Ja kui me vaatame meievahelisi suhteid, siis meievahelisi suhteid sisuliselt ei ole, kuna me ei suhtle agressorriigiga. See ongi vastus. Ma ei pea õigeks sisulise dialoogi muutumist niisuguseks lihtsalt loosungite loopimiseks. Me teame kõik, et Venemaa on agressorriik ja ta peab saama karistada ja nii edasi. Meil ei ole mõtet seda siin tundide kaupa

Madise Vene agendid. No andke andeks! Aga küsimus on just nimelt selles, et kuigi Euroopa Liit, G7, erinevad Euroopa riigid, USA, kõik soovivad sellist mehhanismi välja

Võtke palun eelnõu tagasi ja täiustame seda mehhanismi. Me ei pea olema esimesed pioneerid, lähme koos Euroopa Liiduga edasi. Hea küsija! Teie oletegi Riigikogu liikmena oma arvamuses vaba. Mina valitsusliikmena olen siia teie ette toonud Vabariigi Valitsuse eelnõu, mille eesmärki ma olen tutvustanud, mille toimimist ma olen tutvustanud. Nüüd ongi see protsess, mille käigus, kui me räägime põhiseaduse riivest, tuleb see selgeks vaielda. Ja siin on arvatavasti erinevad arvamused kuni selleni välja, et Eesti Vabariigis on olemas põhiseaduslik protsess, kus antakse lõplik tõlgendus meie põhiseaduse erinevate printsiipide kohta, mis puudutavad ka näiteks eraomandi puutumatust. Hea Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Nagu te ütlesite, selle seaduse puhul on tegu pretsedendi loomisega, millega kaasneb põhiseaduse riive. Kuna see on väga oluline seadus, siis te olete kindlasti kokku lugenud, kokku arvutanud, kui palju on Eestis seda vara, mida kahjuhüvitise ettemaksuna kasutada saaks. Aitäh,

on. Hinnanguliselt on seda vara suurusjärgus natukene üle 32 miljoni euro väärtuses. See on esiteks panus. Aga teiseks meil on olemas külmutatud varad, mida saab

Aitäh! No mul jäi enne suu ammuli, kui sa ütlesid, et sina ei olegi poliitik ja sina ei taha poliitilist debatti pidada. Minu meelest sa kandideerid teise suurima koalitsioonierakonna esimeheks. Kuidas see ei ole poliitik olemine ja poliitilises debatis osalemine? Kui sa ei ole poliitik, siis väga huvitav oleks teada saada, kes sa siis oled – USA välisministeeriumi eestkõneleja siin või mis?Ja teine huvitav küsimus. Jah, me teame, mis Ukrainas tehakse: tapetakse, vägistatakse, rüüstatakse ja mida See ongi, et mida veel. Järgmisena võidakse tulla tapma, vägistama ja rüüstama Eestisse, kui me valitsus ja Välisministeerium süstemaatiliselt pingutavad naba paigast ära, et muuta Eesti kõige agressiivsemalt käituvaks riigiks siin regioonis. Ma loen siit teie seletuskirjast, et see tugevdab meie riiklikku julgeolekut ja tagab Eesti riigi julgeoleku. Mu meelest on ju täpselt risti vastupidi. Kui me selliseid seadusi teeme ilma ühegi liitlaseta, ilma teiste Euroopa riikideta, siis me muudame ju ennast sihtmärgiks. See seletuskiri valetab. Aitäh, hea küsija! Ma ei öelnud, et ma ei ole poliitik, vaid et ma loodan, et see eelnõu ei ole parteipoliitiline. Aga, austatud EKRE esimees, mind mind lihtsalt hämmastab teie praegune seisukoht, et Eesti peaks paluma kuidagi Venemaa mõistvat suhtumist, agressorriigi mõistvat suhtumist. Ma olen väga hämmastunud ausalt öeldes, et EKRE esimees ütleb välja siin Riigikogu saalis, et me peame võimalikult tagasihoidlikult käituma agressorriigiga, kelleks on Venemaa, et äkki

ja nii edasi. See on meie poliitiline debatt ja siin me oleme täiesti erinevatel poolustel, täiesti erinevatel arusaamadel. Ma ei suuda kunagi mõista Venemaa agressiooni ja ma ei suuda kunagi aru saada sellest, et Eesti riik, Eesti rahvas

langenud mingitesse ulmadesse ja fantaasiamaailma, kujutab endale ette asju, mida siin olevat just räägitud. Pole! Ei ole vaja endale ette kujutada asju ja siis neid ründama hakata. Pole öelnud selliseid sõnu, pole mõelnud selliseid mõtteid! Küsisin palju konkreetsemalt: kui me teeme selliseid asju üksi ükski teine Euroopa riik ei tee seda, Ameerika Ühendriigid ei tee seda, siis me ju tõstame ennast esile kõige agressiivsemalt käituva riigina. Ja sellel on tagajärjed, mis ei paranda meie julgeolekut. Ei ole vaja ulmades ekselda, et oma sotapota-eelnõu kaitsta. Aitäh! Protest ära kuulatud. Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma tuletan meelde, et see ei ole valimisdebatt, valimisreklaami tegemine. Me arutame siin eelnõu. Need valimisloosungid, mis on täiesti kohatud, võib mõneks teiseks korraks jätta. Aga mina küsin ikka edasi. Kaja Kallas ütleb, et me ei ole kunagi üksi. Teie lause selle kohta on: meie valitsus on ainuke, kes sellise siseriikliku regulatsiooni teeb. Minu küsimus on selline. Kui me peaks Euroopa Liidus kõik ühtsed ja koos olema, miks ei ole seda teemat käsitletud ja arutatud selliselt, et kõik liikmesriigid hakkavad siseriiklikult samasugust regulatsiooni kehtestama, et me oleksime kõik koos ja ei tekiks sellist olukorda, et Eesti jääb üksi, mille kohta Kaja Kallas väidab, et me seda kunagi enam ei ole. Aga ometigi me hetkel oleme ju üksi. Tänan, Esimese väitega ma olen väga nõus, et siin ei ole vaja loosungeid loopida. Ja te olete oma tegevuses vaba ehk siis lähtuge ka ise oma sõnadest. Mis puudutab seda, kas me oleme üksi, siis me ei ole üksi. Me ei ole üksi Euroopa Liidu tasemel. Nüüd on ülemkogul veel kord üle korratud – see oli paar nädalat tagasi –, et Venemaa külmutatud varad tuleb kasutusele võtta. Selleks tuleb teha tööd, selleks tuleb leida lahendusi. Me oleme üks Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes lähtub sellest ühtsest poliitikast. Samamoodi Ameerika Ühendriigid, samamoodi Kanada, samamoodi Suurbritannia. Ja kui teile tundub, et me oleme üksi, siis ma võin teile välisministrina kinnitada, et me ei ole üksi.

ja nii keeruline, et minister ei saanud juba teist korda selle sisust aru? Aitäh! Te teate väga hästi, et ma ei sekku küsimuste ülesehitamisse ja vastustesse, kui need ei lähe täiesti teemast välja. Aga ühte ma võin öelda: te rääkisite eesti keeles. Siim Pohlak,

mida võidakse kasutada. Te kindlasti oskate öelda – seda kindlasti arutati –, mis summas on Eesti ettevõtjatel ja ka Eesti riigil Venemaal varasid. Kas see number on teil kuskil olemas? Ma usun, et selliste otsuste tegemisel te kindlasti teate seda. Oskate te selle numbri öelda? Aitäh, Aitäh! Tõepoolest, me oleme kaalunud kõikvõimalikku pidi ja arvestanud erinevaid mõjusid. Ja ma täpsustan praegu üle, et 34,5

Nüüd, vastab tõele, et meil ei ole täielikku ülevaadet sellest, kui palju on Eesti ettevõtjate või Eesti isikute varasid Venemaal, sest sellist registrit meil ju ei peeta. Eraisikute ja ettevõtjate puhul see on nende enda risk, nende enda otsus, nende enda informatsioon. Aga seda infot võib ju üritada kokku koguda. Eesti ei ole valinud seda, et Venemaa on agressorriik. Venemaa ei ole õigusriik ja äriajamine Venemaaga esiteks ei ole moraalselt õige ja teistpidi ka ilma Ukraina-vastase agressioonita oli 2000. aastal, kui oli majanduskriis, ja ka peale seda on olnud päris palju ettevõtjaid, kes ei ole rahul just nimelt sellega, et Venemaa ei ole õigusriik. Aga ma ei hakka siin mingisuguseid konkreetseid kaasusi välja ütlema. Lihtsalt agressorriigiga ju läbi rääkida ei saa. Ei ole võimalik läbi rääkida! Agressioon tuleb lõpetada ja need kahjud peab hüvitama Venemaa ise. Külmutatud varad tuleb võtta kasutusele selle jaoks, et Ukrainat üles ehitada, et Ukrainat toetada. Varro Vooglaid, palun, protseduuriline küsimus! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Siin arutelus hakkab ikkagi peale tikkuma selline hoiak, et justkui me seda eelnõu arutades räägiksime sellest, kes on Ukraina poolt ja kes ei ole Ukraina poolt. Mina mõtlesin teie kui kogenud parlamendi spiikri või juhatuse liikme käest küsida: kas teadlik hääletamine sellise eelnõu poolt, mis on selgelt põhiseadusega vastuolus, nagu on osutanud ka Jüri Raidla, Ülle Madise ja teised põhiseaduse eksperdid, on kooskõlas meie ametivandega? Tegelikult me arutame seda eelnõu, aga ma küsin istungi läbiviimise kohta natuke laiendatud tähenduses. Kas me peaksime tegutsedes pidevalt hoidma meeles seda teadmist, et ükskõik kui headest või toetusväärsetest eesmärkidest mingisugune eelnõu ka ei lähtu, kui kui me teadlikult hääletama eelnõu poolt, mis on põhiseadusega vastuolus, siis me rikume oma ametivannet? Aitäh! Ma eeldan, et me teeme oma tööd nende reeglite järgi, mida seadused, eeskätt kodu- ja töökorra seadus meile siin ette on Aga teiselt poolt ma sellele küsimusele otse vastata ei saa. Me oleme oma mandaadis vabad. Riigikogu liikmete mandaat on vaba, nii et meil ei ole mingit

Kui ei ole selge, et teadlikult põhiseadusega vastuolus oleva eelnõu poolt hääletamine ei ole ametivande rikkumine, siis mis üldse siin saalis toimuvat tegevust silmas pidades võiks kvalifitseeruda ametivande rikkumisena? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et me peamegi lähtuma oma ametivandest, mille me oleme andnud. See seda tähendabki, mis te ütlesite. Ja seal ametivandes on ju ka sees südametunnistus. Seda hakata siin lahkama –

õigemini on kummaline see, mis protsessid praegu toimuvad lisaks sõjapidamisele. Olen saanud eelnevalt juba päris palju informatsiooni, mis minus tekitab küsimärke. Ja kuna ma eile sain veel ühe sellise teate, siis ma otsustasin teie käest küsida, mis protsessid tegelikult Ukrainas toimuvad. Nimelt on need kodanikud, kes on lahkunud Ukrainast pagulasena, pöördunud tagasi ja on selgunud, et osas piirkondades on nende kinnisvara võõrandatud. Ja veel on tulnud signaale, et ka Iisraeli kodanikke on asustatud ümber sellesse piirkonda, nii et tänavad on ka juba heebreakeelsete siltidega. Palun kommenteerige seda informatsiooni. Aitäh,

ära kuulanud nendes küsimustes mitmeid sanktsioonivastaseid tüüpilisi Kremli jutupunkte, tahaksin viia teema pretsedentidele. Eesti riigi ajaloos, teadagi, on pretsedentidel väga oluline roll.

samamoodi põlve väristanud ja kartnud selles oma otsuses üksi jääda, oleks ajalugu võib-olla läinud hoopis teisiti. Ehk kõik teised oleks samuti kartnud üksi jääda. Kas te näete siin teatavaid ajaloolisi paralleele pretsedendi loomise tähtsuse poolest? Aitäh, hea küsija! Tõepoolest, Island, väike riik, tunnustas Eesti iseseisvuse taastamist esimesena ja avas

ole rahvusvahelise õiguse alusel ilma eritribunalita, mis on rahvusvaheliselt kokku lepitud eritribunal, võimalik võtta näiteks Putinit, Venemaa peaministrit ja välisministrit ehk kolme tippvastutajat riigi agressioonikuritegude eest vastutusele. Seda ei ole võimalik teha. Eesti veab kogu maailmas eest seda, et see eritribunal moodustataks ja nii nagu peale teist maailmasõda Nürnbergis,

Ma ei kujuta ette, kuidas me saame Ukraina inimestele, Eesti inimestele, üldse inimestele demokraatlikus maailmas öelda, et Putin ei vastuta mitte millegi eest, mis puudutab agressioonikuritegusid. See on ka initsiatiiv. See on meie moraalne kohustus kaitsta õigusriigi aluseid, rahvusvahelist õigust, millel üldse meie riik püsib. Samamoodi seesama [põhimõte]: kui agressor on tekitanud kahju, siis ta peab selle eest maksma. Nii et need on võrreldavad asjad küll. Kert

Vastus on: ei, te ei saanud õigesti aru. Mina ei tea, mida üks, teine või kolmas fraktsioon siin arvab jutupunktidest, aga need küsimused, mis te minu käest olete küsinud, ei ole kuidagi olnud Kremli

tahaks lähtuda mingitest Kremli jutupunktidest. Ma ise olen lugenud näiteks, et Jüri Raidla on kirjutanud, et me ei tohi mitte mingil juhul pakkuda Kremlile seda rõõmu, mis seonduks Vene agressiooni tõttu Eesti õigusriikluse devalveerimisega meie endi poolt. "Eesti põhiseadust ei saa tõlgendada poliitilise otstarbekuse printsiibist lähtudes, isegi mitte Ukraina toetamisel." Tsitaadi lõpp.Kas on võimalik kuidagi heale kolleegile märkus teha, et poliitilise debati suretamine selliste loosunglike süüdistustega,

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Tõepoolest, seletuskirjas on eelnõu ettevalmistajatena pikk loetelu erinevatest juriidilistest osakondadest ja ministeeriumidest ja nii edasi.

koosolek või kas selline koosolek üldse enam eksisteerib tänasel päeval? Välisministeeriumi siseelust võib ju ainult kuulda kuluaarides, eriti palju sellest ei kirjutata.

sõda muutub tõeliselt kineetiliseks konfliktiks. Kas need punased jooned on läbi käidud? Aitäh! Mis Mis puudutab Välisministeeriumi, siis jah, Välisministeerium on olnud selle eelnõu väljatöötaja eelkõige koostöös Justiitsministeeriumiga, aga ka paljude teiste ministeeriumidega, kuna see eelnõu puudutab väga paljusid ministeeriume. Mis puudutab Välisministeeriumi tööd, siis jaa, on olemas poliitika asekantsler ja on olemas poliitiline planeerimine jätkuvalt, ja

tegelikult sõnastatud põhimõtete ja eesmärkidega, mis puudutavad Ukraina toetamist, mis puudutavad õigusriiklust, mis puudutavad agressiooni vastu seismist ja nii edasi. Jah, see on nii.

Ma ei saanud täpselt aru. Ukraina võitleb Venemaa agressiooni vastu ju kõikidel võimalikel rinnetel. Seal on sõjaline konflikt, seal on inimsusvastased kuriteod, seal on genotsiid, seal on küüditamised – need on

Ma saan aru, et te tahate mind raskesse seisu panna. Ma pean ausalt ütlema, et ma olen täna öösel väga hästi maganud. Kui te hakkaksite nii oma küsimust küsima, siis ma lähtuksin mitte meie kodu- ja töökorra seadusest, vaid oma lastetoast.

peab õigeks nimetada mind või kedagi kolleegidest Kremli-meelseks, siis see on päris räige. Aga teie ütlesite, et ei ole põhjust märkust teha. Noh, ma ühtpidi olen teiega nõus, et ei peaks ei lolliks ega Kremli-meelseks siin üksteist nimetama, aga ei saa öelda, et see, kui keegi kedagi lolliks nimetaks, oleks kuidagi rohkem räige kui Kremli-meelseks nimetamine. Ma selles mõttes kutsun sind, Jüri, ikkagi veel kord üles, et vasta mulle. Kas siis Kremli-meelseks nimetamine on justkui sihuke mingi kerge

Ma vastasin, ma ütlesin, et ei ole ühtegi sellist küsimust olnud minu hinnangul. Ma usun, et te kuulsite seda, mida ma Kert Kingole vastasin. Martin Helme, protseduuriline küsimus, palun! Ma sattusin sellest sinu vastusest suuremasse segadusse, kui enne küsimust oli.

et teie ei toeta Venemaa agressiooni, aga keegi siin justkui toetab. Minu arust siin saalis täitsa konsensuslikult ollakse Venemaa agressiooni vastu, ja väga jõuliselt. Mu küsimus ongi selle [tegemist] eelnõuga, milles on küsitavusi. Ma saan aru, et elus üldse, eriti aga poliitikas on palju inimesi, kelle arvates nende mõtted on väga head. Ma ei saa öelda, et ma ise ka lõpuni sellest patust puhas olen. Teinekord tuleb hiigla hea mõte, ma mõtlen, et ongi maailma kõige parem mõte.

Aitäh, hea küsija! Riigil tõepoolest on saatkonnahoone ja on kirik. Ma ei oska peast öelda nende tänast turuväärtust, ma ei tea, kas üldse Venemaal turgu kui sellist eksisteerib. Aga need on juba teised küsimused. Kui üks riik läheb teise riigi vara võtma, siis me tegeleme nende küsimustega ka. Aga kui me vaatame suurte kaalukausside peale, selle Venemaa hävitab oma naaberriiki, viib läbi agressiooni, siis see on Eesti riigile eksistentsiaalne küsimus. See on eksistentsiaalne küsimus ja rahvusvaheline õigus on meie riigi alusvundament. Ilma selle reeglistikuta,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma kuulan teie vastuseid ja mulle jääb üha rohkem ebaselgeks, milline on teie poliitiline eesmärk üleüldse. Meenutuseks kõigepealt seda, et just teie allkirja kannab dokument, millega lubati Eestis rajada Ameerika baasid. No muidugi mitte küll otseselt seal seda kirjas ei ole, aga sisu viitab sellele. Edasi, ma küsisin teie käest, mispärast Ukrainas toimub kinnisvara võõrandamise protsess ja juudi elanike asustamine sinna. Te ütlesite, väga lakooniline vastus oli, et te ei tea sellest midagi. Jätsite vastamata. Välisministrina te ei tohiks seda informatsiooni mitte teada. Inimesed ei valeta, kui nad seda räägivad. Ja kolmandaks on see, et te tahate praegu suruda läbi eelnõu, mis on põhiseadusega vastuolus. Ma juhin tähelepanu, et karistusseadustikus on teatud punktid, mis võivad teile ebameeldivusi tuua. Aitäh, Aitäh, hea küsija! Kõigepealt, mina ütlesin, et mina sarnaseid signaale saanud ei ole. See oli minu konkreetne vastus teie eelmisele küsimusele. Palun selle juurde jääda. Teiseks, mulle on samamoodi jäänud arusaamatuks teie poliitilised eesmärgid, aga see vabadus meil kõigil on. Ja kolmandaks, mis puutub põhiseadusevastasusse, siis see on see debatt, mida siin tuleb pidada. Ja ma olen andnud ka neid selgitusi. Esiteks, valitsuse hinnangul see ei ole põhiseadusevastane eelnõu. Teiseks, põhiseaduses on konkreetne protsess ette nähtud, kuidasmoodi Riigikogu töötab, kuidasmoodi toimub põhiseaduslikkuse kontroll, kuidas see kõik toimub kuni Riigikohtuni välja. Nii et meil on kehtiv põhiseadus, Riigikogu liikmed on vabad oma debatis, mina ei saa teile valitsuse liikmena ette öelda midagi, mida teie peate tegema. Ma ei suru siin mitte midagi läbi. Ma tulin teile tutvustama valitsuse algatatud eelnõu kõigi nende argumentatsioonidega, kõigi nende analüüsidega, mis meil on, ja samamoodi ka selgitasin, millistel eesmärkidel me selle eelnõu algatasime. Selle eesmärk on panna agressor maksma oma agressiooniga tekitatud kahjude eest. Anti

Samuti peaminister Kallas, keda te oma katkise moraalse kompassiga toetate häbitult edasi. Iga normaalne, aus mees ütleks, et lõpp, meie Vene ärikatega ei ole ühes valitsuses, vahetage ta välja. Teil ei ole seda moraalset kompassi. Ja mehed, kes siin praalivad ja tahavad ise olla julgeolekuasjades eeskõnelejad, nagu härrad Stoicescu, Tali, Taro ja teised – nad istuvad temaga koos. Kas see eelnõu on ka selleks, et teie rasket häbi maha pesta? Kas te loodate tõesti, et enne, kui Kallas tagasi ei ole astunud, suudate te kuidagi oma häbi ja alandust vähendada?

Ma ei ole päris nõus teie käsitlusega, kui te mu eelmisele küsimusele vastasite ja rääkisite minu kalambuurist. Ma astusin saali hetkel, kui siin oli pooleli üks teie vastus ja seal te ütlesite: see on see poliitiline debatt ja siin me oleme täiesti erinevatel poolustel. Te ütlesite seda minu kolleegidele, et te olete täiesti erineval arusaamisel, te ei suuda kunagi mõista Venemaa agressiooni, te ei suuda kunagi aru saada sellest, et Eesti riik ja Eesti rahvas ei seisa agressiooni vastu. Kuna te ütlesite, et teie olete agressiooni vastu, ja viitasite, et te olete mu kolleegidega erinevatel poolustel, siis minu arusaamine on, et te justkui viitasite, et osa kolleege on selle agressiooni poolt. Minu küsimus puudutas seda, et kui on eelnõu saalis ja selle kohta küsitakse küsimusi, mis minu arust on väga sisulised – kas või seesama varade pariteetsus, kui palju on Eesti riigil seal varasid ja nii edasi –, kuidas te nende küsimuste peale jõuate arusaamisele, et küsija võiks olla Venemaa agressiooni toetaja? Sellest protsessist tahtsin nagu aru saada. saada. Aitäh, hea küsija! Ma soovitan lugeda ka eelnevat küsimust protokollist, siis te saate aru, mispärast mina oma seisukohta väljendasin. Ja ma võin üle korrata ka teile: ma olen väga selgelt Venemaa agressiooni vastu. Aitäh,

Anti Poolamets, palun! No nahaalsus siin puldis on välisministri puhul tavaline. Siis on temas vägilast, kui ta kamandab suursaadikud homoparaadidele ja marsib

oma katkise või olematu moraalse kompassiga, oma kuueprotsendilise erakonna toetusega – vaat siis tal häbitunne puudub. Siis ta ütleb, et ma ei vasta, ma ei räägi sellest, me ei räägi sellest. Ma küsin kas-küsimuse: kas Kaja Kallas on Vene äri rahastanud? Kas ta on andnud laenu Venemaaga äritsevatele ettevõtetele? Kas Johanna-Maria on uurimise all või ei ole? Ja ma küsin: kas ei võiks teha näiteks Metaprintile ettepaneku annetada Vene ärist saadud raha Eesti Vabariigile ja selle kaudu Ukrainale? Palju parem idee selle mäda mahapesemiseks. Ma ei kuulnud küsimust, mis oleks kuidagi seotud selle eelnõuga, aga ma võin tõesti öelda selle kohta, mis puudutas minu isikut. Mul oli väga hea meel Eesti Vabariigi kodanikuna peale seda, kui Riigikogu, meie seadusandja, viis ellu Eesti rahva tahte

usun, ei ole mitte ühtegi inimest, kes ei peaks Venemaad agressorriigiks ja kes ei leia, et agressor peab kompenseerima kogu tehtud kahju ja vastutama, kaasa arvatud kõik need riigijuhid, Putinid ja muud. Kindlasti EKRE seas ei ole ühtegi inimest, kes teistsugusel arvamusel oleks.Aga ma olen nüüd täiesti suures segaduses, lugupeetud istungi juhataja,

siis täiesti konkreetsele küsimusele vastasid nemad konkreetselt, et see nõudeõigus ja kahjutasu maksmise kohustus tekib Eesti riigile.

Kas ikkagi valitsus tohib tulla selliste vastuoluliste signaalidega ja sellise eelnõuga, mis on ilmselgelt poolik, meile siia saali? Aitäh! Ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks, aga

Jah! Hea küsija! Võib-olla see probleem on meie vahel hetkel kommunikatiivne ja arvatavasti on probleem minus. Võib-olla ma sain küsimusest valesti aru. Küsimus oli, kelle vastu tekib nõudeõigus, kui me rakendame seda seadust. Nõudeõigus, mille meie anname, tekib Venemaa vastu.

ja sellele kohaldatakse Eesti seadusi, sealhulgas põhiseadust. See nii-öelda õiguslik suhe ja ka enda õiguste kaitse suhe tekib Eestis ja Eesti riigi vastu ja läbi halduskohtumenetluse kuni Riigikohtuni ja sealt edasi Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja. See suhe on Eesti riigiga. Kui ma nüüd õigesti aru sain. Võib-olla meil oli minu poolt vale arusaamine selle nõude mõttes. Ma pidasin silmas nõudeõigust, mis antakse selle vara kasutusele võtmise järgselt. See nõue tekib Venemaa riigi vastu.

Esimene: millest koosneb hetkel sanktsioneeritud 37 miljonit ja kas seda summat on võimalik suurendada? See külmutatud ja sanktsioonide all olev 37 miljonit koosneb praegu 21 isiku ja ettevõtte külmutatud varast. Suurem osa sellest summast on nelja väetisega tegeleva ettevõtte külmutatud raha. Ettevõtted ise ei ole sanktsioneeritud, kuid nende omanikud ning nende isiklik vara on sanktsioneeritud. Juhul kui kehtestatakse lisasanktsioonid ning külmutatakse varasid rohkem, siis on võimalik, et see summa suureneb. Ei ole teada, kui palju on peidetud varasid, kuid sellega tegeldakse kogu aeg, et avastada uusi kohti ja uusi isikuid, kes on mingil moel seotud või on oma vara peitnud. Hinnanguliselt on Euroopa pankades peidus veel 15–30 miljardit eurot. Teine teema: kuidas käib õigusvastase teo tõendamine, kahjude hindamine ning kuidas seda praktikas rakendada võiks, ja kas kahjude hüvitamise süsteem võiks olla solidaarne ja Euroopa Liidus ühtne? Sanktsiooniotsus peab olema dokumenteeritud ja tõendatud, et konkreetne riik, ettevõte või füüsiline isik on seotud agressiooni elluviimisega või agressiooni otsese toetamisega. Eestis viib sanktsioonipoliitikat ja nende koordinatsiooni läbi Välisministeerium, aga sanktsioonid kinnitatakse valitsuse tasemel. On olemas pretsedendid, kus on mindud välja Euroopa Inimõiguste Kohtuni, nagu välisminister enne ka mainis, et vaidlustada oma sanktsioone.

et õigusakte saaks ka Euroopa Liidu tasemel ühtse lahendusena kasutada, on üritatud juba üle aasta aja. Aga konsensust pole veel tekkinud. Ainus konsensus tekkis peale viimast ülemkogu, kus otsustati, et Venemaa riigikapitali kallale veel ei minda, aga minnakse nende varade kallale, mis on tekkinud intressituludena näiteks väärtpaberite pealt. Belgias on seda raha väidetavalt 3,5 miljardit eurot. On vaja näidata eeskuju, et sellist regulatsiooni on võimalik välja töötada. Seda Eesti ettepanekut eelnõuna on jagatud ka Euroopa Komisjonile. Samuti on konsulteeritud Ühendkuningriigi ja Kanadaga. Ameerika Ühendriikide välisministeerium kinnitas, et nemad töötavad sarnase lahenduse kallal, aga pigem keskenduvad Venemaa riigivaradele, mis neil on. Lähenemine on siiski põhimõtteliselt sama, et tegu on kas kahju hüvitamisega ettemaksuna või siis laenuna sellise mehhanismi kaudu, mida kasutaks ka Eesti. Kui eelmainitud eelnõu tutvustati Ameerika Ühendriikide Senatis ja Kongressis, siis oli Eesti lahenduse vastu väga tõsine huvi. Üks eesmärk on luua seaduslik alus ja protsess, aga tegelikult on küsimus poliitilises tahtes. Praegune sanktsioonipoliitika küll Venemaa sõjalise agressiooniga seotud isikuid piirab, aga see konkreetne protsess lööks otseselt Venemaa riigivarade pihta ja isikute pihta, keda nimetatakse tänapäeval aeg-ajalt ka oligarhideks. Et Euroopa Liidu tasemel universaalselt seda lahendust rakendada, on vaja 27 liikmesriigi konsensust, aga see tundub nii karmide otsuste puhul Seda lahendust on võimalik liikmesriikidel ise kehtestada, tuginedes Euroopa Liidu õigusele, rahvusvahelisele õigusele ja kahjude registrile laiemalt. Komisjon otsustas konsensusega eelnõu esimese lugemise lõpetada. Muudatusettepanekute tähtaeg on vastavalt seadusele kümme tööpäeva. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan! Küsimusi teile ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi?

Ma nimetan seda seaduseelnõu lühiduse mõttes nimega 332 SE ja seda pikka lohisevat nime ei kasuta, see on kohutavalt bürokraatlik ja ma ütleksin, lausa ebaõnnestunud, sest see tegelikult ei ava eelnõu sisu.Ma alustaks tõdemusest, mis on pärit "Kalevipoja" lugulaulu üheksandast loost: "Esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, servapealsed surmatakse, keskmised koju tulevad." Minu arvates on SE 332 ennatlik ja riskantne ettevõtmine Eestile nii õiguslikust aspektist kui ka välis- ja julgeolekupoliitika aspektist. Alustaksin sellest viimasest, välis- ja julgeolekupoliitika aspektist. Ma meenutan 2014. aasta Krimmi Krimmi annekteerimise järgset kaost Eesti riigiaparaadis. Nimelt, ma töötasin toona Välisministeeriumis teabeseire osakonna juhina. Ma puutusin kokku terve selle kevadtalve kuni kevadeni välja suhteliselt keerukate kommunikatsiooniküsimustega ja osalesin ka mitmetel nõupidamistel.

Sest see sündis Kadrioru lossis ajal, kui Sven Jürgenson oli president Ilvese välisnõunik. Lühidalt kirjeldades seisnes see sellises käitumises või sellise põhimõtte hoidmises, et võrreldes teiste Balti riikidega Eesti oma retoorikas ega tegevuses esiletõusvam ega agressiivsem. Mis tähendas seda, et Eesti peab olema vähem agressiivne kui Leedu või Läti. Ja loogika oli siin väga lihtne. lihtne. Tegemist oli olukorraga, kus rahvusvaheliselt küsiti: "Is Narva next?" – "Kas Narva on järgmine?" Ja selles olukorras oli täiesti selge, et Eesti pidi leidma lahenduse oma välispoliitilisele suunale, ja see suund võeti väga lihtsalt: Eesti ei tee nii kõva häält kui Läti ja Leedu, sest kui Venemaal on vaja järgmist väikest koerakest, keda jalaga lüüa, siis ei ole selleks Eesti.

See ei olnud välispoliitiline doktriinivahetus, mis tehti Eesti julgeoleku huvides, see tehti poliitilise propaganda ja meie riigis poliitilise enesekehtestamise huvides. Mulle tundub, Mulle tundub, et seaduseelnõu 332 kõige suurem probleem seisneb selles, et selle väljatöötamiskavatsus tõenäoliselt pandi lauale koalitsioonileppe järgselt ja sellega hakati läbi suve tegelema. Praegu me oleme siin. Aga kevadel, ma meenutan, milline narratiiv oli Ukrainaga seoses: Ukraina võidab! Mina sellist narratiivi enam rahvusvahelises inforuumis ei näe. Seda narratiivi enam ei ole. Peamine narratiiv on praegu tegelikult suunatud sinna, et Ukraina ja Venemaa leiavad varem või hiljem mingi lepingulise lahenduse, ja rahvusvaheline kogukond samuti. Ja siin ma tahaksin küsida: juhul kui Venemaa ja Ukraina tõesti kokku lepivad, mis saab sellest seaduseelnõust, mis siin ruumis küllap läbi surutakse? Kindlasti koalitsiooni häältega see juhtub. Me oleme võtnud Eestile kaela raske kivi, mis seab meid ühte kindlasse olukorda, ja see on ainult Ukraina võit. Teised rahvusvahelised lahendused ei ole üldse kõne alla tulnud. Ma sugugi ei välista, et leitakse "territooriumid rahu vastu" lahendus, millest on räägitud juba pikemalt, praktiliselt poolteist aastat. Selle algatas Henry Kissingeri ebaõnnestunud artikkel, aga see jutt ei ole kuhugi kadunud. See on rahvusvahelises inforuumis täiesti olemas. Ma tahan rääkida ka sellest retsiprooksusest. Ma arvan, et me saame Venemaa Riigiduumalt väga korraliku üllatuse. See tuleb! Lihtsalt venelased ei jäta sellist sammu, mille Eesti riik praegu astub, tugeva ja jõulise vastuseta. See on paratamatus. Aga nagu ma aru saan, ei ole me tegelikult sellele tähelepanu pööranud. Me oleme rääkinud varadest, aga välispoliitikast ja üldse poliitikast me pole suurt rääkinud. Ma ei saanudki vastust, kas Välisministeeriumi poliitika planeerimise koosolek

me kõik saime lugeda 15. septembri Eesti Päevalehest artiklit tippjuristide plaanist kasutada oligarhide külmutatud vara Ukraina ülesehitamiseks. Eesti õigusriik ei tohi saada Vene agressiooni ohvriks. Tsiteerin ka mina Jüri Raidlat: "Mis tahes poliitilised soovid ja vajadused, sõltumata sellest, kui õilsad nad on, on õigusriigis realiseeritavad vaid vastavuses põhiseadusega." Ta lisas, et teadvalt põhiseaduslikkuse [riivamise] riskiga ettevõtmised on isegi poliitilise katsena sügavalt kaheldava väärtusega, kuna need loovad tingimused põhiseaduslikkuse erosiooniks. Analoogse avalduse tegi tegelikult ka Ülle Madise ja neid tippjuriste, kes on seda veel välja öelnud, on olnud mitmeid. Minu hinnangul on selle seaduseelnõu näol tegemist nii välis- ja julgeolekupoliitilise avantüüriga kui ka avantüüriga Eesti põhiseaduse vastu. Need lahendused, mida välja pakutakse, oleks ju rakendatavad Euroopa Liidu ühispositsioonina. Aga selle nimel, ma näen, ei ole keegi üldse tööd teinud. Ma esitan fraktsiooni nimel tagasilükkamise ettepaneku.

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud välisminister! Teie poolt esitatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse [eelnõu] 332 on väga õigeaegne ja õiglane samm. Eesti annab nõnda uuesti eeskuju oma liitlastele ja partneritele. Venemaa barbaarne agressioon ja vallutussõda jätkub. Idanaabri hordid on põhjustanud Ukrainale kirjeldamatuid kannatusi ja tohutu suure materiaalse kahju.Ukraina rahva kannatused ei ole mõõdetavad rahas, kuid Venemaa poolt Ukrainale tekitatud materiaalne ja majanduslik kahju on küllalt täpselt arvestatav. Selle suurusjärk on eeldatavasti sadades miljardites eurodes. Ja see summa kasvab, sest Venemaa valmistub, et alanud talvel jätkuvalt kurja teha, võib-olla rohkemgi kui eelmisel talvel. Ei saa olla sellist ülimalt küünilist "tööjaotust", et Venemaa hävitab ja nii-öelda suure rahakotiga demokraatlik lääs taastab ja maksab kinni selle, mille Venemaa on hävitanud. Kes taastab näiteks Aleppo linna Süürias, mille Venemaa pommituslennukid purustasid?Venemaal on raha, mis väga suures osas pärineb paraku läänest energiakandjate tasudest, kuid ta kasutab seda raha peaaegu eranditult destruktiivsetel eesmärkidel, nagu me näeme. Venemaa varad läänes, likviidsed või mitte, mis on külmutatud või arestitud, tuleb võtta seaduslikult kasutusele nimelt selleks, et Ukraina taas üles ehitada. See ei ole vargus. Eesmärk ja selle saavutamise viis on täiesti legitiimsed, nagu selgitas välisminister.Lisaks, eelnõu näeb ette Venemaale kehtestatud sanktsioonide täitmise See on väga oluline aspekt, sest Venemaa lõikab iga päev kasu sanktsioonidest mis tahes moel möödahiilimisest. Rakendatavad meetmed on jällegi eeskujuks Eesti liitlastele ja partneritele. Lõpuks, Eesti välispoliitika on veelgi ambitsioonikam selles mõttes, et me otsime Euroopa Liidu liikmesriikide toetust 12. sanktsioonide paketile, millega Venemaa majandust hoopis karmimalt maha suruda. Me taotleme Venemaa suhtes täielikku kaubandusembargot. Venemaa piiririigid on selles kontekstis eriti olulised tegijad. Samuti peame koos – ma mõtlen Euroopa Liidu liikmesriike – paratamatult rakendama tõhusamaid tõhusamaid meetmeid kolmandate riikide suhtes, kes võimaldavad omakasupüüdlikult Venemaa niinimetatud alternatiivimporti, mis toidab Venemaa sõjamasinat. Ukraina üksi ei saa Venemaad võita, ta saab oma territooriumi vabastada. Venemaad saab võita ainult kogu demokraatlik maailm Ukrainaga koos. Ja Venemaad, ma arvan, saab murda üksnes majanduslikult, et ta ei oleks enam võimeline sõda jätkama. Kutsun üles kolleege kõikidest fraktsioonidest toetama eelnõu 332. Võitleme edasi, lõpuni kurjuse vastu! Maailm ei saa enne paremaks, kui kurjus jääb võitluses kaotajaks. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove? Head ametikaaslased, palun, nüüd on see võimalus!

sest jällegi, sina, kui teiste juhatuse liikmetega võrrelda, kahtlemata oled kõige kogenum, sina ilmselt oskad kõige paremini vastata. Ja küsimus tõusetub nüüd sellest uudisest, mida ma nägin: Maria liigub Keskerakonnast Reformierakonda. Ma hakkasin mõtlema, et noh, praegu tõesti mõnes mõttes oma erakondlikust kuuluvusest tulenevalt oled sa nagu ebamugavas seisus sellele küsimusele vastates, aga see ei ole niivõrd selle pihta suunatud. Me

asjaga toime tuleme, kui see asi niimoodi jätkub. Aitäh! Ma pean seda päris tõsiseks protseduuriliseks küsimuseks. Praegu minu arvestuse kohaselt on teoreetiliselt võimalik veel viis kahest pinki teha selliselt, et inimesed saavad üksi istuda. Ja siis me saame tõesti hakata läbirääkimisi pidama, et kas näiteks Tõnis on nõus istuma Jaanusega või Kalle Mariaga või tuleb veel siin liikumisi. Ega me ette ei tea. Viis liikumist saaks praegu veel ilusti ära

Samas on tulnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek, mis ütleb järgmist: eelnõu 332 tuleb esimesel lugemisel tagasi lükata. Need on risti käivad ettepanekud, järelikult peame alustama hääletamist, mis puudutab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanekut. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 332 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 11, vastu 57 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Head ametikaaslased, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. november kell 17.15. kell 17.15. Esimene lugemine on lõpetatud ja kolmanda päevakorrapunkti menetlemine samuti. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 esimene lugemine. Mul on hea meel kutsuda Riigikogu kõnetooli ettekandeks justiitsminister Kalle Laaneti. Palun!

liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta ehk niinimetatud teavitajate kaitse direktiiv. Selle direktiivi eesmärk on Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitajate kaitse. Selleks luuakse miinimumraamistik tööalases tegevuses teatavaks saadud Euroopa Liidu õigusest tulenevate nõuete rikkumise teadete vastuvõtmiseks, järelmeetmeteks ja tagasiside andmiseks ning teavitaja kaitsmiseks. Eelnõu eesmärk on reageerida võimalikult kiiresti ja tulemuslikult just nimelt Euroopa Liidu õigusega vastuolus olevatele tegudele, et seeläbi tagada õiguskorra toimimine ja avalike huvide kaitsmine. Regulatsiooniga nähakse ette teavitaja kaitse isikuline ja sisuline kohaldamisala, kaitse saamise tingimused ja ulatus ning teavitamise viisid ja kanalid. Kaitse saamiseks on nõutav, et isikul on põhjendatud alus arvata, et rikkumist on vahetult alustatud või see on lõpule viidud, rikkumine kuulub kõnesoleva seaduse kohaldamisalasse ja teavitamine toimub kooskõlas selle seadusega.Oluline on siinkohal selgitada, et kuigi eelnõu laiem eesmärk on avalike huvide ja õiguskorra toimimise kaitsmine, ei sõltu kaitse saamine teavitaja enda motivatsioonist ega tegutsemisest avalikes huvides. Eelkõige on nõutav, et teavitatakse konkreetsetes valdkondades Euroopa Liidu õigusest tulenevate nõuete rikkumisest, esmalt teavitati asutusesiseselt või asutuseväliselt ning et antav teave vastab tõele.Eelnõu tõele.Eelnõu koostamise käigus kaardistati kaks võimalikku lahendust, millest üks oli uue õigusliku raamistiku loomine, teine aga valdkondlike eri seaduste täiendamine teavitaja kaitset puudutavate sätetega. Rikkumisest teavitajate kaitse seaduse kohaldamisala puhul kaaluti valdkonnaülese kohaldamisala kehtestamist ning kitsalt teavitajate kaitse direktiivis nimetatud õigusaktidest lähtumist. Valikute kaalumisel otsustati piirduda kitsalt teavitajate kaitse direktiivis nimetatud valdkondades sätestatud Euroopa Liidu õigusest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamisega. Seega saavad käesoleva seaduseelnõu kohaselt kaitse inimesed,

Tööalane kontekst võib tekkida ametisse nimetamise, võlaõigusliku lepingu, töölepingu või mõne muu lepingu alusel, samuti juhtudel, kui teavitaja on asutuses või ettevõttes vabatahtlik või praktikant.Valdkonnad, praktikant.Valdkonnad, mille puhul Euroopa Liidu õigusest tulenevate normide rikkumisest teavitamise korral eelnõu kaitset pakub, on eelnõu § 2 lõike 1 kohaselt järgmised: riigihanked; finantsteenused, -tooted ja -turud ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine; tooteohutus ja nõuetele vastavus; transpordiohutus; keskkonnakaitse; kiirguskaitse ja tuumaohutus; toiduainete ja sööda ohutus, loomatervis ja loomade heaolu; rahvatervis; tarbijakaitse; eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse ning võrgu- ja infosüsteemide turvalisus; Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 325 sätestatud Euroopa Liidu finantshuve kahjustavad rikkumised, mida on täpsustatud asjakohastes Euroopa Liidu meetmetes; ja viimane, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 lõikes 2 osutatud siseturuga seotud rikkumised, mis puudutavad tegevust, millega rikutakse äriühingu tulumaksu käsitlevaid norme, ning rikkumised seoses kokkulepetega, mille eesmärk on saada maksusoodustusi, mis on vastuolus äriühingu tulumaksu suhtes kohaldatavate õigusaktide eesmärgiga.

kui see on vastuolus seda valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud erisustega. Teiseks kriminaalmenetluses, kui see on vastuolus kriminaalmenetluse seadustikus sätestatuga. See erand tuleneb asjaolust, et kriminaalmenetluses tuleb tagada ka kahtlustatava või süüdistatava kaitseõigus ja isiku konfidentsiaalsuse tagamine ei ole sel puhul üldiselt võimalik. Kolmandaks välistatakse seaduse kohaldamisalast advokatuuriseaduse §-s 45 käsitletud teave, mis hõlmab advokaadile õigusteenust osutades teatavaks saanud andmeid, advokaadi poole pöördumise fakti ja ka õigusteenuse eest makstud tasu suurust. Eelnõuga ei tohi ohustada tervishoiutöötajate elukutsest tulenevaid konfidentsiaalsuse nõudmisi ja peab olema tagatud arstide ja teiste tervishoiutöötajate usaldussuhe patsiendiga. Viies punkt seondub pihisaladuse hoidmise kohustusega, mis on sätestatud kirikute ja koguduste seaduse §-s 22, mille kohaselt vaimulik ei või avaldada temale erapihil või hingehoidlikul vestlusel usaldatut, samuti isikut, kes erapihil või hingehoidlikul vestlusel käis.

ebaseaduslikku tegevust või tegevusetust. Tegemist võib olla väärteoga, kuriteoga või mõne muu rikkumisega. Rikkumisest teavitaja on füüsiline isik, kes annab teada rikkumisest, millest ta on teadlikuks saanud tööga seotult. Rõhutan, just nimelt tööga seotult. Enamasti saavadki ju rikkumisest teada ettevõtte või asutusega tööalaselt seotud inimesed. Rikkumistest teavitamine on rikkumisest teada andmine eelnõus märgitud kanalite kaudu, seega kas asutusesisese teavituskanali kaudu, teavitaja juhi kaudu, asutusevälise teavituskanali kaudu või eelnõus ära toodud tingimustel üldsusele avalikustades. Muuseas, eelnõu § 14 järgi võib teavitaja isiku avaldada üksnes teavitaja kirjalikul nõusolekul. Eelnõu § 5 lõike 1 kohaselt on keelatud rikkumisest teavitaja takistamine. Rikkumisest teavitamise takistamine või selle katse on väärteo korras karistatav: kõnesoleva eelnõu eelnõu § 18 kohaselt on füüsilistele isikutele rahatrahv kuni 300 trahviühikut ja juriidilisele isikule kuni 100 000 eurot. Samas tuleb öelda, et loomulikult on keelatud ka teadlikult ebaõige rikkumisteate esitamine. See tähendab, et teadvalt valeinfot edastavale inimesele käesoleva seaduseelnõu kohaselt kaitset ei tagata. Samuti on sellise tegevuse eest eelnõu § 21 järgi ette nähtud rahatrahv kuni 300 trahviühikut. Nüüd räägin natuke ka teavitamise põhimõtetest. Asutustel ja juriidilistel isikutel peab olema rikkumisteate vastuvõtmiseks loodud teavituskanal, mis võimaldab isikutel teavitada rikkumisest kirjalikult või suuliselt, näiteks kaebuspostkast, veebiplatvorm, vihjetelefoni ja nii edasi. Vähem kui 50 töötajaga organisatsioonil ei ole sisemise teavituskanali loomise kohustust, kuid samas kõik riigiasutused peavad selle looma sõltumata töötajate arvust. Kohalikel omavalitsustel on kohustus luua see kanal, kui neis töötab rohkem kui 50 inimest või nende territooriumil elab rohkem kui 10 000 inimest. Asutusevälise teavituskanali all mõistetakse eelnõu § 9 kohaselt asutusest väljaspool rikkumisteadete vastuvõtmiseks loodud kanalit. Sellega hakkavad seaduse jõustumisel tegelema juba täna mingit liiki rikkumisi menetlevad või mingi valdkonna üle järelevalvet teostavad asutused, näiteks Tööinspektsioon, Keskkonnaamet, Päästeamet ja teised. Lõpetuseks viitan eelnõu §-le 12, mille kohaselt lähtutakse põhimõttest, et üldsusele avalikustamine ei peaks olema üldjuhul esimeseks teavitamise viisiks, kuna eelduslikult on rikkumise ärahoidmine või kõrvaldamine kõige tõenäolisem asutusesisese või asutusevälise teavituskanali kaudu teavitamise Samas on selles sättes toodud ka olukord, kui üldsusele teavitamine on põhjendatud. Näiteks kui rikkumine kujutab endast vahetut või ilmselt pöördumatut avalike huvide kahjustamise ohtu või näiteks on pädev asutus ise selle rikkumisega seotud.

kõik riigiasutused peavad looma vastava töökoha, ja ka kohalikud omavalitsused, kus on üle 10 000 elaniku? ma küsin, kui palju meil riigiasutusi on ja kui palju me uusi ametnikke Eesti riigis selle seaduse elluviimiseks tööle võtame. Aitäh! Kõigepealt, tõesti, Riigikogu kindlasti peab tegelema kõikvõimaliku õigusloomega, kas see on siseriiklik või tuleneb Euroopa Liidu õigusest. Aga ma tahan rõhutada, et me räägime siin kanali loomisest, me ei räägi töökohtade loomisest. See tähendab seda, et … Jah, sul on olemas kanal, mille kaudu sa saad teavitada, näiteks vihjetelefon või meilboks, kuhu sa saad kirja saata, eks ju. Me ei räägi inimeste töölevõtmisest.

toimimise küsimus, et selliseid juhtumeid ei oleks ettevõtte sees. Kõigepealt sul on võimalik teavitada, anda juhtkonnale või sobilikele isikutele teada, kui on mingeid probleeme, mitte et minnakse meediasse või kusagile väljapoole. Sul on võimalik need probleemid kõrvaldada. Mina tõlgendan seda hoopistükkis positiivselt. Aitäh! Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Jaa, aitäh! Ma siiski ei nõustu. Tegelikult need töökohad tuleb luua, sest keegi peab neid kõnesid vastu võtma, meile lugema ja siis nende sisu teavitusega tegelema. Aga teine probleem on see, mis juba tõstatati. Noh, ma saan aru, et poliitiline valik täna on see, et te võtate eelnõu väga kitsalt ehk siis võetakse ainult need teemad, mis Euroopa Liit on sätestanud. Samas need on ju väga spetsiifilised teemad: keskkonnakaitse, transpordiohutus, finantsturg, kiirguskaitse, tuumaohutus.

Nüüd, kui te räägite sellest, et metsikus mahus hakkab neid teavitusi tulema, siis mul on info Läti kogemuse kohta. Umbes poole aasta jooksul laekus 75 teavitust, mis vajasid tähelepanu, ja nendest 35 ehk umbes pooled olid tõsiselt võetavad. Aitäh! Enn Eesmaa, palun! Aitäh! Austatud minister! See ees olev otsus ja kogu see olukord tõestab, kui vähe on tegelikult muutunud meie maailmas siin päikese all. Vana-Roomas oli üks lõvitaoline bareljeef, millel oli suur avatud suu, ja sinna sisse sai panna anonüümseid pealekaebamise kirju. Kes on näinud filmi "Puhkus Roomas", see teab, et Audrey Hepburn pani oma käekese sinna ja Gregory Peck teda üllatas, nagu see suu kohe sulguks. Mu küsimus on aga see, hea minister. Pealekaebamine ei välista tõepoolest ka alttõmbamist. Kuidas tagatakse seda, et kontrollitakse neid kaebekirju? Kas siin võetakse appi ka tehisaru, kes võib-olla antud olukorras võib isegi aidata? Aitäh!

Eks see on iga asutuse ja organisatsiooni enda küsimus, kuidas ta tahab seda infot kontrollida ja kuidas ta suudab seda kontrollida. Kindlasti ei rakendu mingid jälitusmeetmed. Aitäh!

Ütleme niimoodi, et ühiskonnas peab teatud probleeme reguleerima seadusega siis, kui need eksisteerivad. Seda, kus probleeme ei ole, ei ole vaja reguleerida. Ja nüüd on ühel hetkel selline seaduseelnõu. Meil on tegelikult ju põhiseaduse tasandil ja ka seaduste tasandil selle konkreetse eelnõu teemal regulatsioon olemas. Nüüd on äkki vaja sellise kaalukusega eelnõu ette võtta, te olete sellega siia tulnud ju. Ma mõtlen seda, et ma ei saa aru: pole ju siiamaani probleeme olnud. Miks te hakkate äkki sellist regulatsiooni rakendama? Aitäh,

Ja kui me need kaks poolt kokku paneme, siis saabki siseriiklik õigus meil valmis. Ja see on üks asi, mille me oleme kokku leppinud, et me rakendame ühiselt Euroopa Liidus. Eduard Eduard Odinets, palun! Aitäh! Austatud minister! Siin on täna küsimustes korduvalt kõlanud mõte, et me kuidagimoodi propageerime või soodustame anonüümset teavitamist. Kui mina loen eelnõu, siis mulle tundub, et

Ja me räägime selle seaduse mõttes ikkagi konfidentsiaalsuse tagamisest kas sisemise või välimise kanali omaniku poolt sellele teavitajale. Mingil juhul see seadus ei ole orienteeritud anonüümsetele teadetele. Anonüümsele teavitajale ei ole võimalik kaitset pakkuda. Äkki saaksite

et on rikutud Euroopa Liidu õigust selles organisatsioonis või ettevõttes, ja see kahjustab seda ettevõtet või organisatsiooni. Ja kui see isik on teada ja kui ta on edastanud

siis tegelikult mitte ükski neist ei lähe selle seaduse alla, kuna see on niivõrd kitsas ja spetsiifiline. Ehk siis kõik teavitused, mis tulevad, suure tõenäosusega nende puhul ei saa ükski teavitaja kaitset. Neid võidakse hakata taga kiusama. See eelnõu selle kohta ei ütle midagi. Siin on kirjas spetsiifilised valdkonnad,

Aitäh! Tänane poliitiline tahe on see, et direktiiv võetakse üle võimalikult kitsalt – selles mõttes, et täpselt selles kohaldamisalas, mida direktiiv ette näeb. Väga paljudel puhkudel siinsamas saalis heidetakse ette, et me laiendame ülevõtmist. See eelnõu on puhtalt selle direktiivi raames ja selline on olnud kokkulepe. Kalle

Ja teie vastasite, et tegemist on Euroopa Liidu õigusega, mille me peame üle võtma. Oli niimoodi? Ja nüüd, lähtudes teie noogutamisest ka, me peame tõesti üle võtma. Küsimus on minu jaoks see, ja täiesti põhimõtteline küsimus. Paragrahv 1 põhiseaduses ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu. Ja nüüd te noogutate kaasa, et me peame selle direktiivi

Eduard Odinets, palun! Jaa, aitäh! Ma kasutan oma küsimise õigust selleks, et paluda ministrilt täpsustust ka murele, mis on siin saalis kõlanud:

siis see ütleb otse välja, et asutustel on võimalik luua ühised kanalid või jagada ühte kanalit. Selles mõttes see seaduseelnõu ei tähenda, et igaühel peab olema oma

kontserni kuuluvad ettevõtjad ning valitsus- ja riigiasutuste hallatavad asutused võivad asutusesiseseid teavituskanaleid jagada või ühiselt hallata." Ma ühtepidi saan

arusaama, et täna on meil see suur murekoht ühiskonnas. Aga meil on mitmes asutuses, näiteks politseis, anonüümne vihjetelefon, ka mõnedes teistes asutustes, kes tegelevad järelevalvega. Sinna ei laeku sõnumite kaupa informatsiooni või kaebusi. Tegelikult see ei ole halduskoormuse seisukohalt probleem. Aitäh!

Näiteks kui suur tootmisettevõte laseb loodusesse puhastamata jääkvett või mis iganes. See ei ole seotud Eestiga, ma rõhutan, või Euroopaga, vaid natukene kaugemate kohtadega.

Kui ma sain õigesti aru, et küsimus oli, kas teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on direktiiv üle võetud, siis minule teadaolevalt on enamuses üle võetud. Kui Aitäh, härra minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi, et tutvustada õiguskomisjonis toimunud arutelu. Eduard, palun! Aitäh, härra esimees! Mina tutvustan kolleegidele õiguskomisjonis toimunud arutelu ja loomulikult keskendun eelnõu nendele aspektidele, millele keskendusid komisjoni liikmed. Komisjonis toimus selle eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks käesoleva aasta 26. septembril. Arutelu juures viibis ja eelnõu tutvustas justiitsminister ja temale abiks olid Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunikud Mare Tannberg ja Martin Ziehr.Ma

kas see laieneb sinna ja kuidas hakkab see ühes või teises valdkonnas toimima. Ministeeriumi ametnikud ja minister juhtisid tähelepanu, et tegelikult on väga paljudes ettevõtetes, väga paljudes valdkondades sellise teavitamise

väga oluline, tööalases kontekstis! –, et mingisugune rikkumine on toime pandud, siis nad julgeksid sellest eelkõige asutusesiseselt teavitada ega peaks kartma, et neid lastakse sellepärast töölt lahti. Ja väga paljudes sektorites see on juba olemas. Ka hilisemas diskussioonis on komisjonis seda korduvalt rõhutatud, et inimesed prooviksid tööalaseid muresid, mis on seotud Euroopa Liidu õiguse rikkumisega, lahendada asutusesiseselt, mitte ei läheks kohe meediasse, tekitades oma tööandjale või ettevõttele, asutusele, organisatsioonile suuremat kahju, kui see oleks siis, kui see teema oleks lahendatud asutusesiseselt. Puudutati ka seda teemat, et on kolmetasandiline teavitamine: on asutusesisene kanal, asutuseväline kanal ja siis on juba avalikkus.

kolleeg Urve Tiidus siin praegu küsimuste-vastuste voorus tõi: näiteks keskkonnamurede puhul, kui on ühiskonnale suurem oht ja seda on vaja võimalikult kiiresti ära hoida.

Tegelikult meie inimesed ei pruugi teada, kust jookseb piir Euroopa Liidu õiguse rikkumise ja Eesti-sisese õiguse rikkumise [vahel]. Ma avaldasin komisjoni istungil arvamust, et võib ette tulla kahtepidi käitumist: et inimesed lihtsalt ei julge teavitada mõnest rikkumisest, kartes, et nad väljuvad selle seaduse kaitsealast, või vastupidi, nagu siin kolleegid juhtisid tähelepanu, võib juhtuda, et teavitatakse väga palju asjadest, mis ei käi selle seaduse kaitse alla. See minu küsimus tekitas järgmise diskussioonivooru teemal, kui kitsalt või kui laialt me selle direktiivi üle võtame. Minister siin juba mainis, et praegune kitsam direktiivi ülevõtmine ehk keskendumine ainult Euroopa Liidu õigusele on hetkeseisu poliitiline kompromiss ja eelnõu erineb pisut sellest eelnõust, mis oli eelmises Riigikogu koosseisus ja koosseisu lõppemisega menetlusest välja kukkus.

käest, millist lähenemist toetatakse, kas võtta pigem üle kitsalt ainult Euroopa Liidu õigus või võtta laiemalt ükskõik millised tööalased rikkumised, siis tegelikult arvamused jagunesid pooleks. See ongi nüüd poliitilise kompromissi ja poliitilise valiku koht.

Välja arvatud need erandid, mis on ka praeguses seaduseelnõus välja toodud, näiteks riigisaladus. Samas on ka välja toodud seisukoht, et sellise laialt ülevõtmise probleemiks on võimalik täiendav halduskoormus,

see murekoht, mida mina isiklikult väljendasin: inimesed võib-olla ei pruugi teada, ei pruugi aru saada, kust see vahe jookseb. Ministeeriumi ametnikud rääkisidki vajalikest juhenditest ja teavitamisest, et inimestele ikkagi selgeks teha, neid informeerida, millisel juhul see kaitse tuleb. Et oleks nii teavituse vastuvõtjal kui teavitajal endal selgem,

kui inimene teavitab probleemist, mingist rikkumisest, näiteks korruptsiooniteost või millestki sellisest, siis on ju võimalik reageerida. Selleks ei ole vaja seadust ega direktiivi. Ka praegu tegelikult reageeritakse, aga selle seaduse mõte on teavitaja konfidentsiaalsuse tagamine

heast tahtest informeerib mingist rikkumisest, siis see on juba organisatsiooni ja asutuse kultuuri küsimus, kuidas sellele reageeritakse. Aga tuleb aus olla, ka sellest räägiti komisjonis, et sellisel juhul teavitaja kaitse selle seaduse kohaselt talle ei laiene. Täiendav kaitse on ainult sellisel juhul, kui rikkumine on konkreetselt nendes valdkondades, mis Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitamise Aga sanktsiooni, mingit trahvimist, kui inimene ei teinud vahet, kas tegu on Eesti riigi sisese või Euroopa Liidu õigusega, ei tuleks.

nendest konkreetsetest valdkondadest, mis täiendavalt juurde tulevad. Kolleeg Pakosta juhtiski tähelepanu, et kui me võtame selle direktiivi väga laialt üle, siis me hakkame juba dubleerima olemasolevates seadustes olevaid kaitsemehhanisme ja see võib-olla ei ole ka hea, siis tuleb hakata vaatama tervet õigusruumi sellest lähtuvalt.

esmane kaitse inimestele on juba see, et selle teavituse puhul tagatakse konfidentsiaalsus. See on esimene samm inimese kaitseks. See tagabki selle, et inimesi ei saa kiusata ettevõttesiseselt. Vilja Toomast märkis, et üks põhjus, miks selle direktiivi laia või kitsa ülevõtmise arutelu niivõrd palju emotsioone tekitas kevadel,

Ei tahetud tekitada võimalust, et inimesed saavad üksteise peale kaebama hakata, kuigi tegelik mõte ei ole selline, lõpetas Vilja Toomast. Mulle tundub, mõeldes tagasi arutelule komisjonis, et komisjoni liikmed

Otsustasime konsensuslikult, et see eelnõu tuleks täiskogu päevakorda võtta 18. oktoobril. Täna, tuletan meelde, on juba 15. november, aga liigume heas tempos. Esimese lugemise lõpetamist ei toetanud mitte kõik komisjoni liikmed, selle poolt olid ainult Anti Haugas, Eduard Odinets, Liisa-Ly Pakosta, Mati Raidma, Valdo Randpere ja Vilja Toomast.

Teie esitus oli väga põhjalik ja selles peegeldus ka see, et te väga hindate seda seadust ja peate seda seadust väga oluliseks. Seetõttu tekkis mul küsimus, kui palju teil endal on tekkinud olukordi, kus te tunnete, et te tahaksite kaevata, aga te ei saa seda teha, kuna teie õigused võib-olla pärast seda ei ole kaitstud. Aitäh! Aitäh! Teil on õigus, ma tõesti toetan selle seaduse vastuvõtmist ja selle seaduse eesmärki, et inimestel, kes mitte ei kaeba, vaid kes teavitavad asutusesiseselt rikkumistest, mida nad näevad oma tööalases tegevuses, peaks olema võimalus jääda konfidentsiaalseks ja saada ka kaitset võimaliku kiusamise kiusamise eest, mis töökohas või tööalases olukorras võib tekkida.Minul isiklikult, kui te küsisite isiklikult minu käest, on siiamaani vedanud tööandjatega. Ma ei ole siiamaani pidanud tundma hirmu või ohtu, et kui ma teavitan mingist ebakõlast või mingist seaduse piiri peal olevast tegevusest või lausa

või teisi organeid, antud seaduse mõistes väliseid kanaleid, ja olen saanud ka need rikkumised kõrvaldada ja ise ellu jääda. Aga minu tutvusringkonnas on küll ja küll neid näiteid, et inimesed kardavad informeerida, kardavad, et sellele järgnevad mingid sanktsioonid, ja seetõttu jätavad informeerimata. Ja see on kurb tegelikult. Võib-olla see tuleb ka mingist meie varasemast kultuuriruumist. Aga mina küll julgustaksin inimesi märgatud probleemidest rääkima ja see seadus pakub nendele inimestele ka kaitset. Ent nagu ma mainisin, antud eelnõu kontekstis on jutt ainult Euroopa Liidu õiguse rikkumisest, samas see loetelu, mis on ka seaduses otse välja toodud, on üsna põhjalik ja tegelikult väga palju Eesti elu valdkondi sinna alla mahub. Järgnevalt Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Kas ma olen õigesti eelnõust aru saanud? Ma loen selle seaduse kohaldamisala kohta ja siin on erinevad valdkonnad: riigihanked, transpordiohutus, keskkonnakaitse ja nii edasi. Aga siin ei ole riigivalitsemisest mitte sõnagagi juttu. Mul on küsimus: kas parlament, antud juhul Riigikogu, ka siia kuidagi mahub? Ja kas meil Riigikogu liikmetena tekib ka võimalus seaduse rikkumisest teavitada nii-öelda

teavitas kõiki, et ta ei kavatse ühte eelnõu, mis on algatatud, üldse suurde saali viia. Küsimus ei olnud mitte tähtaja jooksul, seitse töönädalat, vaid ta ütles komisjonis, see on ka kindlasti stenogrammis ja saab olema protokollis, ta ei kavatsegi seda suurde saali viia, sest ta arvab, et see ei ole mõistlik ja vajalik. Kas meil ka selline kanal on kohustuslik teha ja võimalik siis opositsiooni õigusi kaitsta? Aitäh! Teatavasti riigivalitsemine kui selline, eks ju, on siseõigus. See ei ole üle Euroopa kuidagimoodi reguleeritud. Näiteks meie kodukord ei ole Euroopa Liidu tasandil kokku lepitud, kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentides ei ole ühine kodukord. See ei ole Euroopa õiguse osa, juba sellepärast see ei laiene. Küsimus oli riigivalitsemisest, kas see seda puudutab. No kui ma loen kohaldamisala punkte, siis riigihanked kindlasti puudutavad riigivalitsemist, samuti Euroopa Liidu finantshuvid puudutavad riigivalitsemist. Neid kokkupuuteid on siin küll ja küll.

et kellele kõigile laieneb see teavitaja kaitse, siis Riigikogu liikmeid siit ei leia, sest Riigikogu liikmed ei ole ametnikud ega töölepingu alusel töötavad isikud ega võlaõigusliku lepingu alusel töötavad isikud. Nad nagu üldse ei ole töötavad isikud, eks ju. Nad ei ole füüsilisest isikust ettevõtjad, ei ole aktsionärid ega osanikud, nad ei ole isegi vabatahtlikud. Nii et see kolmas või neljas osa teie küsimusest, mis oli väga kompleksne ja puudutas selle seaduse erinevaid tahke – minu vastus on ja ma loodan, et ma ei eksi, et Riigikogu liikmele see kaitse ei laiene. See ei tähenda seda, et Riigikogu liige, kui ta näeb, et kusagil on midagi valesti, ei peaks sellest informeerima. Teie märgitud juhtumi puhul, kus see tegelikult oli niimoodi – mind ei olnud sellel komisjoni koosolekul ja ma ei tea neid asjaolusid. Teil on õigus pöörduda minu selja taga oleva isiku poole oma õiguste kaitseks. Rain

seda eelnõu ei ole mõistlik edasi viia, siis seadused nagu muutuvad ebaoluliseks ja saabki niimoodi käsitleda ja see on õige ja hea perspektiiv tulevikuks? Aitäh Aitäh selle küsimuse eest! Nagu te ise ka mainisite oma küsimuse sissejuhatuses, see läheb ikka totaalselt välja eelnõu 257 piiridest. Ja sellepärast ma sellele küsimusele ei vasta. Aitäh!

milline saaks olema see töötaja kaitse, milles see konkreetselt seisneks. Ma tõin ka näiteid, et tänasel päeval isegi ametiühingu esimees, kuigi seadus ütleb, et tal on kaitse olemas, ei ole kaitstud kõige eest. Ma ei saanud vastust. Kas äkki nüüd tuleb mingi vastus, kuidas see kaitse hakkaks välja nägema? Millised need meetodid on või millised need vahendid on? Ma

seaduseelnõus, mis räägib kaitsemeetmetest. Kui te seda loete, siis § 13, § 14, § 15, § 16 ja § 17 kõik räägivad nendest võimalikest meetmetest.

isikuandmete töötlemisega seonduv, vastutuse välistamine ja kõik sellised asjad on ilusti üles loetud. Kert Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Paberi peal näevad need kõik väga ilusad välja, aga Eesti riik on nii väike, iga asutus on nii väike, et ega siin konfidentsiaalsust ei ole võimalik tagada. Ma ise olen töötanud riigiasutustes, mis on üsna suured,

see küsimus kuulub juba valdkonda "organisatsioonikultuur". Oleneb, kuidas suhtutakse iga organisatsiooni või asutuse tasandil rikkumistest teavitajatesse. Kui te ütlete, et on ka väga väikesed asutused ja nii edasi, siis on teatud piirangud teatud asutuste puhul. Jah, okei, riigiasutuste puhul seda piirangut ei ole, kui suured või väikesed need on. Aga minu meelest, ma küll ei saa nimetada neid kaitsemeetmeid ilusateks, ent nad on õiged, mis on siin loetletud. Lihtsalt küsimus on selles, et kuidas meie organisatsioonid, asutused, ettevõtted hakkavad neid kaitsemeetmeid rakendama.

Võib-olla see teeb teekonna konkreetsest teavitajast kuni tema asutuseni pikemaks, võib-olla ei ole nii ilmne, kes oli see inimene, kes ühest või teisest faktist informeeris. Aga ma arvan, et need meetmed, mis siin on üles loetletud, on asjakohased

See oli nüüd ilmselt tehniline viga. Minul on ettekanne plaanis, nii et võtke maha. Selge. Järgnevalt avan läbirääkimised.

palub lisaaega.) Palun, lisaaeg kolm minutit. Kõigepealt annan üle esimesel lugemisel tagasi lükkamise ettepaneku. Vaatame siis selle seaduse sisse ka. Jaa, selle kollase viisnurga sära on ikkagi võimas. Kunagi säras siin punane viisnurk ja selle sära oli ka nii võimas, et nii mõnigi siin saalis olija langes selle võrku ja osutus vabatahtlikuks aktivistiks – partorgiks, kaasajooksikuks, kollaborandiks, täideviijaks või kellekski veel. Suurepärase artikli kirjutas Peeter Espak, kuidas Eestis toimus värvivahetus. Kuidas korra oldi padupunased, siis hetkeks sinimustvalged, siis jälle eurovärvidesse ennast mässinud. Aga lõppkokkuvõttes see värvivahetajate võim lammutab meil riigi laiali. Sellel on tagajärjed. Inimesed, kellel ei ole lihtsalt mingeid printsiipe, on siin ainult karjääri pärast. See lõpeb meile halvasti. Meil on juba praegugi üle 50% seadusandlusest seotud föderaalse seadusandlusega ja te annate ainult kuuma juurde. Anname veel ära! Kollane viisnurk särab! Ma ei imesta, kui ühel hetkel tuleb ettepanek panna kunagise

Aga probleem on selles, et see on föderaalne seadusandlus, föderaalne õigussüsteem, mida jõuga istutatakse siia. Täpselt nagu käomuna läheb pessa. pessa. Samamoodi on meil istutatud juba Euroopa delegaatprokurörid, on tungitud meie õigussüsteemi mitte ainult Euroopa Liidu asjade komisjoni lugematute eelnõude kaudu, vaid üha uute ettevõtmiste kaudu. Ja see kliimatotalitarism on üks eriti riukalik trikk maksuseaduste kaaperdamiseks, kogu ühiskonna üle kontrolli haaramiseks igas valdkonnas kuni meie söögini välja: putukad olevat paremad kui see, mida me praegu sööme. On kurb, et minnakse iga asjaga kergemeelselt kaasa. On kurb, et justiitsminister, kes on tegelikult väga lähedalt totalitaarset korda näinud miilitsakoolis, Nõukogude Liidu Siseministeeriumi akadeemias, rahumeeli räägib, et küll on tore, küll on see vahva asi. Te olete ise näinud totalitarismi, aga nüüd tulete [meile] müüma igasuguseid menetlusi ja meetodeid ja seadusi, mis meie vabadusi jälle piiravad kusagilt kõrgelt ja kaugelt.

On teada, et üle 150 liigi linde on selliseid, kelle pesadesse kägu oma mune muneb. Iga emane kasutab üksnes mõnd liiki lindude pesi, eelistades nähtavasti sedasama liiki, kelle pesas ta ise üles kasvas. Käomuna kaalub ligi 3 grammi, aga käopoeg kasvab suureks ja viskab pesa põlisasukad jõhkralt pesast välja. Huvitav, et käomunad on sama värvi ja sama suured või õige pisut suuremad kui nende lindude munad, kelle pesi kägu kasutab. See kamuflaaž on korralik. Aga enamasti normaalsed linnud, kes saavad aru, kes on kes, sellised värvulised, tõstavad oma pesa juures kägu nähes lärmi ja püüavad teda minema kihutada. Enamik liike heidab võõra muna lihtsalt pesast välja. Nii peaksime ka meie tegema igasuguse föderaalse jamaga, mida meile kavaluse, survestamise või muude trikkidega peale surutakse. Survestamine on see ähvardamine trahvidega muidugi. Ja siis ustavuse nõudmine igas valdkonnas. Selleks kasutatakse meie oma inimesi, kellele on kollase viisnurga sära sama meelierutav nagu punase viisnurga sära. Oleme ringiga tagasi. Vaadake, millised kummalised sätted sisse tuuakse: rikkumise alla lähevad ka juhtumid, kui tegu ei ole õigusrikkumisega. Kuulake, juristid, kuulake! Aga kusagilt leitakse midagi kahtlast, mis on seaduse üldise vaimuga võib-olla vastuolus. Kui me siin vaimust räägiksime, siis põhiseaduse preambul osa erakondade jaoks ei kehti siin juba ammu. Põhiseaduse vaim teid ei huvita ei eesti lapsi kaitstes, ei Eesti suveräänsust kaitstes, aga kui on vaja käomuna eest võidelda jaa, siis muidugi. Siis on vaja seaduse hing ka üles otsida, et äkki peremehed mõtlesid veel midagi. Äkki nad mõtlesid, et veel mingi pealekaebus tuleb teha. Ja millistes valdkondades? See nimekiri on tohutu, millistes valdkondades see föderaalne pealekaebamisseadus meilt nõuab: riigihanked, finantsteenuste pärast pealekaebused, transpordi pealekaebused, keskkonna pealekaebused, tarbijakaitse pealekaebused, rahvatervise pealekaebused ja nii edasi ja nii edasi. kliimapealekaebused saavad olema tõsised kaebused. Kui keegi müüb õhku liiga vähe, kui õhu müümine on natukene kahtlaseks läinud, siis kohe kaevatakse anonüümset kanalit pidi. Nii et kliimatotalitarismile annab see seadus ka hoogu. Lugege seletuskirjast lehekülg 14. Seal on pikk nimekiri, kuidas kliimatotalitarismile pealekaebamise kaudu kaasa aidatakse. Õhumüüjatel peab olema kõva kaitse peal. Aga põhimõte on ikkagi see, et meie õigussüsteem ju toimib täna juba. Aga ennäe, föderaalne seadusandlus on alati tähtsam. Vaat siin me lööme kulpi! Siin täidetakse kõike erilise innukusega, ei mingisugust kainet mõistust! Nii et see, et te halastate meile, et kogu Eesti seadusandlus ei lähe pealekaebamise mehhanismi alla, on lihtsalt praktilistel põhjustel. See oleks tehniliselt liiga suur katsumus olnud. Aga küll selleni ka jõutakse. Vanad hullud asjad äratatakse jälle üles sellesama kollase viisnurga saatel. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli keskfraktsiooni nimel kõnelema Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Vilepuhuja kaitse seadus on selline seadus, millest on väga palju räägitud, aga kahjuks keegi täpselt ei saa aru, millega on tegemist. Ja tegelikult ongi see probleem, et me ka täna täpselt ei tea, kuidas see tegelikult hakkab toimima ja keda täpselt kaitsma.Esiteks on muidugi oluline mainida, et tegemist on Euroopa Liidu algatusega. Ja kui see võib-olla Euroopa Liidu tasandil on isegi vägagi arusaadav, miks on sellist seadust vaja selliste suurte firmade, suurte omavalitsuste jaoks, siis minu kartus on see, et meie väikses riigis võib kogu see seadus minna tegelikult oma eesmärgist täiesti mööda.Mis on selle eelnõu eesmärk? Lühidalt, tuleb luua, eks ole, vihjeliinid, kuhu hakatakse helistama, teavitama mingisugusest tööalasest rikkumisest, ja teavitaja peab saama kaitset. Kuid kus probleem tekib? Tundub nagu väga hea, üllas idee, kuid probleem on selles, et see nimekiri nendest rikkumistest, mille puhul kaitse on tõesti tagatud, on väga spetsiifiline. See nimekiri koosneb sellistest teemadest nagu riigihanked, keskkonnakaitse, transpordiohutus, finantsturud, kiirguskaitse, tuumaohutus.

Teavitajad loodavad, et nad saavad kaitset, kuid kahjuks suur osa nendest teavitustest ei lähe tegelikult selle eelnõu reguleerimisala alla. Kõige lihtsam näide: kui teavitatakse näiteks korruptsiooniohust, sellisest probleemist,

Mis me siin teeme: me jälle võtame vastu midagi, reguleerime, et pääseda Euroopa Liidu trahvist, aga kahjuks see midagi ei lahenda ega loo meile lisaväärtust. Mida me aga tekitame? Kindlasti me tekitame halduskoormust, tekitame päris suure koormuse tegelikult oma ettevõtetele, eriti väikeettevõtetele.

teinud väikselt reklaami, et näete, uus vilepuhujaseadus tuleb, me tuleme teile appi kas selle vihjeliini loomisega või nende erinevate teadete vastuvõtmisega. See tegelikult näitab, kui keeruline see seadus on, aga vähemalt on hea, et keegi sellest kasu saab. Eelnõus on tegelikult ka teisi probleeme, kitsaskohti. Näiteks anonüümse teavitaja kaitse pole üldse, absoluutselt reguleeritud. Samas Euroopa Liit tegelikult eraldi ütleb, et anonüümse teavitaja kaitse peab olema sätestatud. Kusjuures, kui see anonüümne teavitaja saab hiljem teatavaks, ka siis ta ei ole kaitstud. Neid puudujääke on veel. Näiteks on mainitud, et teavitaja suhtes ei tohi kasutada survemeetmeid. Samas mitte kuskil ei täpsustata, mida see survemeede tähendab. Mida see üldse tähendab?! See viib lõppkokkuvõttes selleni, et seadusest võib ka vabalt mööda hiilida, kuna puudub õigusselgus. Aga veel: kohalikud omavalitsused. Mõned kohustused on tegelikult mõnes mõttes lausa absurdsed ja linnade ja valdade liit on päris kriitiline selle eelnõu suhtes. Ma toon lihtsalt paar näidet. Kohalikes omavalitsustes, kus on alla 10 000 elaniku, asutuste sees vihjeliini luua pole tarvis. Samas kõik muud kohalikud omavalitsused peavad looma selle vihjeliini absoluutselt igas ametiasutuses, kus on vähemalt 50 töötajat.

kohalikus omavalitsuses, et just seda halduskoormust, bürokraatiat, segadust vältida. Kujutame ette, et me hakkame igasse kooli, igasse lasteaeda, igasse kultuurikeskusesse neid vihjeliine looma,

Keskerakonna fraktsioon ei näe, kuidas saaks toetada eelnõu, mis tekitab õigussegadust, ebaproportsionaalset halduskoormust ettevõtetele, väikeettevõtetele, riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele.

Ma olen tähele pannud, et selliseid eelnõusid on viimasel ajal kuidagi päris mitmeid tulnud. Ja seetõttu Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni nimel rääkima Helir-Valdor Seederi. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Ma kohe algatuseks ütlen ära, minu arvates ja Isamaa Erakonna arvates on Eesti julgeoleku üks kõige olulisemaid tagatisi järgida rahvusvahelist õigust ja [arvestada] meie kuulumist erinevatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, sealhulgas ka Euroopa Liitu. Aga see ei tähenda, et me peaksime kriitikavabalt võtma üle igasuguse eurobürokraatia, mis eriti väikestele riikidele on ammu juba kasvanud üle jõu. Eriti, kui see ajaloolises plaanis ja kultuuriloolises plaanis meile ei sobi. Antud juhul on tegemist just sellise bürokraatliku eelnõuga, mis meile mitte kuidagi ei sobi, ükskõik, millisest otsast ka ei vaata. Mina ei suuda kuidagi mõista selle eelnõu eesmärki ega näe vähimatki vajadust Eesti ühiskonnas seda rakendada. Vastupidi, see sisaldab endas väga mitmeid erinevaid ohte, mis on väga tõsised ohud.Kõigepealt, loomulikult seonduvad selle seaduse rakendamisega kulutused. Praegu me räägime, et meil ei ole raha. Meil ei ole raha õpetajatele palka maksta, meil ei ole raha, et päästjatele elementaarset päästetehnikat soetada, ja nii edasi. Seda loetelu võib pikalt jätkata. Aga nende teavituskanalite loomise taga on loomulikult töö: inimeste töö, tuleb luua vastav keskkond, turvalisus. Selle taga on inimesed, kes tegelevad selle informatsiooni töötlemise ja lõpuks ka otsuste langetamisega ja nii edasi.Ma edasi.Ma tahan öelda väga sisulisi märkusi selle eelnõu kohta. Täna nii minister kui ka komisjoni ettekandja püüdsid rääkida, kui üllaid eesmärke see kannab, ja tõid näiteid, et mõned ettevõtted on juba vabatahtlikult rakendanud selle seaduse mõtet ja võib-olla isegi sätet. Siiski tuleb eristada kahte täiesti erinevat asja. Ettevõtjad, kes on huvitatud, et nende mured ja probleemid ettevõtte sees ei jõuaks

Need on täiesti erinevad asjad. Antud juhul selle seaduse filosoofia on ikkagi selgelt riiklik üleskutse pealekaebamisele. Ma näen tõsist ohtu ühiskondliku moraali laostamiseks. Arvestades meie ajaloolist kogemust on see väga ohtlik eelnõu, mis võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi.On naiivne arvata, et kõik me suudame tagada konfidentsiaalsuse.

seda meie ühiskonnas tänapäeval. Seetõttu ka Isamaa fraktsioon teeb ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. See on täiesti toores ja kõlbmatu siin saalis arutamiseks,

jah, Riigikogu liikmetele see eelnõu ei laiene. Õnneks või kahjuks, kuidas võtta. Ma palun natuke lisaaega, paar minutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh! Aga Riigikogus on ju ametnikud ja Riigikogu Kantselei on riigiasutus. Järelikult, kui me nüüd selle seaduse vastu võtame, mida ma loodan, et ei juhtu, siis Riigikogu Kantselei ametnikel on võimalus teavitada teavitada nende niinimetatud konfidentsiaalsete kanalite kaudu kõikidest nendest seaduserikkumistest, mida praegu koalitsioon ellu viib. Ma siiski arvan, et see on vaieldav. Kõik riigiasutused peavad [selle kanali] looma. Noh, me võime vaielda, kas ta läheb nendesse raamidesse, sellesse loetelusse, mis seal kohe seaduse alguses on toodud. Mina oma loomingulisusega suudan küll mahutada väga mitmed rikkumised. Näiteks kui keskkonnakomisjon arutab teatud küsimusi, kas see siis mahub sinna keskkonnaohutuse ja muude keskkonnateemade alla või ei mahu?

Nii, head kolleegid! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Härra minister, kas te soovite sõna? Ei soovi. Nii, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 257 esimene lugemine lõpetada, aga meile on laekunud kolm ettepanekut eelnõu 257 esimesel lugemisel tagasi lükata. Isamaa fraktsioonilt, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt ja Eesti Keskerakonna fraktsioonilt on need ettepanekud tulnud ja asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Lugupeetud Riigikogu, asume hääletamise juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 28 Riigikogu liiget, vastu on 48 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust. toetust. Eelnõu 257 esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. november kell 17.15. Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt. Isamaa fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 136 esimene lugemine. Ettekandeks palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Helir-Valdor Seederi. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Isamaa fraktsioon on algatanud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 136,

vastu.""Lühidalt sisust. Eelnõu eesmärk on sätestada võimalus võtta ära Eesti kodakondsus nendelt isikutelt, kes avalikult ja oma tegudega toetavad Vene föderatsiooni agressioonisõda Ukraina vastu. vastu. Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus, nii et me loodame siin lisaks opositsioonisaadikutele ka koalitsioonisaadikute toetust.

Meie analüüsi kohaselt see Eesti riigile suuri rahalisi kohustusi täiendavalt kaasa ei too. Eelnõu on kooskõlas Eesti riigi kehtiva seadusandlusega, [sealhulgas] põhiseadusega, ja ka Euroopa õigusega. Nii et igati kõlbulik arutada ja vastu võtta. Ütlen kohe, et algatajad on paindlikud eelnõu menetlemisel, kui Riigikogu liikmetel on soov seda kuidagi täiendada. Sellel teemal oli ka põhiseaduskomisjonis juttu ja küsiti, et miks ainult Vene agressioon Ukrainas, võib-olla ka Gruusias ja võib-olla ka kusagil mujal. Me oleme täiesti avatud ja valmis seda laiendama, kui selliseid ettepanekuid tuleb. Ma arvan, et arutluse käigus ongi mõistlik seda arutada. Võib-olla see eelnõu sellisel kujul on liiga kitsaste raamidega ja menetluse käigus oleks mõistlik seda laiendada. Aga nüüd põhiseaduskomisjoni arutelu käigust mõned momendid, mida esile tõsteti, mida kritiseeriti, mis jäid õhku kõlama. Ma tahan siin suure saali ees ka mõned selgitused anda. Kõigepealt, kas see ikka vajalik on ja kas olemasolev seadus pole piisav? On küll vajalik ja minu hinnangul ei ole piisav. Tahan öelda, et lisaks konkreetsele konkreetsele seadusesättele kannab see eelnõu kindlasti ka laiemat eesmärki ja praeguses sõjaolukorras on ka sõnum Eesti avalikkusele, mis loodetavasti mõjutab inimeste käitumist. Nii et see kannab sellist laiemat ühiskondliku kultuuri arendamise eesmärki ka. Nüüd, mis puudutab probleemi õigusselgusega, mis ka põhiseaduskomisjonis üles kerkis, seda võib tõlgendada väga vabalt või väga erinevalt, siis ma julgen küll öelda, et selle muudatuse sisu on tunduvalt konkreetsem, selgem, arusaadavam ja üheselt tõlgendatavam kui näiteks praegu kehtiv mõiste "põhiseadusliku korra vastu tegutsemise puhul".

säte. Ma ei näe vastuolu ka sellest aspektist, mida koalitsioonisaadik põhiseaduskomisjonis tõstatas, et meelsuse ja veendumuse tõttu ei tohiks kelleltki kodakondsust ära võtta. Sellist ettepanekut ei ole keegi teinud ja sellist laia tõlgendust sellele algatusele küll anda ei tohi. See on pahatahtlik tõlgendus, mida siit kuidagi välja lugeda ei saa. Me oleme väga selgelt selgitanud ja ma ka põhiseaduskomisjonis selgitasin, et ei, ainuüksi mõtete ja meelsuse pärast mitte, vaid ikka siis, kui sellega kaasnevad teatud tegevused, avalikud üleskutsed ja nii edasi. Ainuüksi inimeste mõtete ja meelsuse pärast ei ole mõeldud ega ei saagi siin selle eelnõu puhul karistada. Nii et see on täiesti pahatahtlik vale, millega hakata

ma loen nüüd protokollist: kodakondsuse äravõtmine on kõige rangem ja kõige viimane abinõu, mida üldse teha, inimene heidetakse ühiskonnast välja. Loomulikult see kaugeltki nii ei ole. Me ju teame, et inimeselt vabaduse võtmine on kindlasti palju tõsisem karistus, rääkimata eluaegsest süüdimõistmisest, kui inimene korda rikub, seadust rikub. Kindlasti ei ole kodakondsus selline privileeg, mida ei saa ära võtta ja mis on kõige viimane kaitse. Inimesele jäävad demokraatlikus riigis, õigusriigis, nagu Eesti on, kõik inimõigused alles. Meil on Eestis tuhandeid kodakondsuseta isikuid ja väita, et need kõik on ühiskonnast välja heidetud – no see on lausa üllatav, et valitsuse esindaja aastal 2023 seda väidab. Mina sellega kuidagi nõustuda ei saa. Samas ma ütlen, et loomulikult oleks väga hea, kõik inimesed oma kodakondsuse ära määratleksid ka Eesti oludes ja oleksid lojaalsed sellele riigile, mille kodakondsuse nad on valinud. Nii et sellega ma ei saa kuidagi nõustuda, see on minu arvates täiesti eluvõõras väide Vabariigi Valitsuse esindajalt, aga ta esindab valitsuse seisukohta. Ma olen üllatunud, et praegu ametis olev Eesti Vabariigi valitsus sellisel seisukohal on. Aga ma toon siiski ka ühe näite. Kodakondsuse äravõtmine ei tohiks olla püha lehm, eriti sellistel puhkudel, kui ei olda lojaalsed Eesti riigile. Kui tõesti peaks juhtuma, et inimesed, kes on saanud Eesti kodakondsuse ühel või teisel põhjusel, lähevad seda teed, et nad jõuliselt ja avalikult hakkavad toetama Venemaa agressiooni Ukraina vastu, siis

selle eelnõu vajalikkuse kohta ma andsin, loodetavasti piisavad selgitused ka põhiseaduskomisjonis tehtud kriitika kohta. Ma pidin seda tegema ennetavalt, sest ma arvan, et põhiseaduskomisjoni esindaja nii põhjalikult algataja selgitusi ette ei kanna. Ja mõned selgitused, mis ma praegu ette lugesin, olid täiendavad. Komisjonis nii põhjalikku arutelu ei toimunud. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on küsimusi. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas teile ei tundu hämmastav, et täna oli siin valitsuse esindaja välisminister, kes

Eesti ja Ukraina suhtes agressiivselt kodanikult valimisõigus. Kodakondsusega kaasneb ju valimisõigus. Kas need proportsioonid ei tundu teile silmakirjalikud ja ka kuidagi

pretsedent ka Euroopa Liidu õiguses, kui sellest üldse peaks seadus saama. Nii et ma siin ei julge oma esialgset arvamust küll välja öelda. See eelnõu oli ka põhiseaduskomisjonis arutelul ja ma saan aru, et ka teised põhiseaduskomisjoni liikmed möönsid, et see on uus pretsedent ja siin me peame olema väga ettevaatlikud.Nii palju ma julgen küll öelda, et kui see pretsedent ebaõnnestub, siis me oleme teinud karuteene. Kui me võtame vastu

suure karuteene. Seda me kindlasti teha ei taha. Küll aga jah, laiemalt ma võin öelda, et minu jaoks on valitsuse käitumises mitmeid üllatusi. Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmine kohalikel valimistel

mis vastavat sisu kannavad ja mis minu arvates on praeguses olukorras eriti olulised, vajalikud ja tagavad paremini Eesti julgeolekut. Sellest ma küll aru ei ole saanud. Ma loodan, et et valitsus oma seisukohti muudab. Ja ma võin kinnitada, et Isamaa fraktsioon ei jäta: me esitame need eelnõud uuesti ja loodame, et Vabariigi Valitsus tuleb meie algatustega kaasa. Aitäh!

et nad tegelikkuses – ma ei tea, kas nad on meelt muutnud – arvavad ka, et tuleks Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõigus ära võtta. Ma ei tea, kas seal komisjonis oli arusaadav või oled sa aru saanud, kas Reformierakond on jälle kellegi pantvangis, nagu nad omal ajal olid väidetavalt Isamaa pantvangis, kui nad pidid teatavaid asju tegema? Kelle pantvangis Reformierakond täna on, et nad ei saa toetada neid eelnõusid? Jah, see on väga keeruline küsimus, hea kolleeg, kelle pantvangis nad täna on. Nad on tõesti kinnitanud, et eelmises koosseisus olid nad Isamaa pantvangis ja nad olid sunnitud vastu võtma eelnõusid, mida nad üldse vastu võtta ei tahtnud. Sealjuures tegid nad seda konsensuslikult. Olgu siis perehüvitiste eelnõu või olgu need mitmed teised eelnõud, mis – nagu nüüd selgub – on väga halvad eelnõud. Aga omal ajal konsensuslikult me võtsime nad kõik vastu.See, vastu.See, mis puudutab kolmandate riikide kodanike valimisõigust kohalikel valimistel, mida – nagu ma ütlesin – paljudes Euroopa Liidu liikmesmaades ei ole, aga Eestis on,

kellega sisuliselt lääneriigid ja lääne tsivilisatsioon on sõjas – nagu Putin on öelnud, see ei ole sõda ainult Ukraina vastu, vaid see on kogu lääne tsivilisatsiooni vastu, kuhu ka meie kuulume –, on Eesti riigis poliitilise võimu formeerimise õigus. Nad moodustavad Eesti riigis poliitilist võimu, ja mitte ainult kohalikul tasemel, vaid kaudselt ka riigipea valimistel.See on justkui ka Reformierakonnale

– valimisõiguse peatamise kohta. Minu arvates on see täiesti absurdne ettepanek Eestis kehtiva põhiseaduse kontekstis: kuidas on võimalik valimisõigust peatada, mis ajaks peatada ja nii edasi? Aga vastavat eelnõu siiski esitatud ei ole. Ju nad siis täna on Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide pantvangis, ma eeldan, sest seda eelnõu esitatud ei ole. Innukas tahe on neil olemas, ka mitmel reformierakondlasest Riigikogu liikmel on innukas tahe olnud, ma olen nendega suhelnud, nad on öelnud, et neil on head plaanid ja mõtted. Aga need mõtted ei ole jõudnud algatuseni. Nii et ma arvan, et jah, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 järelikult on need, kes hoiavad jällegi Reformierakonda pantvangis. Võib-olla

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Pipi-Liis Siemanni. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu põhiseaduskomisjon kogunes 19. septembril ja arutas äsja põhjalikult ette kantud eelnõu. Kutsutud oli ka Siseministeeriumi kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna osakonna nõunik, kes andis edasi Siseministeeriumi

Võib-olla on oluline välja tuua, et enamus komisjoni liikmeid tõepoolest tunnustas mõtet, mida eelnõu esitajad on soovinud edasi anda, ja probleemi lahendust, mis ilmselt oleks tõepoolest ka asjakohane.Kokkuvõtlikult jäi siiski kõlama

Nii et kokkuvõtlikult jäi komisjon menetlusotsuste tulemusena seisukohale võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.09. See kuupäev on küll tänaseks ammu möödunud.

ja šovinistlike vaadetega Eesti kodanik teatab, et ukrainlased ei ole üldse rahvus, tegemist on täieliku saastaga, see sõda ongi õigustatud, kõik ukrainlased tuleb maha lasta, lapsed, naised, ka sülelapsed vägistada, murda nende rahvuslik uhkus, Ukraina tuleb liita edasi ja nii edasi, see sõda on õiglane ja õige, siis tänane koalitsioon – Reformierakond, sotsid ja Eesti 200-lased – leiab, et see ongi okei, las olla meil sellised kodanikud edasi, küll on tore. See oleks nagu kokkuvõte koalitsiooni seisukohast. Aitäh küsimuse eest! Või pigem oli see seisukohavõtt, mulle tundub. Aga ma ei saa teiega nõustuda. Ükski nendest, keda te nimetasite, nende erakondade esindajatest ei ole sellist seisukohta kunagi väljendanud minu kuuldes. Lisaks on meil Eestis kehtivad seadused, mille alusel nimetatud väljendused ja üleskutsed ei ole tolereeritavad ega õiguslikult lubatud. Neid käesolev seaduseelnõu üleüldse ei käsitle. Neid käsitlevad juba teised olemasolevad õigusaktid. Aitäh!

teeb otsuse Eestile kasulikult või ta on näiteks pärast selliste sanktsioonide rakendamist väga vihane ja võib-olla valib Eestile kahjulikke jõude? Aitäh,

Kõnesoove ei ole, seega me läbirääkimisi ei ava. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 136 esimesel lugemisel tagasi lükata. Head kolleegid, asume hääletamise ettevalmistamise juurde.

Lugupeetud Riigikogu, asume hääletamise juurde. panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 137 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 44 Riigikogu liiget, vastu 13, erapooletuid ei ole. Eelnõu 137 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Isamaa fraktsioon on algatanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse, mille eesmärk on see, et Eestis oleks asjaajamine ka kohaliku omavalitsuse tasandil täielikult riigikeelne, eestikeelne, volikogu õigusaktid ja protokollid oleksid ka korrektselt vormistatud eesti keeles ja eestikeelsena kättesaadavad kõigile. Vabandust, hea ettekandja! Head kolleegid, palun lubage kolleegil eelnõu tutvustada. Palun,

Volikogu ja valitsuse õigusaktid ning istungite protokollid vormistatakse eesti keeles.""Jah, me teame, et reeglina asjaajamine

Eestis ulatuse ja korra, milles kasutatakse kohaliku omavalitsuse sisemises asjaajamises vastava piirkonna püsielanike enamiku keelt. Sellist võimalust täna otseselt loodud ei ole ja seda seaduses olevat võimalust Eestis kasutatud ei ole. Kuigi me teame, et nii Narvas kui ka Sillamäel on peetud volikogu istungeid mitte eesti keeles, ja seetõttu inimestel, kes vene keelt ei valda, on olnud kõikidest asjadest arusaamisega raskusi.

ajendatud, et oleks üheselt ja selgelt sätestatud, et nii kohaliku omavalitsuse volikogu õigusaktid kui ka istungite protokollid oleksid kõik eestikeelsena kättesaadavad. Eelnõu mingisuguseid märkimisväärseid täiendavaid rahalisi kohustusi ei riigile ega kohalikele omavalitsustele kaasa tuua ei tohiks. Eelnõu on igati kooskõlas põhiseaduse ja kõigi meie teiste seadustega. Ma lisaväärtusena selle eelnõu puhul tõstaksin esile ka veel seda, et selline säte seaduses kindlasti tõstab üldist eesti keele tähtsust ja tähendust ning tugevdab eesti keele positsiooni meie asjaajamises ja kultuuris, kui me seaduse tasemel selle sätestame ja seda seaduse paragrahvi tulevikus riigi asjaajamistes ning õigusaktide ja protokollide vormistamisel ka järgime. Ega mul rohkem midagi juurde lisada ei ole. Palun, head kolleegid, toetada seda väärt algatust! Aitäh! Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjonis toimunud arutelu tutvustama põhiseaduskomisjoni liikme Pipi-Liis Siemanni. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu põhiseaduskomisjonis oli nimetatud eelnõu arutlusel esmaspäeval, 11. septembril. Kutsutud olid ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna KOV õigusvaldkonna juht

esindaja arvamusega. Kõlama jäi see, et kuigi tegelikkuses on eesti keele kasutamine ametlikus asjaajamises ja sõnaselgelt kohaliku omavalitsuse volikogu määruste ja otsuste puhul eestikeelne,

erapooletuid ei olnud. Komisjon määras juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liikme Pipi-Liis Siemanni. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Head kolleegid! Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 137 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletamise ettevalmistamise juurde.

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 137 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 44 Riigikogu liiget, vastu 13, erapooletuid ei ole. Eelnõu 137 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Järgnevalt tänane seitsmes päevakorrapunkt. Riigikogu liikmete Rain Epleri, Martin Helme ja Helle-Moonika Helme algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 78 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Rain Epleri. Palun!

austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Eesti loodus ja Eesti inimene, kes neid suudaks lahutada – kui parafraseerida klassikuid. Ja sellepärast saigi juba tükk aega tagasi antud menetlusse looduskaitseseaduse muutmise seadus: et kaotada ära see eraldusjoon, mis on praegu meie seaduses tõmmatud inimese ja looduse vahele. Ühel pool on justkui ennast nii tähtsaks pidav inimene ja teisel pool loodus, mida inimene kaitsma peab. Aga tegelikult me kõik ju teame, et et me oleme loodusega üks tervik, me oleme osa sellest. Suur osa probleeme, mis meil täna keskkonnaga seoses on, on just tekkinud sellest, et inimene on enda olemasolu mõtestanud loodusest kuidagi eraldiseisvana.

isiklikult pean ühtviisi uhkeks ja upsakaks nii neid, kes nii loodusesse kui ka loodusvarade kasutamisse hoolimatult ja raiskavalt suhtuvad, kui ka neid, kes oma upsakuses arvavad, et inimene näiteks kliimat muuta suudab. Seepärast taaskord jõuan mõtteni, et kui me looduskaitseseaduse avaparagrahvis, mis sätestab seaduse eesmärgi, tänast eesmärgi püstitust laiendaksime ja tooksime inimese looduse rüppe tagasi, kui nii võib öelda, ja ütleksime muu hulgas, et looduse kaitsmine tervikuna on seaduse eesmärk, arvestades seda, et ka inimene on osa loodusest, aga ka seda, et seaduse eesmärk, kui see muudatus – mida ma loodan, et te kõik toetate – läbi läheb, siis oleks ka loodusliku mitmekesisuse säilimisele kaasaaitamine inimese elukeskkonna, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine.Seadus ei püüa kuidagi vähendada tänase seaduse mõistes kaitstavate objektide loetelu, vaid just rõhutada seda, et inimene on osa loodusest ja peaks tegutsema nii, et ta ennast selle osana ka tunneb. Nii et, head kolleegid, kutsun üles seadusemuudatust toetama. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Küsimusi teile ei ole. ole. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli keskkonnakomisjonis toimunud arutelu tutvustama keskkonnakomisjoni liikme Tiit Marani. Palun! Austatud eesistuja! Head kolleegid saalis! Minu meeldiv ülesanne on anda teile ülevaade 18. septembril toimunud keskkonnakomisjoni arutelust,

pildi muutmine seaduse ühe paragrahvi muutmise tõttu lihtsalt ei saa toimida. Seda enam, et ülejäänud seaduse, kui me räägime looduskaitseseadusest, põhimõte on ju hoopis vastupidine: kaitsta keskkonda inimese eest.

Pärast pikemat arutelu – nagu ütlesin, oli hästi huvitav filosoofiline arutelu – otsustati määrata juhtivkomisjoni esindajaks keskkonnakomisjoni liige siinrääkija isikus. See määrati konsensusega.

Aitäh! Hea kolleeg, teile on ka küsimusi. Kõigepealt Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Küsimus puudutab komisjoni arutelu, ma ei saanud päris täpselt aru. Ministeeriumi seisukoht justkui oli, et selline käsitlus peaks olema terviklikum ja ka inimese

see vastuseis ei olnudki. Mida siis positiivsena nähti selle algatuse juures? Aitäh toreda küsimuse eest! Me võiksime väga kaugele filosoofiasse minna, aga minu volitus ei ole siin selline.

ühe seaduse esimesele peatükile ühe punkti lisamisega. Formaalselt tekib seal suur sisemine vastuolu. Aitäh Järgnevalt Anti Poolamets, palun! Aitäh! Ettekandja, ma siiski kurvastan, et te olite nii napisõnaline, kuigi rääkisite nagu reklaamimees, et küll oli põnev arutelu ja väga filosoofiline, aga jõudsite kohe bürokraatlike seisukohtadeni, et menetlusotsused olid sellised ja kogu lugu. Vaadake, preambula seadustes on tõepoolest selline koht, kus saabki vahel filosoofilisemaid arutelusid pidada. See on nagu põhiseaduse preambula, mis räägib, milleks Eesti riik loodud on. Ma oleksin väga tänulik, kui te tooksite pisut täpsemini nende arutelude sisu välja.

Aitäh, hea küsija, toreda küsimuse eest! Tõepoolest, nagu ma ütlesin, see vestlus oli huvitav. Põhiline, mis välja toodi, oli see, et need filosoofilised arutelud on sellised, mis puudutavad hoopis laiemat konteksti, tervet seadussüsteemi kui sellist. Aga eelkõige [toodi välja] just seda, et jah, preambula kindlasti on väga oluline, aga ta peab olema kooskõlas ülejäänud seaduse loogikaga. Antud juhul ta seda ei ole. ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 73 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletamise ettevalmistamise juurde.

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 73 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 40 Riigikogu liiget, vastu 12, erapooletuid ei ole. Eelnõu 73 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Järgnevalt tänane kaheksas päevakorrapunkt. Riigikogu liikmete Kert Kingo, Arvo Alleri ja Martin Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Seaduseelnõu eesmärk on lõpetada põhjendamatu erisuse andmine juriidilisele isikule, kelle tegevus ei ole olnud vastavuses seaduses sätestatuga.

ja kingitustelt, mis on tehtud 2022. aasta 24. veebruarist kuni 2023. aasta 31. detsembrini. 7. märtsil 2022. aastal registreeriti Eesti äriregistris mittetulundusühing Slava Ukraini, mille tegevusalaks on märgitud Ukraina armee toetamine ja humanitaarabi andmine rindepiirkonna tsiviilelanikkonnale. MTÜ Slava Ukraini on tegutsenud rahalistest annetustest, selle tarbeks on Eestis korraldatud mitmeid üleriigilisi annetuskampaaniaid. Annetuskampaaniate tulemusena on Eestis kogutud ukrainlaste toetuseks kokku 6,5 miljonit rahalisi annetusi. Alates 1. oktoobrist 2022. aastast kuulub MTÜ Slava Ukraini tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Selle aasta märtsikuus sai avalikuks teave seoses kahtlusega ühingu Slava Ukraini poolt annetustena kogutud raha väärkasutusest. Avaldatud informatsiooni kohaselt kandis Slava Ukraini 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud, muu hulgas iluteenuseid pakkuvale firmale IC Construction, millel on arvatavalt fiktiivne omanik ja mille ainus tegevus oli seotud Eesti mittetulundusühinguga. Ukraina ettevõtte eelmise aasta kasum oli selle abi arvelt 250 000 eurot. Mittetulundusühingu Slava Ukraini ja ühingu Ukraina partneri All for Victory heaks töötanud Oleksandr Tšernov, kes oli väidetavalt ka erafirma IC Construction variomanik, on teatanud, et MTÜ Slava Ukraini endine juhatuse ainuliige Johanna-Maria Lehtme oli teadlik Eesti annetuste kuritarvitamisest ja oli osaline selle raha väärkasutamise protsessis. Kuigi prokuratuur esialgu väitis, et Johanna-Maria Lehtme juhitava MTÜ annetuste väärkasutamise uurimine peaks läbi viidama ainult Ukrainas, Eestis nad kriminaalmenetluse alustamist ei pea vajalikuks, hiljem väitsid nad, et selleks pole alust, siis avalikkuse survel alustas prokuratuur 2. mail 2023. aastal MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamise suhtes kriminaalmenetluse omastamise paragrahvi alusel. Paraku on prokuratuur olnud selle juhtumi menetluses ääretult passiivne. Seni pole ütlusi võetud isegi raha väärkasutamise ajal MTÜ Slava Ukraini juhatuse ainuliikmena tegutsenud Johanna-Maria Lehtmelt ega ühingu nõukogu liikmetelt, mistõttu pole praeguseni selgust, kui suurt summat kogutud 6,5 miljonist eurost on üldse kasutatud sihtotstarbeliselt. Seega tuleb lähtuda tõsiasjast, et MTÜ Slava Ukraini ei ole kasutanud annetustena kogutud summat sihtotstarbeliselt, mistõttu on põhjendatud eemaldada Slava Ukraini tulumaksuseaduse § 61 lõikes 66 määratud maksuvabastust saavate juriidiliste isikute loetelust.

8 järgi. See on maksuvabastus Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetustelt ja kingitustelt, eesmärgiga mitte võimaldada põhjendamatut maksusoodustuse jätkamist ka peale 31. detsembrit 2023. aastal. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjonis toimunud arutelu tutvustama rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu 19. septembri istungil.

see konkreetne tulumaksuseaduse säte, mis annab Slava Ukrainile erisuse, muutub kehtetuks 31. detsembril käesoleval aastal.Võiks

et MTÜ Slava Ukraini arvataks sellest nimekirjast välja. Eelnõu 337 on esimese lugemise läbinud. Komisjon langetas järgmised otsused. Teha ettepanek võtta eelnõu päevakorda 26. septembril, määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja ja teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt lühidalt kõik. Aitäh! Teile on küsimusi, lugupeetud ettekandja! Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Annely! Mul on selline lihtne küsimus. Kas ma sain õigesti aru sellest lõpust, et

Nimelt, huvihariduse koolituskulu mahaarvamine vanemate maksustatavast tulust kuni üldhariduskooli lõpuni, samuti pikendamine teistele sarnastele organisatsioonidele, ja

kogunenud erinevaid tulumaksuseaduse muudatusi ja siis koostati eelnõu. Ma arvan, et see üks punkt kattub, ja võite olla kindlad, et teie ettepanek saab sisuliselt kehtestatud. Järgnevalt Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma soovin ikkagi nagu saada selgust, miks meie eelnõu ei sobinud. Oleks võinud ju seda täiendada, kui üks suur osa sisust nagu on täpselt sama, oleks võinud ju sinna panna muudatusi juurde. Millest selline asi? Kas see on see põhimõte, et ainult valitsuse eelnõud [sobivad], aga opositsiooni eelnõud kõik lükata menetlusest välja? Eelnõu 337 on rahanduskomisjoni eelnõu, mitte valitsuse oma. oma. Ütleme, kui see konkreetne paragrahv, mida teie tahate oma eelnõus muuta – § 61 lõige 66 punkt 1 –, on üks väike, tilluke osa sellest rahanduskomisjoni eelnõust, siis

Üks, millest ma aru sain, on see, et see on hea ettepanek ja kuna te käsitlete seda teises eelnõus, siis see saab teoks nii või teisiti. Aga teisipidi ma hakkasin muretsema.

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 73 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletamise ettevalmistamise juurde.

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 73 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 40 Riigikogu liiget, vastu 12, erapooletuid ei ole. Eelnõu 73 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Tõepoolest, 8. mail algatasime käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega me tahame seoses praeguse raske olukorraga

Praegune käibemaksukohustuslase registreerimiseks vajalik käibemaksuseadus on aastast 2018. Käibemaksuseaduse § 19 lõiget 1 ja 2

ning see loob eeldused paremaks majanduskeskkonnaks. Nii et ma palun teid, kolleegid, seda eelnõu toetada. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Tanel Kiik, palun!

Austatud juhataja! Head kolleegid! Arvo Alleri ja Rain Epleri algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 79 esimest lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomisjonis 12. septembril käesoleval aastal.

Kuna Arvo Aller juba põhjalikult tutvustas seda, siis korrata pole vast mõtet. Komisjon langetas järgmised otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembril, määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees, siinkõneleja, ja teha ettepanek eelnõu tagasi lükata.

Teine küsimus on see, kas tänapäeva tehniliste võimekuste juures, kui keegi peaaegu enam käsitsi raamatupidamist ei pea või vähemasti maksudeklaratsioone käsitsi

Ma räägin seda tagamõttega. Mitmed ettevõtjad on mulle rääkinud, et sellistes suure

tehakse palju ettevõtteid näiteks ühes peres. Kolmeliikmelises peres on tegelikult igal pereliikmel oma ettevõte ja see käive jagatakse

Austatud ettekandja! See käsitlus komisjoni arutelust jäi lühikeseks ja nagu ma aru sain, arutelu vist tegelikult ei toimunudki. Eelnõu tutvustati, küsimusi ei olnud ja siis kuidagi saabus selline selgus ja üksmeel, et see tuleks tagasi lükata. Kas teie oskate põhjendada, miks vastupidine selgus ei saabunud, et hoopis võiks minna edasi selle eelnõuga? eelnõuga? See ju tegelikult mingeid kohustusi ei sea, ettevõtjad saavad ka madalama käibega alates nullist ennast käibemaksukohustuslaseks registreerida, kui nad seda tahavad.

ma ei julge ju komisjoni liikmete eest öelda, aga üksmeelne see ettepanek eelnõu tagasi lükata ei olnud. Sellele olid vastu Martin Helme, Aivar Kokk, Siim Pohlak ja Kersti Sarapuu. Erapooletuid ei olnud.

tööjõumahukas, ja sealt on nagu oodata mingit pettuse asja või kuidagi maksude optimeerimist. Riik saab sealt oma raha kätte tööjõumaksude kaudu. See on ju see üks osa. Ja mida ma silmas pidasin, on just maapiirkond ja hooajalised tööd. Näiteks meie lemmikteema maasikakasvatus. Seal on hooajaline töö, hooajaline tulu, ja selle hooajalise tulu pealt olekski see käibemaksukohustuslase

Ega komisjonis arutelu ei toimunud. Aga ettevõtjad ise on mulle küll kurtnud, et see on üks moodus maksta vähem käibemaksu. Ja ettevõtjad, kes ei taha või kellel ei ole võimalik oma sugulaste vahel käivet ära jaotada, näevad selles konkurentsi rikkumist. See, et et ettevõtja maksab palgamaksu ja riik saab oma maksud kätte, nagu päris korrektne argument ei ole. Eks kõik maksavad palgamaksu ja peavadki maksma. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 79 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 79 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 41 Riigikogu liiget, vastu 15, erapooletuid 0. Eelnõu 79 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Riigikogu liikmete Kalle Grünthali ja Leo Kunnase algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 29 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Kalle Grünthali!

Lugupeetud kolleegid! Selle eelnõu sünd oli natukene kummaline. Me istusime hea kolleegi Leo Kunnasega koos ja arutasime päris mitmeid tunde, miks me oleme praegu sellises olukorras. Rohepööre, mille tagajärjel kaotavad inimesed võimaluse

et ametnikud on pidanud tegema seda, mida nad võib-olla tegelikult ei oleks tahtnud teha. Ehk täitma täitma oma ülesandeid pealiskaudselt või üldse täitmata jätma, või on tekitanud kahju kahju vabatahtlikult või valitsuses olevate ministrite käsu kohaselt. kohaselt. Me esitasimegi eelnõu selleks, et muuta karistusseadustikku ning tuua tagasi aastal 2007 kehtetuks tunnistatud kaks paragrahvi:

teo. Eelnõuga me tahaksime muuta karistusseadustiku regulatsioone selliselt, et seadusesse viidaks sisse konkreetsed ja selgelt mõistetavad viited põhiseaduses sätestatud printsiipidele, et ametiisik ei tohi oma tegevusega tekitada kahju. See, et see on toimunud, on ümberlükkamatu fakt. Meenutan teile, et kui Eesti astus Euroopa Liitu aastal 2004, siis meid külvati Euroopa Liidu rahaga üle eri sektorites. Peaaegu kõik said näiteks mingi kiigeplatsi või tantsuplatsi ehitamise jaoks raha. Kõik olid õnnelikud ja rahul, sest Euroopa Liit näis meile helge tulevikuna nagu kommunism omal ajal Nõukogude Liidus. Ja kuhu me praeguseks jõudnud oleme? Kiigeplatsid on, osa on ära mädanenud.

Minu meelest oli täna väga konkreetne näide, kui siinsamas puldis oli justiitsminister Kalle Laanet, kes käis tutvustamas nõndanimetatud

miks te sellist eelnõu üldse menetlete, kui üldise põhimõtte kohaselt on printsiip see, et kui ühiskonnas ei ole probleemi, siis ei ole vaja midagi reguleerima hakata. Kalle Laanet vastas selle peale, et ei, see on Euroopa Liidu direktiiv ja me peame selle üle võtma. Ma rõhutan: me peame!

et Eesti on iseseisev ja sõltumatu. Kust [tuleb] selline olukord, et me peame? Siis me ei ole ju enam faktiliselt iseseisvad ega sõltumatud. Ja kui eelnevalt oli minister noogutanud minu küsimuse peale, et jah, me peame, siis tuleb välja, et tegelikkuses pole Eesti iseseisvusest enam tuhkagi järele jäänud.Miks me jõudsime sellisesse olukorda?

Justiitsministeeriumi esindaja, mitte enam esimeses nooruses härrasmees.

muudatuse selliselt, et minister on sellega rahul. Seda lauset protokollis tõenäoliselt ei ole. Kuigi

Ametnikud ei vastuta enam üldse selle eest, mida nad kirjutavad, sest karistusõiguslikku regulatsiooni enam ei ole.

Küsimus on selles, et täitevvõimu esindajad, kes riigivalitsemist kahjustavad, võivad oma tegevusega olla kahju tekitanud mitte ainult riigi, vaid ka eraisiku seadusega kaitstud hüvedele, aga see on lubamatu. Kogu selle rohepöörde ja globalistide kampaania taustal on see praegu ilmselgelt

see: ametiisiku poolt ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamise eest eesmärgiga tekitada või kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, karistatakse ja nii edasi. Teine asi, ametialane lohakus: ametiisiku poolt oma ametialase ülesande täitmata jätmise või pealiskaudse täitmise eest sellesse kohusetundetu või hooletu suhtumise tõttu, kui sellega on tekitatud suur kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele. Kaks normi, mis tegelikult distsiplineeriksid ametnikke, sest kui minister sunnib neid mingeid dokumente kirjutama, mis ei ole õiged, siis on

Ta märkis seda, et need koosseisud tunnistati kehtetuks aastal 2007. Need asjatundjad, kelle nimesid ma ei tea, olid märkinud niimoodi, et need koosseisud olid liiga laiad, määratlemata ning ei olnud kooskõlas põhiseaduses sätestatud määratluse ja õigusselguse põhimõtetega.

Edasi, riikliku järelevalve teostamise käigus ebaseadusliku otsuse ja toimingu tegemine. Riikliku järelevalve, aga mitte ametnike tegevuse suhtes. Ja toimingupiirangu rikkumine, mis tegelikult on hõlmatud korruptsioonivastases seaduses kehtiva toimingupiiranguga. Ehk meil puudub praegu absoluutselt igasugune regulatsioon selleks, et ametnikku saaks karistada, kui ta annab valeinformatsiooni, ei vasta

See võiks olla samutiultima ratioehk viimane abinõu. Äkki piisaks lihtsalt hoiatusest, et ärgu rohkem nii tehku, kui tema taust on normaalne?

kes ei oma mingisugust vastutust, kui nad täidavad oma ametialaseid kohustusi lohakalt või koguni kuritarvitavad ametiseisundit. ametiseisundit. Te tahate näidet? Ma toon kummagi kohta ühe näite. Kõigepealt, ametialane lohakus. Ametiisiku poolt ametialase ülesande täitmata jätmise või pealiskaudselt täitmise eest. Ma ei lähe sinna madalamat sorti mutrikeste, ametnike juurde, ma võtan kõrgemad. ei tea, kas minister on ametnik või ei ole. Äkki on. Aga näiteks sobib väga hästi. Sotsiaalkomisjonis oli meil külas – mitte külas, vaid käis selgitusi andmas – minister Signe Riisalo,

Ja ühel hetkel arutelu käigus ütles minister Riisalo, et oi, sorri, kui ta oli sisuliselt vahele jäänud oma [jutuga] oli] vist sada või paarsada tuhat ainult või isegi ei olnud nii palju, ma ei mäleta, igatahes see summa oli marginaalne, vist isegi 50 000. Kui see ei ole lohakus, millega tullakse komisjoni, siis ma küsin: mis asi see on? Või teine näide, ametiseisundi kuritarvitamine. Koosseis: ametiisiku poolt ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamise eest eesmärgiga tekitada või kui sellega on tekitatud oluline kahju kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele. Seda ametiseisundi kuritarvitamist olete te, head kolleegid ja televaatajad, kes te praegu jälgite meie otseülekannet, näinud siin saalis korduvalt. Korduvalt! Mul ei ole vist palju vaja teile mõistatamiseks anda, enamus teist teab. Minister Mart Võrklaev tuleb siia saali ja ütleb, et maksutõusu korral jääb inimestele rohkem raha kätte, lükates ümber kõik majandusteooria õpikutes räägitu. See on konkreetne vale, mida rääkis minister. Ja nüüd ma küsin teie käest: kas selline tegevus, kui valetatakse parlamendile, kui sisse, ei ole mitte ametiseisundi kuritarvitamine? Mina väidan, et on, sest sellise põhjendusega tekitatakse tekitatakse oluline kahju teiste isikute seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele. Olen lühidalt selle eelnõu teile ära tutvustanud ja olen valmis vastama teie küsimustele. Aitäh! Aitäh! Küsimusi ei ole. Suur tänu teile! Küll on üks küsimus istungi juhatajale. Eduard Odinets, palun! Ma tänan! Ettekandja kutsus üles mitte eksitama parlamenti sellega seonduvalt ma tahaksin täpsustada. Oma ettekandes mainis kolleeg, et talle ei antud võimalust tutvuda enne allkirjastamist ja avalikustamist õiguskomisjoni [istungi], kus ta osales, Minu protseduuriline küsimus ongi juhatajale. Ta väitis, et tal on see õigus ja me oleme seda õigust õiguskomisjonis rikkunud. Õiguskomisjoni esimehena ma soovin seda täpsustada ka meie stenogrammi jaoks:

Aitäh! Kuna te kommenteerisite väga täpselt seaduse sätet, siis ma igati nõustun teie tähelduse ja täpsustusega. Nüüd, head kolleegid, palun kaasettekandeks Riigikogu kõnetooli õiguskomisjoni liikme Anti Haugase!

Einar Hillep andis komisjonile teada, et Vabariigi Valitsus arutas eelnõu käesoleva aasta 15. juunil ja otsustas seda mitte toetada. Põhjenduseks tõi, et eelnõuga soovitakse taastada normid, mis tunnistati kehtetuks aastal 2007. Vabariigi Valitsuse põhjus mitte toetada on sama, miks need normid 2007. aastal kaotati.

kui ka muudes seadustes olevate sätete alusel. Kui need kaks paragrahvi kehtetuks tunnistati, toodi teised paragrahvid asemele, nagu eelnõu

Komisjon tegi ka menetluslikud otsused. Kõigepealt tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. oktoobril – oleme jõudnud sellega tänasesse päeva –, komisjon toetas ettepanekut konsensuslikult. Lisaks tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata. Selle poolt hääletas 6 saadikut, vastu oli 2. Ning tehti ettepanek määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anti Haugas. Komisjon toetas seda konsensuslikult. Suur tänu ettekandjale! On võimalus küsimusteks. Neid ei ole. Avan läbirääkimised. Ma näen, et Kalle Grünthal soovib osaleda läbirääkimistel, aga millise fraktsiooni nimel? nimel? Kuna läbirääkimistel keegi osaleda ei soovi, siis sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 29 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 29 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

välja. Ettepaneku poolt oli 43 Riigikogu liiget, vastu 13, erapooletuid 0. Eelnõu 29 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Austatud juhataja! Head kolleegid! Tulin teie ette täiesti mitteobstruktsioonilise eelnõuga – karistusseadustiku muutmise seaduse mille ülesandeks on tõsta karistusmäärasid valimiste võltsimise eest. Kui vaadata karistusseadustikku, siis seal on mitme olulise teema puhul, millega me oleme juba teie ees olnud ja võib-olla tuleme jälle, hämmastavalt tagasihoidlikud karistusmäärad. Üks neist on valimiste võltsimine, mille puhul näiteks praegu on ülemmääraks kuni kolm aastat. Samas, valimiste võltsimine ohustab riigi eksistentsi. Kui keegi teeb seda suurelt, süstemaatiliselt, siis muutub riigivõim mittelegitiimseks.

Mõelge nüüd meie e-valimiste peale. Kui palju rünnakuid on meil e-taristule kogu aeg! Seda võivad teile pädevad riigiasutused öelda, kui palju rünnakuid on kogu aeg – neid on sadades tuhandetes.

riigiasutused rängalt löögi all. Kas me võime olla kindlad, et meie ühte kõige tähtsamat taristut ehk valimiste taristut ei rünnata või ei õõnestata seestpoolt? Me mäletame Herman Simmi – kõige usaldusväärsem isik! Minu teada isegi siin saalis, mitte just praeguste saadikute hulgas, on mõned olnud Simmi edutamise juures, kus vaadati üle: näete, nii asjalik mees, tõstame ta veel kõrgemale ametikohale! Inimfaktorit ei saa kunagi välistada. Kui suur oli tsiviilhagi, mis esitati Simmi vastu? See oli ikka väga suur, mis tähendab, et ka tekitatud kahju oli väga suur. Nii et valimiste manipuleerimine, olgu see pabervalimistel või e-valimistel, peab olema suurema sanktsiooniga. Me pakume välja kuni kümneaastast vanglakaristust, kolmest jääb kindlasti väheks. Ja kui me vaatame teisi valimisvabadusevastaseid kuritegusid, siis siin on ka probleeme. Aga kõige probleemsem paragrahv ja kõige kindlamini vajab sanktsiooni tõstmist just nimetatud valimiste võltsimise paragrahv.

Aga oma e-valimistega oleme keerulises olukorras. See võib kurikaelu kas või ergutada kätt proovima ja ebasõbralikke naaberriike tegema midagi erakorralist, näiteks ostma ära mõne inimese,

Võtame paar järjestikust valimist. Need on küll olnud teist laadi [rikkumised] kui otseselt valimiskastide lahtikruvimine, sedelite ümberkirjutamine või e-valimiste musta kastiga manipuleerimine. Mary Krossi kurikuulus aktsioon: valekaebus. Kusjuures tuletame meelde, et eelmine peaprokurör Perling rõhutas ka meil õiguskomisjonis: jah, valekaebused on nii rängad rikkumised, et nende suhtes oportuniteeti rakendada ei tohi. Ta oli ka vastava instruktsiooni laiali saatnud prokuröridele. Ikka rakendati! On väljavalitud inimesed, on privilegeeritud inimesed meie õigussüsteemis. Ikka rakendati! Mis see siis ära ei ole! Üks välismaalane tuleb ja manipuleerib Eesti Vabariigi valimisi – ikka juhtub! Suhtume leebelt, teeme peaaegu pai ja ütleme, et ära teist korda tee.Nii nagu mõne teise kuriteo puhul: kui ahvatlus on piisavalt suur, kui saak võib olla piisavalt suur, siis riskitakse ikkagi, ollakse valmis riske võtma. Näiteks narkokuritegude suhtes on Eesti Vabariik läinud õiget teed: kriminaaltulu konfiskeerimine on selline vahend, mis peletab narkokurjategijaid siit eemale.

Tuletan meelde viimaseid valimisi. Seltsimees Prigožin oli peategelane

Kujutage ette, Eesti ajakirjanduse lemmiklaps! Tema kontorilt küsiti: aga mida teie arvate? Oli väga tähtis arvamus. Nii et tegelikult me ei saa ausatest valimistest ammu rääkida. Me ei saa kontrollitavatest valimistest rääkida, sest meile öeldakse, et aga must kast on siin. Samas needsamad inimesed, kes musta kasti valimisi praegu kaitsevad, võivad homme olla väga ärevuses. Mine tea, äkki tulevad, välismaa eriteenistused on ju osavad, nende häkkerite hordid on nii osavad, et nad suudavad mõjutada.

turvaauke ära kasutades alla 300 000 inimese isikuandmed – dokumentide andmed. Meil on kõik kaitstud! Meie ABIS-ed, meie andmekaitse on täiuslik, suurepärane, maailma parim! Ikka tuleb mingi leidlik mees, kes vaatab: ahah, ma helistan läbi need kohad, uurin nende nimede kohta, korjan sealt andmed kokku. Isegi kalmistute andmed korjas kokku! Ja sai ligi, kuhu vaja. 300 000 inimese andmed! Ja vaadake, milline karistus talle oli: karikatuurne karistus! Samas on meil kohati lausa drakoonilised nõuded, hüsteerilised nõuded andmekaitse suhtes. Näiteks ajaloolasena ma pean kerjama luba, et lugeda mõne

nõukogulik tsensuur Eesti arhiivides. Vaat siis on andmekaitse viimasel peal, kui tahad Andrus Ansipi toimikut [lugeda]. Ei saa, ei saa! Ta on püha, tema nõukogudeaegset ajalugu ei või keegi lugeda. Küsige tema allkirja. Vaat siis on andmekaitse! Aga siis, kui pätt laeb alla 300 000 inimese isikuandmed – mitte midagi, naeruväärne karistus! Ja ta lustib edasi, sest karistus lausa ergutas teda.

nüansse arutada. Kui minule kui juristile ei näidata adekvaatselt andmeid, siis minu jaoks ei ole need andmed kontrollitavad. Meie valimised ei ole ausad. Ja millise aplombiga rünnatakse Orbánit, Fideszit! Endal on musta kasti valimised, mida ei saa kontrollida! Ja siis lubatakse endale selliseid nahaalseid väiteid selle 6% partei poolt, kes siin oli hiljuti puldis. Pandi käed uhkelt rinnale risti, öeldi: "Ei! Ungarit valitseb režiim! Režiim, see kõlab uhkelt!" Mida nad ise tegid? Slava Ukraini

Mina käisin Ungaris, olin valimisvaatleja. Küsisin meie missioonijuhilt, kuidas on, kuidas andmed kokku tulid. Valimised olid korrektsed, tehniliselt kõrgel tasemel. Mina olin Budapestis vaatleja, seal võitsid liberaalid, isegi kuue jalaga koera partei sai väga palju hääli. Midagi ei ole teha, meie valimiste puhul on usaldusprobleem, aga nende puhul paberi vastu ei vaidle keegi. Aga jah, kutsun üles toetama seda eelnõu. Võib-olla tahate midagi küsida. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on mõned küsimused. Siim Pohlak, palun!

peaks keegi hääletama valimiste võltsimisega seotud kuritegude karmistamise vastu. Aitäh, hea küsija! Nii toredasti andsid justkui selle mõtte ette.

toimub suur sõda, kui küberrünnakud on mitte erand, vaid norm, ja kus me võime ise ka löögi alla sattuda. Hübriidsõja kõik vormid on kasutuses. Alles olid Soomes jälle tegelased, kes hakkasid üle piiri trügima. Vastasvõistkond leiutab kogu aeg uusi asju. Miks ei või olla järgmine objekt e-valimised? Miks mitte? Ja ka mõnede oluliste inimeste äraostmiseks vastasvõistkonnal panna miljon, mõned miljonid selle peale. Me ei saa seda välistada, inimesed on nõrgad. Herman Simm on meil kõigil silme ees. Ehk siis kõige tipus, püramiidi tipus võib olla kõike. Me näeme, et Kaja Kallas laenas lahkelt Venemaaga äritsemiseks raha ja istub siiamaani valitsuses. Kõigi, võiks öelda, et kõigi koalitsiooniliikmete moraalne kompass on põrandale kildudeks. Te ei tee mitte midagi! Teil on ainult üks kandidaat Reformierakonna liidriks ja mina ütleksin, et te kannate kõik seda moraalset vastutust. Kui te oleksite Kallase maha võtnud, siis ma räägiksin teist juttu. Aga praegu on olukord selline. Aga praalimist jätkub. Täna ma kuulsin siin Tsahkna praalimist, mida kõike tema teeb, mida kõike tema korraldab. Kui ma küsisin Kallase skandaali kohta, kui ma küsisin Lehtme skandaali kohta, siis ta ütles, et nii alatutele küsimustele ta ei vasta. Huvitav küll. Kes tegi? Ise tegi. Kes hävitas E200 reitingu? Ise hävitasite. Kes lammutab Reformierakonda? Ise lammutate. Jõudu tööle! Aitäh, hea aseesimees! Hea Anti! Siim Pohlak võttis mu küsimuse ära ja ma sain aru, kui põrgulikult raske ülesande ta sulle tegelikult pani. Ma ise tahtsin sama küsimusepüstituse teha. Äkki sa suudad kuidagi … Ma saan aru, kui põrgulikult raske see on, manada ennast sellesse järgmisse hääletusse, kui tuleb ilmselt tagasilükkamise ettepanek ja kõik tormavad mingil põhjusel, millest mina aru ei saa, seda tagasilükkamist nagu toetama, eks. Aga kuidas sulle tundub, kas võiks tõesti eeldada, et kõik need, kes arvavad, et see eelnõu ei ole hea, tegelikult tahavad jätkata ja põlistada põhimõtteliselt valimiste võltsimist ja valskust ja häälte rikkumist? Kuidas tundub? Võiks ju põhimõtteliselt sinnapoole nagu oma mõttekäiguga minna, kui on hulk inimesi, kes selle vastu on. Aitäh, Aitäh, hea Rene! Minu mõtted lähevad sinnasamasse. See muretus teeb mulle muret. Kunagi oli siin saalis enamus, kes arvas, et Venemaaga tuleks teha viisavabadus, nii tore maa. Me tegime kõva lärmi sellel teemal. Minu meelest oli isegi Isamaa minister selle taga, et Venemaa on nii tore maa, teeme viisavabaduse, las GRU mehed sõeluvad edasi-tagasi. Las ehitavad relvaladusid siia, las korraldavad. See naivism naivism on uskumatu. Me räägime selle Vene äri skandaali puhul sellest, et oi kui paha, Kallase abikaasa ajas äri pärast seda, kui toimus sõja eskalatsioon. Aga kas normaalsed inimesed ajasid, kes kes said poliitikast hästi aru, ja Venemaa ohtlikkusest? Kas see oli moraalne, et pärast 2014-ndat, pärast Krimmi vallutamist, Donetski vallutamist mingisugust vahvat äri Venemaaga ajada? Kas see oli normaalne? Kas need aastad olid normaalsed? Me peaks sellise sanktsiooniseaduse tegema, kus nad maksavad iga sendi oma kasumist valurahaks. Toredad, väga toredad pudelid, mida nad müüsid, millega saab väga hästi relva õlitada. Suurepärased aerosoolipudelid, lasku aga käia. Selline möll käib edasi muide. Alles hiljuti nägi keegi mu tuttavatest Stark Logisticsi autot Soome laeva peal. Äri käib edasi, ju siis Venemaa kaudu ja elu on lill. Kallas arvab, et küll see tolm maha langeb, teeme näo, et midagi ei ole juhtunud. Minu soovitus reformierakondlastele on, et võtke ennast kokku. Teie enda partei vajub laiali ja Eesti rahvusvaheline maine on juba laiali vajunud. See, et Kajale antakse auhindu, paraku ei veena kuidagi, et meie rahvusvaheline maine ei ole kannatada saanud. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma tuginen oma küsimuses Siim Pohlaku küsimusele, aga küsin veel täpsemalt. Kuidas te te hindate, kas täna need Riigikogu liikmed, kes selle seaduseelnõu vastu hääletavad, teevad seda nagu isiklikust murest, et see võib mõjutada tulevasi valimisi, või lausa kartusest, et neid ei valita enam, kui nad karistuste poolt hääletavad? Aitäh, Mul on tõesti raske sinna koalitsiooniliikmete kukla taha näha, et mida nad mõtlevad, aga minu hüpotees on ikkagi see, et naivism. Tõeline Tõeline naivism, nagu ma nimetasin. Olid ajad, kui leiti, et viisavabadus Venemaaga on tore. Ma mäletan, et veel märtsis pärast Venemaa täiemahulist kallaletungi siinsamas puldis Jürgen Ligi rääkis, et ei, meil ei ole vaja mingeid tohutuid investeeringuid Kaitseväkke, liitlased aitavad, keskmaa õhutõrjet ei ole vaja. Ilmselt läks ikka mitu kuud aega, et teda ümber veenda. Kunagi ta arvas, et meil ei ole ajateenistust vaja. Me oleksime hakanud oma armeed varemetest üles ehitama, kui ta oleks oma tahtmise saanud. Leo Leo Kunnas siin saalis tegi kõik endast sõltuva, et hoida ära Jürgen Ligi Kaitseväe lammutamist. Lõpuks tuli Kaitseväest ära. Alar Laneman tegi endast kõik [oleneva], et hoida ära Jürgen Ligi pingutusi Kaitseväe lammutamiseks ehk ajateenistuse kaotamiseks. Me alustaksime nullist. Läti alustab nüüd 300 ajateenijaga, raskelt liigub see masinavärk. Kunagi tahavad nad jõuda 5000 ajateenijani. Meie Kaitsevägi oleks laiali lammutatud, kui maailma parim rahandusminister oleks saanud oma tahtmise. Ma tean, kuidas ta uksi paugutas ja ja möllu tegi Tapal, kui minister [seal] käis, ja kindralid ütlesid, et me vajame ajateenistust. Jürgen Ligi paugutas ustega ehk tegi kõik endast oleneva, et Kaitsevägi laiali lammutada. Jürgen Ligi võiks oma nime nimetamise peale tulla ja seletada. Halloo? Ma tahaks väga teada, miks ta ustega paugutas tollel

Hea Riigikogu! Õiguskomisjon arutas eelnõu teisipäeval, 26. septembril 2023. Eelnõu ühe esitaja, Anti Poolametsa ettekandes esitatud argumentatsiooni ma kordama ei hakkaks. Küll tooksin välja Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõuniku Einar Hillepi seisukoha, millest lähtus otsuse tegemisel ka Vabariigi Valitsus.Vabariigi Valitsus arutas eelnõu 15. juunil ja otsustas seda mitte toetada. Põhjus oli valdavalt see, et eelnõu ei olnud tehniliselt just kõige korrektsemalt vormistatud. Ta selgitas, et kui vaadata eelnõu teksti,

Ta lisas, et kui vaadata tervikuna karistusseadustiku 10. peatükki "Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod",

valimistega seotud peatükki tervikuna, et ka sanktsioonid oleksid ühtsed ja ühtlased. Aitäh teile! Vabandan! Menetluslikud otsused ka.

Teine ettepanek oli eelnõu tagasi lükata, selle poolt oli 6, vastu 2 komisjoni liiget. Ning kolmas otsus oli määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anti Haugas, ka see otsus oli konsensuslik. Aitäh teile!

Kas komisjon kaalus seda, et neid saab ilusti kohendada ja sobivaks teha, kui idee on nii hea? Ja ikkagi selle nimel, et oleks ausad valimised, miks seda ei võetud ette? Arutelu

Kas komisjon tõesti sisuliselt ei arutanud seda? See on täiesti sisuline ettepanek, see ei ole mingi obstruktsioon. Väga kummaline kuulda. Küsimuse alguse juurde tulles, väga raske on teiste komisjoni liikmete pähe näha. Mis puudutab mind ennast, siis loomulikult ma arvan, et valimiste võltsimine

mitte küll eelnõu, aga muudatusettepanekuid kaitsmas. Teilt kui komisjoni liikmelt tahan küsida: kas teie mäletate, millal te komisjonis viimati mõnda opositsiooni esitatud eelnõu toetasite? Aitäh! Ma opositsiooni esitatud eelnõusid ei ole toetanud, aga meenub üks seik, kui Varro Vooglaid tutvustas meile probleemi, lapsed ei ole saanud isikukoodi. Me väga sisuliselt arutasime ja mõtlesime kaasa, üritasime leida probleemile lahendust. Kui on väga sisulised ettepanekud ja probleemid, siis me kindlasti neid arutame ja kindlasti on komisjon nõus lahendusi leidma. Teine oli zoofiilia keelustamine, mille puhul komisjon leidis, et

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Küsin kindlasti eelnõu kohta ja küsin lihtsalt ja konkreetselt, vasta siis kas jah või ei. Kuna tegemist on opositsioonist tulnud eelnõuga, siis seetõttu see ilmselt ei sobi koalitsioonile ja lükkate selle jumala asjaliku eelnõu laua pealt maha. On ju nii? Ma ei saa jah või ei vastata, ma ei räägi teiste komisjoni liikmete nimel. Menetluslikud otsused ma kandsin teile ette. Neid oli kolm tükki ja said ka teatavaks tehtud.

Hea meelega. Tagasilükkamise poolt oli 6 saadikut: Anti Haugas, Eduard Odinets, Liisa-Ly Pakosta, Mati Raidma, Valdo Randpere ja Vilja Toomast. Vastu olid Kert Kingo ja Varro Vooglaid, erapooletuid ei olnud.

üht-teist võib-olla saaks parandada. Siin ühe eelmise eelnõu arutelu juures selgus tõsiasi, et kuna teil endal on juba see asi plaanis lahendada, siis te meie asja lükkate kõrvale ja lähete enda eelnõuga edasi. Noh, igati okei. Võib-olla sa natukene kergitad seda saladuseloori, et kas teil endal on juba viimane mustand valmis ja tegelikult sama asi on teilt tulemas ja me saame selle mure vähemasti sisu poolest lahendatud. Üldiselt on nii, et head mõtted on tihti paljudel inimestel korraga peas, aga pean taas toonitama, et ei oska

Ma kordan taas üle, et sellist arutelu meil ei toimunud, langetasime suhteliselt kiiresti menetluslikud otsused. Komisjon oli

kas te lugesite ettekandja mõtteid või andsite talle juhiseid või kuidas ühepoolsusega see asi oli? Mina kuulsin väga ilusti, et oli ühepoolne, aga teie ütlesite, et see ei olnud ühepoolne. Kuidas see asi siis tegelikult

Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 72 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletamist ette valmistama.

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 72 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 38 Riigikogu liiget, vastu 12, erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 72 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Ja see ei olnud ühepoolne.Head kolleegid, järgmine päevakorrapunkt peaks olema nr 12, aga meile on saabunud ühe väga ilusa käekirjaga kiri meie kolleegilt: "Kuna viibin täna alates 21-st ETV-s, et osaleda saates "Esimene stuudio", siis võib juhtuda, et ma ei jõua lossi tagasi minu algatatud eelnõu 76 SE, viimane päevakorrapunkt, menetlemise ajaks. Sellisel juhul vabandust, et eelnõu menetlus lükkub menetluse võimatuse tõttu edasi. Kui aga jõuan, tulen kindlasti kohale. Varro Vooglaid." Head kolleegid, selle päevakorrapunkti menetlust me ei ava. Tänane istung on lõppenud.